Nansenprogrammet, som alle partier til slutt stilte seg bak, viser norsk politikk på sitt beste. Debatten i dag handler veldig mye om områder der vi er uenige. Det er bra, for vår regjering vil noe annet for Norge enn det Høyre og Fremskrittspartiet vil. Det er klare skiller mellom blokkene i Norge – i ambisjonsnivået for velferdsstaten, om hvordan vi får et trygt arbeidsliv for alle, og om hvordan vi driver en politikk for å redusere og ikke øke forskjellene. Her er det veldig bra å ha friske debatter. Men det er også veldig bra at vi i Norge kan samle oss når det trengs. Det har vi gjort i støtten til Ukraina, og vi håper også å gjøre det når vi nå skal styrke Forsvaret for en ny tid. Noe av det første denne regjeringen gjorde etter at vi vant valget, var å nedsette en forsvarskommisjon. Det var før 24. februar i fjor, og det var før Finland og Sverige søkte NATO-medlemskap. Verdenshistorien endret seg mens de arbeidet, og det er et helt nytt alvor når regjeringen og etter hvert Stortinget skal i gang med oppfølgingen. Jeg tilhører en generasjon som har diskutert sikkerhetspolitikk nærmest teoretisk. I dag er det ikke lenger teori. Vi vet at det handler om blodig alvor. For denne regjeringen er det ingen oppgave som er viktigere enn å sikre fred og trygghet, for alt annet vi gjør i politikken, avhenger av akkurat det. Derfor har vi økt forsvarsbudsjettet. Vi har også varslet en stor økning for neste år.

stridsvogner. Vi spiller også en rolle internasjonalt, for vi vet at vår sikkerhet når vi bare når vi gjør det sammen med andre. Så vi har – fra regjeringens side, men sammen med Stortinget – forlenget vårt oppdrag i Litauen, vi har vært vertskap for NATOs utenriksministre, vi har gjennomført en forsvarsavtale med USA, og vi har vært blant de største støttespillerne for at det finske og snart også det svenske flagget kan heises i NATO. Nå er regjeringen i gang med å lage en ny langtidsplan for Forsvaret. Her vil vi igjen invitere til en ny type prosess, hvor alle partiene inkluderes også før planen legges fram, rett og slett fordi alvoret tilsier at vi igjen må finne fram det beste i norsk politikk. politikk. Arbeiderpartiets slagord er: «Vi får til mer sammen enn hver for oss.» Knapt på noe område er det mer sant enn i forsvars- og sikkerhetspolitikken, for alene får vi ikke til noe som helst – ikke som enkeltpersoner, ikke som enkeltland. Vi er avhengig av små og store fellesskap, fellesskap vi aldri kan ta for gitt, men som vi hele tiden må forsvare og bygge opp. Det handler om solidaritet med andre, og det handler om egeninteresse. Det gjelder både i nasjonal politikk og i internasjonal politikk. politikk. Det hviler et stort ansvar på oss alle og på norsk politikk i året som kommer, for det er i dag veldig mange i Norge som føler på utrygghet – utrygghet for krig og for alt det den fører med seg, utrygghet for økonomien, for sikkerheten og for framtiden. Utrygghet møter vi best ved å stå sammen, ved å si at ingen i Norge skal stå alene. Alle skal føle at storsamfunnet stiller opp når det er vanskelig, og at vi har en regjering og et storting som gjør det de kan for at alle skal føle sikkerhet og trygghet.

Petromilliardene vil ikke vare evig, og de bør brukes klokt. Representanten fra Arbeiderpartiet og jeg er relativt jevngamle, og vi skal kanskje drive med politikk en stund til. Jeg tror også vi er enige om at vi trenger flere bein å stå på, i form av nye lønnsomme næringsveier og mer eksportrettet næring. Da er det litt rart at regjeringens medisin er økt arbeidsgiveravgift, økt formuesskatt, økt utbytteskatt, høyprisbidrag og en kontroversiell grunnrenteskatt. Konsekvensene ser vi jo: Kapitalen som burde ha vært her, har rømt landet, og vi blir mindre attraktive for utenlandske investorer. Ser framtidens Arbeiderparti-politikere disse utfordringene, eller er det økt offentlig pengebruk som skal gi oss økt tilfredsstillelse midlertidig? Åsmund Aukrust (A) [16:02:48]: Ordet «klokt» ble brukt som et stikkord for hvordan vi forvalter naturressursene våre, og i Norge har vi forvaltet naturressursene våre på en helt unik måte. Det finnes veldig mange land i verden som har veldig store naturressurser, men som ikke har klart det samme som vi har gjort i Norge, nemlig at pengene har gått tilbake til fellesskapet og skal være for framtidige generasjoner. Det sier også vår regjering, vi er mot å bruke mer oljepenger, noe den forrige regjeringen gjorde i veldig stor grad. Derfor sier jeg at vi må prioritere hardere, og det har vi gjort, for vi mener det er helt riktig at vi skal ha et omfordelende budsjett, hvor de som har aller mest, bidrar mer til fellesskapet for at vi skal kunne være med og forsvare vår felles velferd. Vi er mot usosiale kutt som ble gjort en masse av den forrige regjeringen, vi mener at det er feil vei å gå. Det er altså ikke slik at vi skjemmes over den skattepolitikken vi har – tvert imot: Vi er veldig stolt av at vi har en skattepolitikk hvor åtte av får uendret eller lavere skatt, og så synes vi det er helt riktig at de som har de aller sterkeste skuldrene, skal være med og bidra noe mer. Anna Molberg (H) [16:03:47]: Dette handler om å sikre vår framtidige velferd, og i dag står 600 000 nordmenn i arbeidsfør alder utenfor jobb eller skole. Vi mangler arbeidskraft, og i 2060 blir det en og en halv yrkesaktiv bak hver pensjonist. Vi trenger å skape flere jobber, vi trenger å inkludere folk i arbeidslivet, skape verdier og ikke minst omstille næringene for framtiden, men hva gjør regjeringen? Jo, de øker skattene på lønnsomt næringsliv. De innfører økt arbeidsgiveravgift på kompetansearbeidsplasser. De innfører også innstramminger på innleie for å stenge nye veier inn i arbeidslivet, og de har kuttet i arbeidsmarkedstiltak som skal inkludere flere i arbeidslivet. Vi er helt nødt til å bruke de folkene vi har vi har ikke flere – og vi trenger flere lønnsomme næringer i privat sektor. Hvis ikke overlever ikke velferdsgodene våre som vi tar for gitt. Hvordan synes representanten fra Arbeiderpartiet at regjeringen møter disse utfordringene med tanke på framtidens verdiskaping og ikke minst arbeidsinkludering? Det er ingen opp- gave som er viktigere for denne regjeringen enn å sikre hele folket i arbeid. Det er det som for Arbeiderpartiet har vært vår historie, og det er det vi kommer til å jobbe for hver eneste dag. Skal vi sikre arbeid til alle, er vi avhengig av å ha trygg økonomisk styring, og det driver denne regjeringen med. Det er heller ikke riktig at det er blitt store skatteøkninger.

med noen vanvittig store overskudd de siste årene, og alle som har fulgt med i avisene, vet at det er riktig og rimelig at de bidrar noe mer. Så er det havbruk, og der ser vi at også Høyre var med på at det kunne være en god idé, de var bare uenig i måten det skulle gjøres på.

[16:06:04]: For et par uker siden avslørte Dagens Næringsliv at Equinor hadde gitt en stor kontrakt til det kinesiske selskapet COSL på flyterigger i Nordsjøen. Det innebærer at dette kinesisk-kontrollerte selskapet, som er statlig eid, og hvor selskapet har plikt til å gi informasjon til staten, kan kartlegge infrastruktur og produksjonskapasitet på norsk sokkel. Det er slik at bedriften selv må varsle inn dersom den tror at beslutningen kan bryte med sikkerhetsloven. Med andre ord vil ikke Nasjonal sikkerhetsmyndighet vite at Equinor inngår en slik kontrakt. Nå viser det seg at denne avsløringen etter hvert kan utvides – hva vet jeg, det kan jo hende. Mitt spørsmål til representanten er hvorvidt han er komfortabel med den måten man fatter beslutninger på, eller om han mener sikkerhetsloven bør endres, slik at man faktisk har en plikt til å gå til NSM før man fatter en så alvorlig beslutning?

Sikkerhetspolitikk blir en mye større del av næringspolitikken, og der har vi nok for få redskap slik det er i dag. Der bør vi utvide både redskapene våre og kunnskapen vår. NATOs generalsekretær var på NHOs årskonferanse i år. Han holdt et veldig godt innlegg, og han begrunnet hvorfor han var der. Som han sa: Næringspolitikk er altfor viktig til at det bare kan overlates til næringslivsledere. Dette handler også om sikkerhet. Det tror jeg vi kommer til å ha veldig gode diskusjoner om, og her mener jeg at partiene bør samarbeide og diskutere.

Jeg skjønte at representanten hadde store ambisjoner og skulle komme til Stortinget for å prøve å lage et forlik om denne planen. Det er en del kriterier som ligger i bunnen for å få styrket Forsvaret, bl.a. må man eksempelvis kunne skille mellom investeringer og drift. Det har ikke regjeringen gjort til nå. Forsvaret bør styrkes avhengig av det behovet Forsvaret faktisk har, altså hva forsvarssjefen sier i FMR, fagmilitært råd, om hva som er hans behov for å kunne forsvare landet, for å ha tilstrekkelig forsvarskraft og forsvarsevne. hvis man styrer etter prosentmålet, som NATO ønsker, er det egentlig en planøkonomi som vi har forlatt. Vi styrer ikke etter prosenter på ulike områder, men gjør det som er behovet, og så dekker vi det behovet for å styrke Forsvaret. Er representanten enig i at vi nå bør gå over til et behovsstyrt forsvar, eller skal vi gå på tilfeldige prosenter? Jeg mener at pro- sentmålet er veldig viktig, for det gjør noe med byrdefordelingen internt i NATO. Det er noe som snakkes veldig opp av alle NATO-land. Derfor synes jeg det var veldig bra at regjeringen, med forsvarsministeren, finansministeren og statsministeren, la fram en plan for hvordan vi skal komme i mål med NATOs 2-prosentmål. Det burde de nok ha gjort tidligere. Men det er klart det er Forsvarets behov som til sjuende og sist er det avgjørende. Jeg mener at det ikke er noen motsetning i dette, og jeg er helt sikker på at vi kommer til å finne fram i gode diskusjoner med de andre partiene. Som sagt har vi som ambisjon å invitere de andre partiene til samtaler og dialog

oppnå oppslutning om investeringer i Forsvaret for 2024, 2025 og 2026, men de valgene vi tar nå, er bindende for 10–20 år fram i tid. Derfor er det veldig viktig at partiene på Stortinget er klar over hva de gjør, og at vi er villig til å betale den kostnaden det er å forsvare vår egen sikkerhet og frihet.

(H) [16:10:25]: Det skjer utrolig mye bra ute i norsk helsetjeneste. Nye medisiner redder liv, og helsepersonell er på vakt døgnet rundt for oss når vi trenger det. Men situasjonen i norsk helsetjeneste er også svært krevende. Pasienter venter lenger på helsehjelp, helsepersonellet er slitne, noen er utslitt, og vikarbruken øker. I regjeringens beretning om rikets tilstand og styring, som Stortinget fikk høre i går, manglet det noen helt vesentlige linjer, og jeg tillater meg å foreslå disse: Regjeringen lykkes ikke med å holde ventetidene lave for pasienter i Norge. I stedet øker de. Sykehus går for første gang på mange år mot underskudd fordi regjeringen ikke evner å sikre forutsigbar økonomi for sykehusene. Mennesker med alvorlige ruslidelser og psykiske lidelser opplever at regjeringen fjerner mangfoldet i behandlingstilbudet deres. Selv om regjeringen vet at denne pasientgruppen lever kortere enn mange andre, kan den dessverre ikke ta hensyn til at valgfrihet og mangfold er viktig for at pasientene skal få fotfeste i livet igjen. igjen. I trontalen ble det sagt at folk skal få mer makt over egen hverdag. Men regjeringens politikk bidrar til det motsatte. Avviklingen av fritt behandlingsvalg er et trist eksempel på det. av ti kroner som ble brukt på ordningen, gikk til pasienter innen psykisk helse og rus. Regjeringen fjernet muligheten de hadde til å velge en privat aktør med kortere ventetider, eller et alternativt behandlingsopplegg, på det offentliges regning. Slik valgfrihet er nå forbeholdt dem som har mye penger og kan betale helt selv. Regjeringen mister nå mye troverdighet på helsefeltet. Da Høyre styrte, hadde sykehusene god likviditet og god økonomi. Det gjenspeilte seg i et rekordhøyt investeringsnivå, i nye bygg og sykehusutstyr og i kortere ventetider for pasientene. I løpet av to år er situasjonen snudd på hodet. Vi har gått fra kortere ventetider og mer mangfold til økte ventetider og mindre valgfrihet for pasientene. Mennesker som trenger helsehjelp, må vente stadig lenger. Viktige behandlingsplasser innen rus og psykiatri avvikles, og sykehusøkonomien halter. Hvordan har vi kommet i en situasjon hvor sykehus må kutte i pasienttilbud og styrer mot underskudd? Byggeprosjekter utsettes, og vi har slitne ansatte og derved bemanningsutfordringer og skyhøy bruk av vikarer.

Pasienter og helsepersonell trenger en regjering som nå prioriterer helsetjenesten. Tillit til at vi får nødvendig helsehjelp når vi trenger det, er helt avgjørende. Mister vi tilliten, vil flere tegne helseforsikring eller betale for behandling av egen lommebok. Det er helt uforståelig i et land som Norge og helt uakseptabelt for oss i Høyre. Støre-regjeringen har en utfordring, for i en tid hvor vi virkelig trenger å ta alle gode krefter i bruk for å løse de tøffe utfordringene vi har, har regjeringen gjort private kommersielle helseaktører til problemet. Selv ideelle aktører som Diakonhjemmet vurderer å trekke seg ut av samarbeidet med Oslo kommune, fordi de mener regjeringen og Oslo svikter ideelle velferdsaktører. Høyre mener konstruktivt og forutsigbart samarbeid mellom offentlig og privat er løsningen for å sikre gode helsetjenester i Norge, et samarbeid det er lang tradisjon for. Den offentlige helsetjenesten skal stå sterkt. Det er selve ryggraden vår, hvor det meste av helsehjelpen leveres, og hvor flesteparten av helsepersonellet jobber, men vi trenger også kapasiteten og kompetansen som private, både ideelle og kommersielle, har å tilby.

behandling. I kommunene er det drevet hard valgkamp mot Høyres løsninger om mer valgfrihet, kvalitet og fritt brukervalg i eldreomsorgen. Men nå har velgerne talt. Veldig mange steder ønsker de ikke regjeringens politikk. Det er på linje med det folk svarer i Kantars Helsepolitisk barometer. Der svarer mer enn sju av ti at regjeringen ikke gjør nok for å møte utfordringene med flere eldre og økende sykdomsbyrde. Folk er opptatt av trygghet for hjelp og behandling når de trenger det. De er ikke først og fremst opptatt av logoen på uniformen. Halvveis i regjeringsperioden peker for mange piler feil vei i helsetjenesten. En regjering bør prioritere helse. Det handler om å ta ansvar også for fremtiden.

det. Even A. Røed (A) [16:15:48]: Høyre har sagt at de er bekymret for et todelt helsevesen, og vil derfor ta i bruk – som de selv sier – alle gode krefter i det offentlig finansierte helsevesenet. Vi vet at vi kommer til å ha stor mangel på helsepersonell i framtiden. Samtidig ser vi en økt andel helprivate helsetilbud på siden av den offentlig finansierte helsetjenesten, som jo rekrutterer fra vår felles helsetjeneste – helsetjenester som ikke gis på bakgrunn av prioriteringer, men på bakgrunn av forsikringen man har, eller hvor mye penger man har i lommeboka. Hvis man er bekymret for en todeling av helsevesenet, med kommersielle helprivate, og mangelen på helsepersonell, hvorfor vil da ikke representanten Trøen være for en godkjenningsordning for de helprivate som står utenfor offentlig finansierte avtaler? er opptatt av å stille tydelige krav til private som skal levere helsetjenester. Vi har også vært opptatt av å ha oversikt over de helsetjenestene som leveres i privat regi. Det som har vært utgangspunktet for Arbeiderpartiets løsning og forslag, er at man ønsker nærmest å begrense og forby private å levere helsetjenester. Det jeg tror man må være veldig klar over, det viktigste botemiddelet mot at folk opplever at de må gå til helprivate for å få helsehjelp, er å få ned ventetidene. Vi må skape tillit til at man får helsehjelp når man trenger det. Det er det aller viktigste vi kan gjøre for å sikre at folk ikke føler seg tvunget til å oppsøke helprivate tilbud. Og så mener vi at de fortsatt skal være et godt supplement i helsetjenesten, og at vi helst bør kjøpe mer kapasitet fra de private.

[16:17:59]: Jeg velger å stille et spørsmål om beredskap. Jeg spurte partileder Erna Solberg om hvorfor Høyre er det partiet på Stortinget som er minst villig til å bruke penger på landbruk og matvareberedskap i en tid da det er krise i Europa. Svaret var at slik situasjonen er i dag, kan ikke landbruket forvente en inntektsvekst som er høyere enn for andre arbeidstakere i Norge, og at matvareprisene allerede i dag er for høye. Høyre går stadig ut og sier at de skal være konstruktive i opposisjon – det er bra – og finne felles løsninger på de store spørsmålene, slik Stortinget gjorde da de behandlet f.eks. en flerårig plan for Ukraina, og som det nå mest sannsynlig legges opp til for Forsvaret og behandlingen av langtidsplanen. Ser ikke Høyre viktigheten av å finne felles løsninger for å fremme norsk matvareberedskap, slik at landbruket kan se inn i framtiden med forutsigbare rammer? Hvorfor stemmer Høyre mot en framforhandlet jordbruksavtale og en ny jordvernstrategi og reduserer rammene for norsk landbruk?

opplevde jeg at landbruket følte at de ble tatt på alvor. Jeg kommer selv fra et område hvor det er mye kornbønder og landbruk, og jeg er selvfølgelig opptatt av beredskap, og at landbruket er en viktig del av beredskapen i vårt samfunn. Men i en tid i en tid da veldig mange sliter, i en tid da vi virkelig trenger å sørge for at de pengene vi bevilger her i Stortinget, går til dem som trenger det aller, aller mest, valgte Høyre en annen linje enn regjeringen i årets

Høyre vil ha en ny rusreform, som i realiteten betyr en avkriminalisering av narkotika. Politifolk rundt omkring er kjempebekymret. Barn ned i 12–13-årsalderen begynner å bli ganske tunge rusmisbrukere. Allikevel ønsker Høyre en avkriminalisering.

guttene i 3. klasse på videregående som har vært beruset mer enn ti ganger, har 35 pst. prøvd kokain og 20 pst. syntetiske rusmidler som amfetamin.

men det er faktisk Bård Hoksrud og Fremskrittspartiet og de partiene som ikke ønsker en rusreform, som har bevisbyrden her, det vi ser resultatet av, kan like gjerne være at vi faktisk ikke har fått en rusreform – en rusreform som klarer å fange opp de som virkelig trenger det, og som ivaretar barn og unge som kan komme ut i et ugreit misbruk, tidligere enn det vi gjør i dag. Jeg var veldig skuffet tok valget om ikke å støtte en rusreform. Jeg var like skuffet da Arbeiderpartiet gjorde det på sitt landsmøte. Jeg brukte lang tid på å falle ned på at jeg mener at en rusreform er riktig, og det er faglig sterk støtte for det.

[16:22:42]: Valgkampen er over, og Høyre ble landets største parti. Jeg hadde faktisk en forventning til at helsepolitikeren til landets største parti klarte å legge fra seg privatiseringskampanjen og bli med i diskusjonen om hvordan vi skal redde helsevesenet vårt. Sykehus fra nord til sør står i disse dager i krise. Helsepersonell sier at at de er utslitt, og vi ser at denne onde sirkelen fortsetter. Vi må skille drift og investering. Vi må bygge sykehus, ikke fordi de skal gå med overskudd – representanten brukte ordet «underskudd» – men vi må bygge dem for framtiden. Hvorfor er partiet Høyre fortsatt opptatt av private aktører som kun leverer til mindre enn 10 pst. av befolkningen, istedenfor faktisk å si hva som er deres plan for å styrke den offentlige helsetjenesten, når vi ser at det er der krisen er? Vår plan var nettopp det vi gjorde i regjering. Vi styrte jo sykehusene med en trygg og forutsigbar økonomi, men vi lot også private og ideelle aktører få lov til å være med på å levere løsningene. innlegg at hovedbjelken i norsk helsetjeneste er den offentlige helsetjenesten. Det er der flest helsepersonell jobber. Det er også der de store utfordringene nå er. Det er der. Som representanten Hussein sier: Helsepersonell er slitne. Vikarbruken er høy. Høyres politikk er veldig tydelig på at samtidig som vi har en sterk offentlig finansiert helsetjeneste som skal være der når vi trenger det, trenger vi et samarbeid med private og ideelle for å lene oss på den kvaliteten og kompetansen de også har.

Det er: «Regjeringen fortsetter arbeidet med å styrke den lokale politiberedskapen.» Det sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum da han justisminister Emilie Mehl i slutten av august påla politiet å åpne ti nye politikontor. For å ta et sitat til: «I dag tar vi første skritt for å skape trygghet for folk over hele landet.» Ja, det uttalte justisminister Emilie Mehl. Men nedbemanningen er i full sving i Politi-Norge. Det dokumenterer for øvrig TV 2 på en svært god måte i en sak som ligger på topp der akkurat nå. Jeg anbefaler folk å lese den. De har gjort en egen undersøkelse som bekrefter det samme bildet som Fremskrittspartiet utmerket godt er klar over, og som også tall fra Politidirektoratet, fra politidistriktene og fra særorganene underbygger, nemlig at politiet står i en ressurskrise. Det er en realitet, det er et faktum. Bare det siste året har det forsvunnet over 364 politiårsverk i distriktene. Vi har lavere tall enn vi har hatt på svært lenge, og det skjer altså i en situasjon hvor det uttrykkes

11 av 12 politidistrikt har allerede kuttet i sin bemanning, og det vil komme mer – dessverre langt mer. Dette får store konsekvenser. Viktige tiltak som eksempelvis Operasjon Spiderweb i Sør-Vest politidistrikt, som er et godt tiltak for å forhindre overgrep mot barn, veldig viktig tiltak som har gitt resultater, avvikles nå, rett og slett på grunn av at man ikke har ressurser til å ivareta hensynet til de aller, aller svakeste i samfunnet. Det er på ingen måte en akseptabel situasjon. Det er dramatisk, det vi snakker om. Dette skjer altså samtidig som vi opplever en eksplosjon i kriminalitet i vårt naboland Sverige, og hvor smitten til Norge allerede er et faktum. Det omtales at de fleste politidistrikt i Norge har det kriminelle nettverket Foxtrot til stede i sine politidistrikt. Tromsø rapporterer om det samme. Dette er et problem som vi står i her og nå, og vi har aldri hatt dårligere forutsetninger for å kunne håndtere en slik eksplosjon i kriminaliteten som den som skjer i vårt naboland Sverige. Det er uforståelig at man i denne situasjonen nedbygger norsk politi. Vi har allerede tallene som forteller oss sannheten. Vi har selv tatt initiativ til å kontakte ulike politidistrikt og be om å få deres tall, og det bekrefter det bildet Fremskrittspartiet har advart mot i årevis, nemlig at vi har en dramatisk oppgang i kriminalitet blant de aller yngste, og da snakker vi om personer fra 10 år til 17 år. Oslo politidistrikt har det siste året alene hatt en økning på 50 pst. 50 pst. i den typen kriminalitet blant de aller yngste. Vi trenger ikke å oppholde oss på Østlandet. Vi kunne likså godt sett til vest. Vest politidistrikt rapporterer de samme tallene: 50,3 pst. økning i kriminalitet blant barn og unge mellom 10 år og 17 år. Da er det uforståelig at man i denne situasjonen ikke sørger for at politiet er i stand til å håndtere det. Jeg hadde gleden av å møte Politiets Fellesforbund i forrige uke. De forteller om en situasjon hvor man er oppgitt fordi man står overfor reelle valg der man tvinges til å henlegge eller se bort fra og ikke bruke ressurser på å etterforske alvorlig kriminalitet med kjent gjerningsmann. Det er alvorlig, og i den situasjonen har vi altså en regjering som er mer opptatt av å opprette politikontor der ingen trenger det. Det må gjøres noe med norsk justispolitikk. Det må settes inn tiltak etter de eksemplene som Fremskrittspartiet har fremlagt i dag, og det må bevilges ressurser. Det må ansettes – vi kan ikke akseptere at vi mangler politimannskap i dette landet.

«Regjeringa har som mål for distrikts- og regionalpolitikken at folk skal kun ne leve eit godt liv i heile Noreg, alle lokalsamfunn skal ha rom for utvikling og verdiskaping, og at folketalet skal auke i distriktskommunar. Regjeringa vil arbeide for at folk har tilgang på arbeid, bustad og gode tenester nær der dei bur. Regjeringa vil leggje til rette for trygge, berekraftige og levande lokalsamfunn i heile landet gjennom desentraliserte løysingar.» Dette er Arbeiderparti–Senterparti-regjeringens mål for distriktspolitikken, slik det er formulert i distriktsmeldingen. Ingen enkelttiltak er nok for å styrke norske distrikt. Derfor trengs det en helhetlig distriktspolitikk som favner bredt og sikrer at distriktspolitiske hensyn er gjennomgående i all offentlig forvaltning. Målet om folketallsvekst i distriktskommunene er ambisiøst, men helt nødvendig. For å nå dette målet trengs det kreative, kraftfulle og målrettede tiltak. Regjeringens satsing på billigere barnehage, der barnehageprisene reduseres i de mest spredtbygde distriktskommunene i sentralitetsklasse 5 og 6, viser at regjeringen mener alvor med distriktspolitikken. På sikt håper jeg at det blir gratis. Slike grep gjør det mer attraktivt for barnefamilier å bosette seg i Distrikts-Norge. Mange distriktskommuner, særlig i Innlands-Norge, har de samme utfordringene som kommunene i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark. Derfor mener jeg at flere av de tiltakene som omfatter tiltakssonen, bør vurderes også i kommuner i Sør-Norge i sentralitetsklasse 5 og 6. Det er viktig for å nå målet om befolkningsvekst i disse kommunene. Vi vet at arbeid og utdanning er de viktigste forutsetningene som avgjør hvor folk bosetter seg. Vi ønsker at folk skal bosette seg i hele landet, og da må det være tilbud om jobb og utdanning i hele landet. Regjeringen har derfor satt i gang et arbeid med å åpne opp utdanningssystemet, slik at enda flere skal få mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor, og hva slags livssituasjon de er i. For å få til det vil regjeringen øke tilgangen til fleksible og desentraliserte utdanningstilbud i hele landet og styrke samarbeidet mellom aktørene innen utdanning og arbeidsliv. For å sikre arbeidsplasser i hele landet vil vi sørge for at nye statlige arbeidsplasser legges utenfor Oslo, med mindre åpenbare grunner tilsier noe annet, og det skal alltid vurderes i kommuner i sentralitetsklasse 3–6. Veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser skal fordeles mer rettferdig mellom by og land. Det skal bygges sterke kompetansemiljø i hele landet gjennom en jevnere fordeling av offentlige arbeidsplasser. For at folk skal kunne få gode tjenester i hele landet, er det nødvendig med en kommuneøkonomi som gir kommunene mulighet til å tilby gode tjenester til innbyggerne.

Senterpartiet mener at et viktig mål med gjennomgangen må være å utjevne inntektsforskjeller mellom kommunene i større grad enn i dag. Hurdalsplattformen slår tydelig fast at vi må sørge for at alle kommuner har likeverdige muligheter. I trontalen kom det tydelig fram at regjeringen skal føre en politikk der kommunene får ressurser og handlefrihet til å løse viktige velferdsoppgaver og føre en god næringspolitikk for sterke lokalsamfunn. For å bygge sterke lokalsamfunn skal lokalsamfunnene få bestemme mer selv, og folk må få mer makt over egen hverdag. Det skal være gjennomgående i alt denne regjeringen gjør. Senterpartiet vil endre statens planretningslinjer og andre statlige og regionale føringer for å sikre at kommuner med spredtbygde områder ikke rammes av en fortettingspolitikk de ikke ønsker. Disse kommunene må selv kunne få bestemme i hvilken grad de vil tillate spredt boligbygging, og om et tilbud om f.eks. større tomter utenfor boligfelt kan være et viktig grep for å sikre at de blir attraktive for barnefamilier. Flere kommuner er nå i gang med å inngå bygdevekstavtaler med staten. Penger er allerede bevilget, og mer er varslet i statsbudsjettet for 2024.

(H) [16:35:40]: Jeg hører repre- sentanten Greni si at Senterpartiet i regjering mener alvor med distriktspolitikken. Likevel var noe av det første Senterpartiet gjorde da de fikk regjeringsmakt for to år siden, å kutte tilskuddsordningen som Høyre foreslo i statsbudsjettet for 2022, for å bygge flere trygghetsboliger for eldre i distriktene. Trygghetsboligene skulle bidra til mer aktivitet, mindre ensomhet og større nærhet for eldre til butikken, kafeen og legesenteret. Satsingen skulle være rettet mot distriktene, fordi det er særlig mangel på tilrettelagte boliger i distriktene, ofte i kombinasjon med et svakt boligmarked. Mitt spørsmål til representanten Greni er hva som er grunnen til at Senterpartiet i regjering svekker distriktskommunenes mulighet til å bygge flere trygghetsboliger for eldre, når en kutter nettopp tilskuddsordningen som Høyre la inn i statsbudsjettet for 2022? Senterpartiet er opp- tatt av boligbygging i distriktene. Vi har nå varslet en ny boligmelding. Den skal selvsagt omtale boligsituasjonen også i de større byene, men ikke minst utfordringer med boligbygging i distriktskommuner. En av utfordringene var jeg inne på i innlegget mitt, nemlig det å få lov til å utvikle kommunen sin slik at en har attraktive boliger tilgjengelig i hele kommunen, statsforvalteren ikke legger seg opp i hvor en bygger, men at hver enkelt kommune får utvikle sin særegenhet og lytte til dem som sier at skal vi flytte tilbake hit, må det legges til rette for at vi kan bygge der vi vil.

Dit kommer det private aktører flere ganger i måneden og leverer f.eks. øre-nese-hals-tjenester. Hvis disse aktørene nå blir faset ut, gjør det at innbyggerne f.eks. i Nord-Troms får lengre reiseavstand til sykehus og sine helsetilbud. Jeg lurer på om representanten kan svare meg på hva som vil være konsekvensen for helse- og omsorgstjenestetilbudet for folk i distriktene om private aktører blir faset ut etter at utvalget som Senterpartiet har satt ned, legger fram sin rapport.

Det er noe som bygges opp i de større byene fordi det er kommersielt lønnsomt, og hele prinsippet for det private næringslivet er jo at det skal være kommersielt lønnsomt. Vi har ikke et tilbud om private helsetjenester i mils omkrets der jeg bor, det nærmeste er Trondheims-regionen,

[16:39:55]: Regjeringen har i trontalen sagt at de er opptatt av å bygge sterkere lokalsamfunn, at lokalsamfunnene skal få bestemme mer selv, og at folk må få mer makt over egen hverdag. Likevel opplever mange lokalpolitikere at statsforvalteren driver med statlig overstyring og setter en stopper for vedtak som hadde bidratt til lokal utvikling og vekst i kommunene. dag) 2023 Mitt spørsmål til representanten Greni er om hun er enig i at statsforvalteren i mange tilfeller trosser lokale interesser og dermed bremser utviklingen. Det korte svaret er ja. Det er derfor vi jobber for å få gjort noe med det lokale selvstyret og prøver å redusere antallet innsigelser. Særlig er det en stor utfordring for distriktspolitikken når vi da ønsker utvikling i alle distriktskommuner og alle områder av spredtbygde kommuner, at statsforvalteren bruker fortettingspolitikk og kollektivknutepunktregelen også i de mest grisgrendte områdene. Derfor har regjeringen sendt et veldig tydelig signal om at det må være en differensiert politikk i områder med nedgang i folketall i forhold til i pressområder. [16:41:39]: I dag har Rødt fremmet forslag om at Stortinget ber regjeringen utrede og legge fram forslag til endring av partiloven som sikrer at reelle bidragsytere av bidrag over de beløpsgrenser som loven fastsetter, innberettes og offentliggjøres. Vi har en tillitskrise i Norge, særlig gjelder det tilliten til politikerne. Det er mye kluss med habilitet, med reiseregninger, og det har også vært juks med pendlerboliger. Skal vi unngå amerikanske tilstander, der folk har lav og liten tillit til hverandre og lite tillit til politikerne, trengs det også å ta grep om reglene med partifinansiering. I valgkampen donerte den anonyme og omstridte gruppen «Aksjon for borgerlig valgseier» 12 mill. kr til Fremskrittspartiet.

Jeg har registrert de diskusjonene som var i valgkampen rundt dette, og jeg deler bekymringen for at dette er det for lite åpenhet rundt. Jeg skal ikke påberope meg å kunne alle detaljer, men jeg tror det er slik at en har innberetningsplikt fra en viss dato i forkant av valgkampen og fram til valget. Jeg mener det er uheldig at ikke alt sånt skal være åpent, og at det ikke skal innberettes fortløpende. Jeg har ikke tenkt å ta standpunkt akkurat nå til det forslaget, men jeg vil i hvert fall jobbe videre med å se på muligheten for at vi kan få gjort noen endringer på det området, og jeg er helt enig i at større åpenhet på det området er en styrke for demokratiet.

[16:43:57]: Da vi sto her for ett år siden, var debatten sterkt preget av Russlands angrepskrig i Ukraina. Det var en ny situasjon i Europa, en ny situasjon i vårt eget nærområde. Ett år senere står vi her, i det som er den nye normalen, selv om ingenting av det som skjer nå, er normalt. Klimakrisen er ikke noe som ligger der framme. Klimaendringene skjer her og nå. Varmerekorder knuses stadig oftere. Sommeren i SørNorge startet med tørke og ble avsluttet med flom. Den nye sikkerhetssituasjonen i Europa bærer bud om en storstilt opprustning av Forsvaret. Det fjerne har blitt nært, og det aller nærmeste er hverdagslivet: høyere renter og dyrere mat, varer og tjenester. Og det er fortsatt mange som sliter til tross for at vi har tatt mange skritt i riktig retning. At vi har fjernet høyresidens brutale karensår, hjelper, gratis SFO hjelper, billigere barnehage hjelper, et historisk høyt trygdeoppgjør hjelper, økt barnetrygd hjelper, en ny Nav-veileder for sosialstønad hjelper, økning for enslige minstepensjonister hjelper, økt studiestøtte hjelper, og økt barnetillegg for dem som har ytelser fra Nav, hjelper. Men det som ikke hjelper, er å slå denne listen i hodet på folk som må gå tomhendt hjem fra Matsentralen. Jeg er trygg på at grepene vi tar, er riktige. Vi legger stein på stein for å trygge og utvikle velferden, men det betyr ikke at vi er i mål. I møte med trangere tider må vi også være ærlige på at vi ikke kan kompensere for alt. Det betyr at folk opplever at man må husholdere hardere med familieøkonomien. Det er klart at det er tøft, men når folk må hoppe over måltider, er det fare på ferde. Sånn skal vi ikke ha det i Norge. Å hjelpe dem som har det aller tøffest, er en politisk oppgave, og det er en oppgave vi tar med oss inn i arbeidet med statsbudsjettet i høst. høst. For oss i arbeids- og sosialkomiteen er arbeid og velferd to søyler som skal virke sammen. For Arbeiderpartiet og regjeringen er målet full sysselsetting, og jobben med å inkludere flere i arbeidslivet er en oppgave vi lykkes skikkelig godt med. Hør bare her: Sysselsettingen i privat sektor økte med over 100 000 fra 2021 til 2022. Det er et ganske vilt tall. Dette er vi veldig stolte av, og det er viktig for å sikre økonomien både til folk og til samfunnet. Flere i arbeidslivet betyr at færre trenger ytelser. Flere i arbeidslivet betyr at næringslivet får utført oppgavene sine og skapt verdier. Andelen av befolkningen som var i arbeid i 2022, er den høyeste på 14 år. Arbeidsledigheten i 2022 er den laveste siden 2008. Og så til kanskje det gledeligste tallet av alle: Sysselsettingen blant unge under 25 var i 2022 den høyeste på 22 år. Vi er på god vei, men vi skal videre. Alle unge skal være trygge på at de kan skape sin egen framtid. Derfor trådte regjeringens nye ungdomsgaranti i kraft 1. juli i år. Hensikten er å se arbeid, utdanning og helse i sam Den nye opplæringsloven sikrer at retten til å fullføre videregående opplæring ikke går ut på dato. Høy sysselsetting og full sysselsetting høres kanskje ut som det samme, men det er en ganske vesentlig forskjell. Målet om full sysselsetting forplikter oss, for det betyr at vi skal bidra med kvalifisering, arbeidstrening og inkludering. Vi trenger flere varig tilrettelagte arbeidsplasser. Det er mange som kan og vil bidra, men som trenger støtte, og vi må gi disse en vei inn i arbeidslivet. De store oppgavene som ble trukket fram i trontalen, understreker at folk trengs. Om vi skal møte klimakrisen, om vi skal håndtere den store veksten i antall eldre, og om vi skal styrke og videreutvikle en sterk velferdsstat, må vi sikre arbeid til alle.

Mens jeg satt der, gjorde ukrainerne det de hadde gjort hver eneste dag siden den brutale, blodige og hensynsløse krigen til Putin brøt ut i februar: De sto sammen på Eidsvolls plass. Halvannet år har gått siden da. Jeg har vært gravid, jeg har født en datter, og jeg har blitt tatt godt vare på av flinke folk i helsetjenesten. Jeg har hatt rett på pleiepenger og har gått i mammapermisjon. Jeg har vært på trilleturer, og jeg har vært takknemlig. Det samme halvannet året har ukrainerne sett byene og hjemmene sine bli bombet i stykker. Millioner har lagt ut på flukt, et par tusen hit til Norge, mens de som er igjen, fremdeles kjemper med livet som innsats for noe så selvfølgelig som uavhengighet, frihet og demokrati. ukrainerne på Eidsvolls plass står der ennå. At Stortinget i stor grad har stått sammen om å støtte Ukraina i kampen for frihet, har vært og vil fortsette å være svært viktig. viktig. På det lange, men samtidig så korte, året jeg har vært borte, har boliglånsrenten i snitt økt fra 3,66 pst. til 5,19 pst. Matvareprisene har økt med 9 pst. I sum gjør det at folk som fra før hadde lite, nå har enda mindre, og de som tidligere hadde det ganske greit, begynner nå å telle på kronene. De utenfor boligmarkedet har fått det enda tøffere med å finne en vei inn. På de siste to årene ligger en familie med 4 mill. kr i boliglån an til å få 70 000 kr mer i lånekostnader i året enn før. Det er nesten 6 000 kr mer hver eneste måned.

Årets statsbudsjett må i år – som vi forsøkte å formane om i fjor – løse flere floker. Det ene handler om å bruke mindre oljepenger. Det andre handler om å begrense offentlig forbruk. Det tredje handler om å mobilisere mer arbeidskraft. Det fjerde handler om å la folk sitte igjen med mer penger til å håndtere økte kostnader. Disse fire oppgavene henger helt uløselig sammen. Det som kompliserer det hele, er at vi er et kjemperikt land med en gigantisk sparekonto, men hvis vi bruker for mye av de sparepengene, gjør vi bare vondt verre – og det er en pedagogisk øvelse som er ekstremt vanskelig. Det som rammer folk aller hardest, er økte renter. Bruker vi uendelig med penger på alle gode formål akkurat nå, bidrar vi bare med økt press på renten, noe som legger stein til byrden for folk. Med stor usikkerhet må politikken klare å bidra til trygghet i dag og ta ansvar for fremtiden. Vi står foran store oppgaver. Høyre i regjering bidro til å løse flere av dem. Oljeprisfallet i 2014 satte titusenvis av arbeidsplasser i fare, spesielt på Vestlandet, men vi klarte å støtte næringslivet i omstillingen. Vi hadde en flyktningkrise som vi også måtte jobbe sammen for å løse. Koronakrisen krevde enorme tiltak og innsats fra den enkelte for å forhindre at bedrifter gikk konkurs og sikre at så få som mulig skulle miste jobben. Vi kom ut av krisen med lav ledighet og økende sysselsetting. Utfordringene i årene fremover står også for tur: klimakrise, mangel på arbeidskraft, utenforskap, dyrtid, en mer usikker verden og mindre handlingsrom til å kaste penger på problemer og starte opp nye velferdsreformer. Det vil kreve mye av oss alle, men også store oppgaver kan løses hvis vi bare klarer å tenke litt langsiktig. langsiktig. Vi er alle interessert i å finne gode løsninger og bøte på de problemene vi møter på her og nå. Samtidig er jeg opptatt av at de grepene vi tar i dag, ikke stikker kjepper i hjulene for mulighetene våre til å løse de utfordringene vi vet kommer. For å ta noen eksempler: Vi kan ikke skatte oss ut av dagens problemer, da blir det bare vanskeligere å skape arbeidsplasser. Å somle i klimapolitikken og skape usikkerhet rundt utbyggingen av ny fornybar kraft vil bare gjøre det vanskeligere å nå klimamålene. Å ese ut offentlig sektor og bruke stadig mer penger øker bare presset på renten, det er spesielt vanskelig for unge i etableringsfasen på vei inn i boligmarkedet, som må plukke opp den regningen. Denne regjeringen tar ikke ansvar for å ta de nødvendige grepene som løser disse problemene, mener jeg. De legger ikke til rette for fremtidige arbeidsplasser og verdiskaping. De holder ikke nok igjen på pengebruken og gjennomfører heller ikke langsiktige reformer for å dempe presset på renten. De legger ikke til rette for utbygging av mer fornybar kraft. De stenger døren for dem som kan avlaste det offentlige ved voksende helsekøer. Oppgavene Norge står foran, vil kreve mye av oss alle, men også store oppgaver kan løses, og det ligger store muligheter foran oss hvis vi tar de riktige beslutningene i dag. Men da må vi prioritere det viktigste først. Høyre tar og skal ta det ansvaret.

likevel var håp om og tro på noe bedre. Det ser vi i årets tale en skisse av: lyspunkter som kommer av at vi står sammen, at vi er mange med den samme virkelighetsforståelsen som drar lasset sammen. Skal vi løse problemene og skape veien framover, må vi alle sammen bidra med den beste vilje. Norge står fortsatt i en vanskelig situasjon på mange områder, men jeg har stor tro på at vi kan lykkes. Vi Vi må fortsette jobben for trygghet for alle og beredskap for det utenkelige. Oppbygging av en bedre matberedskap og en sterkere forsvarsevne er eksempler på helt nødvendige prioriteringer som denne regjeringen gjør, og som Senterpartiet har kjempet for lenge. Utgangspunktet er at Norge ikke er skjermet for det som rammer verden og Europa. Det gjelder både folk og næringsliv. Problemer for den enkelte må settes i sammenheng med andres. Det er både nært og fjernt på samme tid. Alle er truffet av økende priser og konsekvenser av krigen i Europa. Folk er med rette bekymret for seg og sine, bedriftene er urolige og ansatte likeså. De har også høye forventninger til oss. Økonomisk vekst i næringslivet er avgjørende for velferden vår. Tilgang på trygge, gode arbeidsplasser i hele landet er viktig for denne regjeringen. Arbeidsledigheten er historisk lav, og aldri har flere vært i jobb. Den økonomiske politikken må bidra til å stabilisere økonomien. Norges Bank har hevet renten til et nivå som merkes for mange. Det rammer dem med minst samt privat næringsliv mest. Da må vi prioritere, så renten ikke går unødig oppover. Alternativet er dårlig for folk og dårlig for norsk næringsliv. At det oppleves krevende med endringer i rammebetingelser, er likevel ikke vanskelig å forstå. Vi skal ha et mangfoldig privat næringsliv og sikre folks inntekter og arbeidsplasser. Det krever at vi har styring på økonomien og driver sosial og geografisk utjevning. Vi har og skal ha en aktiv nærings- og kompetansepolitikk som utnytter de ulike mulighetene i hele landet og sikrer velferdsstaten framover. framover. Norske bedrifter investerer mer enn noen gang. Det er viktig at vi holder fram med en aktiv næringslivspolitikk som gir næringslivet verktøy for vekst og utvikling. Grønt industriløft er et godt eksempel som kan gi stor verdiskaping og velferd i framtiden. Gjennom lagspill med næringslivet vil vi løfte industrien og legge rammer for utvikling av lønnsomme og attraktive arbeidsplasser. Vi mobiliserer mye privat kapital ved å drive aktiv næringspolitikk og styrke ulike ordninger for næringslivet. Det handler ikke om at staten skal overta selskaper. Vi er like fullt nødt til å fordele ansvaret og byrdene på en best mulig måte, med minst mulig konsekvenser for folk og næringsliv i hele landet. Det er noen grunnleggende oppgaver vi skal ta oss råd·til. Vi må ha nasjonal kontroll, men også samarbeid på tvers av land og allierte for å få dette til. Vi må sikre en så stor trygghet som mulig for flest mulig, og det gjør vi gjennom å bruke hele Norge og de mulighetene og den kunnskapen som hele dette landet er så rikt på. Norge har unike forutsetninger. Vi er rike på naturressurser. Bærekraftig bruk av disse er grunnlaget for verdiskapingen. Det må vi ta i bruk Vi skal arbeide med viktige saker som oppfølging av det grønne industriløftet, og stille risikokapital tilgjengelig. Vi skal jobbe videre med mineralstrategi, ny minerallov og bygge framtidens verdikjede.

som legger grunnlaget for flere lønnsomme industriarbeidsplasser i fiskeindustrien langs land, samtidig som vi har en lønnsom flåte. Ikke minst skal vi sørge for at matberedskapen heves, og at vi har matproduksjon i hele landet, gjennom å legge til rette for gode jordbruksoppgjør framover. framover. Naturressurser, fordeling, kloke folk og hardt arbeid har gitt eventyrlig verdiskaping i dette landet. Det er historien om hele Norge, om folk som så muligheter og tok dem. Det er også historien om framtiden. Det er Senterpartiets politikk, og det er derfor også regjeringens politikk. Bård

Det er for mange eldre som enten ikke får hjelpen de burde ha krav på, eller de er sviktet i tjenestene fordi det er for lite menneskelige og økonomiske ressurser. Vi ser stadig eksempler på eldre som er for syke og pleietrengende til å bo hjemme, men som likevel ikke får en sykehjemsplass. Vi har også sett eldre som har fått vedtak om sykehjemsplass, men som må stå på venteliste fordi det ikke finnes ledige plasser i kommunen. Senest denne uken kom det en knusende rapport fra Bergen som bl.a. viste at det kunne gå 15 timer mellom måltidene på sykehjem, noe som fører til underernæring. Sånn skal vi ikke ha det i et rikt velferdssamfunn. Det er uverdig overfor de eldre som opplever å bli sviktet i sine siste leveår, og de pårørende som sliter seg helt ut. I utgangspunktet skulle det ikke blitt bevilget statlige investeringstilskudd til en eneste ny sykehjemsplass eller omsorgsbolig i år.

Dagens eldreomsorg har blitt et postkodelotteri hvor postadressen er det som betyr aller mest for hvor gode tjenester man får når man blir eldre. Vi har sett eksempler på eldre som bosetter seg i andre kommuner fordi de er bekymret for om de vil få et godt nok tilbud i sin egen hjemkommune. Sånn kan vi ikke ha det. Ville vi f.eks. godtatt en ordning hvor sykepenger og arbeidsledighetstrygd ble finansiert på samme måte som dagens eldreomsorg, der postnummeret er det som bestemmer hvor mye penger man vil få på kontoen sin? Svaret er selvfølgelig nei. Derfor sier vi nei til at det er økonomien i hver enkelt kommune som skal avgjøre om man får gode eller dårlige tjenester når man blir eldre. Vi mener at staten skal ta over finansieringsansvaret, sånn at pengene følger behovet til hver enkelt og ikke feilprioriteringer fra kommunepolitikere. Da vi satt i regjering, var flere kommuner med på et prøveprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Alle disse kommunene rapporterte at tjenestene ble bedre, og at de eldre fikk den omsorgen de fortjente. Dessverre er det nå slutt på dette fordi den forrige regjeringen skrotet prosjektet før det var ferdig. var ferdig. Når vi ser hva regjeringen har gjort – eller rettere sagt ikke har gjort – for de eldre de siste to årene, er det ikke vanskelig å se at de eldre kommer langt ned på regjeringens prioriteringsliste, selv om regjeringen forsøker å gi inntrykk av noe helt annet. I sommer ble eldreombudet fjernet slik at de eldre ikke lenger har en vaktbikkje som kan tale deres sak. Det kan nesten virke som om regjeringen selv er klar over hvor dårlig politikken deres er, og vil slippe å bli sett i kortene. Under trontalen i går ble det sagt at alle som trenger en sykehjemsplass, skal få det. Det høres veldig bra ut, men det kommer ikke til å skje med denne regjeringen. SSB sier at vi er nødt til å bygge 13 000 nye plasser innen 2030 for å møte de økte behovene i eldreomsorgen. Da er det langt fra nok med de 1 500 plassene i året som regjeringen nå planlegger. Samtidig har regjeringen fjernet kravet om at det skal føres venteliste på hvor mange som står i kø for å få en sykehjemsplass. Likevel vet jeg at det er mange som venter på å få en plass, og at det er mange som søker om plass, som ikke får det. Jeg er bekymret for at vi ikke vil klare å ruste opp godt nok til å ta vare på det stadig økende antallet pleietrengende eldre. Skal vi få til det, er det den jobben som må gjøres i kommunene de neste fire årene, som virkelig betyr noe. Hvis vi ikke gjør noe nå, vil vi få en enda større krise i eldreomsorgen, men da må staten stille opp med mer midler til å bygge langt flere plasser enn det regjeringen planlegger for. Jeg ser likevel noen lyspunkter, for heldigvis er det nå flere kommuner som får borgerlig styre, og som ser at det er viktigere enn noen gang å ta alle gode krefter i bruk for å sikre gode omsorgstjenester. Vi er helt nødt til å bruke all ledig kapasitet. Derfor synes jeg det er synd når vi ser at denne regjeringen virker mer opptatt av å fjerne private tilbud enn å sikre god hjelp til alle. Samtidig som flere hundre tusen står i helsekø, vet vi at private har kapasitet til å behandle mange flere pasienter, men fordi regjeringen ikke er villig til å betale for at flere pasienter skal få hjelp, hjelp, blir enda flere stående i kø. Sånn skal vi ikke ha det. For oss i Fremskrittspartiet er det aller viktigste å sørge for valgfrihet og trygghet for pasientene. Man skal selv få velge hvor man vil motta behandling, og man skal ha tillit til at man får hjelp. Dessverre er ikke dette realiteten i dag. Derfor er vi litt spent på hva regjeringen kommer til å legge fram i budsjettet på fredag, men jeg har egentlig ikke store forhåpninger. Vi må slutte å skyve ansvaret over på kommunene og ta ansvaret selv, for dagens organisering og finansiering av eldreomsorgen har spilt fallitt. Vi i denne salen må fikse dette nå, ikke om ti eller femten år. Det brenner, og det trengs umiddelbar handling hvis vi skal sikre både dagens og framtidens eldre en verdig omsorg.

Situasjonen i Sverige er svært urovekkende, og det er viktig at også det norske samfunnet tar riktige grep for å forhindre smitte fra det som nå foregår i Sverige. Heldigvis har vi i Norge over tid ført en annen politikk på sentrale områder, som bosetting, som har gjort oss mindre sårbare for problemene vi nå ser i Sverige. Men det betyr ikke at situasjonen ikke skal tas på største alvor, og vi må bruke det handlingsrommet vi nå har, for å forhindre liknende situasjoner her. I møte med situasjoner som oppleves utrygge, må vi sørge for at tiltakene vi iverksetter, er bunnet i kunnskap og en helhetlig tankegang. Når frykten griper oss, er trygghet det første vi søker, av og til på bekostning av mye annet. Nå er vi i gang med en konkurranse mellom partier om å lansere tiltak på rekke og rad – tiltak som i mange tilfeller ikke bidrar med noe annet enn falsk trygghet, f.eks. politi med synlige våpen og trusler om strengere straffer, også rettet mot barn og unge. Ingen kan være uenig i at innbyggerne skal føle seg trygge, men spørsmålet er om det faktisk fører til trygghet å utelukkende ty til strengere straffer. Jeg og Venstre mener at dette er feil medisin. I Danmark har de testet ut strengere straffer. På 14 år har de innført fire «bandepakker» med hardere straffer som det sentrale element. Jeg anbefaler alle representanter med hjerte for justispolitikk å lytte til den debatten som nå skjer rett over Skagerrak. Danske forskere viser til at tiltakene ofte er lite visjonære, da veldokumentert forskning på feltet gang på gang tilbakeviser argumentet om at hardere straffer hindrer gjengkriminalitet. De viser til at tiltakene i verste fall kan føre til ytterligere radikalisering av folk. Venstre vil se på det som faktisk funker, og da burde fokuset ligge på å redusere antallet mennesker som ender opp med å gjøre kriminelle handlinger. Noe som har fungert i Danmark, er forebygging, gjennom bl.a. prosjekter som «Aktive Drenge». I Danmark har antallet unge gjengkriminelle og antallet unge som blir anmeldt og dømt, gått kraftig ned etter at de startet forebyggingprosjekter som «Aktive Drenge» i 2017. For å få bukt med ungdomskriminaliteten må vi komme ungdommene i møte. Det er behov for en særlig forebyggende innsats som rettes inn mot de unge som er i risikogruppen for å bli trukket inn i kriminelle miljøer. Hvis vi skal stoppe tilstrømmingen til de kriminelle miljøene, må vi få tak i disse ungdommene. Etter modell fra Danmark ønsker vi å gjennomføre initiativet «Tett på». Initiativet har som mål å forene samfunnsvern med ivaretakelse av ungdom som har høy risiko for å begå alvorlige lovbrudd, i første omgang gjennom et pilotprosjekt i Kristiansand og Oslo. For det første vil vi bygge et tverrfaglig lag rundt hver enkelt ungdom som har høy risiko for å begå alvorlige lovbrudd. Bak hver av disse skjuler det seg ofte en historie med kompleks problematikk knyttet til faktorer som rus, sosial eksklusjon, sosioøkonomiske utfordringer, lav skoledeltakelse, psykiske og fysiske helseutfordringer, skjøre relasjoner og omsorgssvikt. Derfor er det viktig at laget rundt barnet er bredt sammensatt av de riktige og viktige aktørene i den unges liv. For det andre må vi få ryddet opp i lovverket knyttet til taushetsplikt og informasjonsplikt for å sikre god informasjonsflyt mellom de ulike hjelpeinstansene. For det tredje må vi sørge for en bufferkapasitet innen psykisk helsevern som gjør at ungdommene får den hjelpen de trenger, når de trenger det. Når det gjelder politiets arbeid med organisert kriminalitet, må vi sørge for at de tiltakene som funker, får virke over tid. For å skaffe seg kjennskap om nettverk og personer kreves det dedikasjon over tid og en strategisk og målrettet satsing som vi ikke må la bygges ned, slik at nettverkene igjen kan få fotfeste. Et annet viktig og treffende tiltak er å rette seg mot profitten knyttet til organisert kriminalitet. Profitt er ofte et sentralt motiv for mye kriminalitet. Inndragning kan være et være et viktig verktøy, både fordi det gjør det mindre lukrativt å begå kriminalitet, fordi man ikke får beholde de midlene som stammer fra den kriminelle virksomheten, og fordi det struper finansiering av ny kriminalitet. I en rapport fra Politihøgskolen fra tidligere i år forteller respondentene bl.a. at etterforskning knyttet til pengesporet blir nedprioritert på grunn av for lite kapasitet og manglende kunnskap hos både etterforskere og påtalejurister. Jeg håper at vi i denne sal i fellesskap kan samle oss rundt løsninger som virker forebyggende. Utgangspunktet her i Norge er heldigvis langt bedre enn det det har vært i Sverige, med både en bedre offentlig samtale og bedre forebyggende politikk,

Arbeiderpartiet jobber for et arbeidsliv som er trygt, åpent og inkluderende. Hva betyr det for folk rundt i landet? Hva betyr det for folk i Oslo? Et åpent og inkluderende arbeidsliv skapes ikke ved å knipse med fingrene. Det krever en opprydding, det krever en storrengjøring. «Det skal bli like fint å jobbe som å danse», heter det i teksten til «Ellinors vise». Ja, det er et fint mål. Er det slik i dag? Var det arbeidslivet Høyre leverte fra seg da de gikk ut av regjeringskontorene i 2021? Nei. mens den Arbeiderparti-ledede regjeringen fra dag én har jobbet for å rydde opp etter Erna Solberg, har høyresiden gjort det de har kunnet for å latterliggjøre behovet for opprydding. Men Tone på Coop-en vet hva det betyr å få opptjening fra første krone på pensjonen sin. Anne på Bunnpris vet hva det betyr når unge får fast jobb istedenfor midlertidige ansettelser. Og Pjotr, som har gått fra å være innleid til fast ansatt i den bedriften arbeidet utføres, han vet hva det betyr. De har levd med usikkerhet, og de har fått tryggheten tilbake med dagens regjering. Men vi er langt fra i mål. For selv om vi har styrket rettighetene i arbeidslivet, gjort det billigere å pendle, sørget for pensjon fra første krone, styrket rettighetene til innleide, startet opprydding i arbeidslivet til havs, lagt fram en egen opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten, gjort det billigere å komme seg på jobben med ferjen, for å nevne noe blant mye, så er det tøffe tider for veldig mange – for dem som er i arbeid og som har fått økte utgifter, og som ikke helt vet hvordan de skal få betalt månedens utgifter.

slik høyresiden gir inntrykk av. Vi vet at i kommersiell eldreomsorg er det dårligere lønnsutvikling enn i kommunen, og dårligere pensjonsopptjening. Overgangen til kommunale sykehjem her i Oslo har gitt helsefagarbeidere, en yrkesgruppe som ikke har vært bortskjemt med høye lønninger, lønnsøkninger på opptil 100 000 kr per år for ikke å glemme at ansatte også har gått fra dårlige innskuddsordninger hos kommersielle aktører til bedre tjenestepensjon i Oslo kommune. Det er smartere og tryggere å organisere eldreomsorgen i egen regi, slik at kommunen lettere kan sette inn innsatsen der den trengs, trengs, supplert av ideelle tilbydere. Det er bedre for pasienter, brukere og ansatte å organisere arbeidet i hele stillinger, og derfor er jeg glad for at heltidsandelen i Oslo kommune har økt til den høyeste blant landets kommuner på Raymond Johansen og Oslo Arbeiderpartis vakt. Det finnes andre måter å sikre kvaliteten i eldreomsorgen på enn å dumpe lønninger og pensjoner. Å bygge opp og satse på sine ansatte er en av dem. De er tross alt limet i samfunnets fellesskap. Arbeiderpartiet skal være der for alle. Vi skal alltid strebe etter det som er bedre – bedre for dem som trenger trygghet i arbeid, bedre for dem som trenger arbeid, og bedre for dem som trenger fellesskapets hjelp. Vi skal være der for virksomhetene som taper i konkurransen mot useriøse aktører, for dem som kjenner på urettferdigheten når useriøse aktører bruker press på lønninger og arbeidsvilkår som et konkurransefortrinn, med det resultat at seriøse bedrifter enten drives ut eller tvinges til å benytte samme metode for å konkurrere. Målet med vår storrengjøring er å rydde unna handlingsrommet for useriøse aktører. Den norske modellen og Arbeiderpartiets sosialdemokrati er bygget på et godt samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, et samarbeid som bygger samfunn – fordi vi er samfunnsbyggere. Dette er, har vært og vil alltid være den sosialdemokratiske tilnærmingen. Liv Kari

I Høgre ønskjer me å oppretthalda kraftfulle og levedyktige lokalsamfunn og utvikla distrikta våre. Det må me gjera ved at det vert attraktivt for unge folk å etablera seg.

Etter to år med ny regjering ser me no resultata av politikken som vert ført. Regjeringa prøver å løysa problem folk opplever dei ikkje har, og lèt vera å ta tak i dei reelle problema. Me har fått ei regjering som er oppteken av å avvikla framfor å utvikla. Reformer som Solberg-regjeringa gjennomførte og sette i gang, vert skrota, utan at det vert erstatta av nye tiltak. Me har fått ei regjering som gjekk til val på å reversera, og det skal dei ha: Dei gjennomfører. Me opplever ei regjering som ikkje lenger byggjer stein på stein, men som riv ned utan å ha teikningane klare for kva som skal byggjast opp. Det synest viktigare å reversera kommune- og fylkessamanslåingar enn å evaluera verdien av kva ein har oppnådd ved å slå saman. I eksempelet Kristiansand vert sjølv ikkje lokale politikarar frå Senterpartiet lytta til. Heller ikkje politiet vert lytta til når pengar vert brukte til å reopna lensmannskontor. Til liks med Høgre meiner politiet at ressursane heller skulle vore brukte på å hindra gjengkriminalitet og brotsverk gjort på nettet. mens Høgre ønskjer eit mangfald av aktørar velkomne til å bidra til gode helsetenester, legg regjeringa ned private behandlingsinstitusjonar over heile landet. Desse har vore eit viktig bidrag til vår offentlege helsehjelp. Meistringshuset på Tysnes og Vitalis i Kragerø er døme på institusjonar som no forsvinn. Dette gjer regjeringa utan at gode alternativ står klare for å erstatta dei plassane som vert fjerna. Sånn forsvinn gode helsetilbod og mange distriktsarbeidsplassar. Resultatet er eit todelt Helse-Noreg der dei med betalingsevne alltid vil finna alternative behandlingstilbod, mens dei andre må stå i stadig lengre helsekøar.

Me har nyleg gjennomført eit kommune- og fylkestingsval, og klarare signal til sitjande regjering enn det me fekk gjennom dette valresultatet, er vanskeleg å tenkja seg. Kommune etter kommune og fylke etter fylke skiftar no ut dei raud-grøne ordførarane med eit borgarleg styre.

I Høgre vil me at verdiane i stor grad skal liggja att der dei vert skapte. Regjeringa har vist at dei synest det er greitt å trekkja inn milliardar frå distriktsarbeidsplassar innan havbruk og kraft og generell skattlegging gjennom auka arbeidsgjevaravgift. Dette har skapt ei form for politisk risiko me ikkje har opplevd i Noreg tidlegare.

og gløymer at den vegen me i dag skal byggja, skal me leva med dei neste 50–75 åra. Vis oss den vegen som for ti år sidan vart bygd for brei, eller den brua som ein heller vil erstatta med ferjesamband.

Det har bidratt til investeringsfrys i fornybarprosjekt. Det løyser ikkje kraftmangelen eller klimakrisa, men forverrar problema. Regjeringa ser rett og slett ut til å feila i distriktspolitikken når dei no har kome til makta. Då kan det vera lurt å lytta til kva dei lokale ordførarane som no må gå av, måtte meina.

Vi skal byggje Noreg vidare på fellesskap og samhald, vi skal utjamne sosiale og geografiske forskjellar, og vi skal føre ein politikk som utviklar heile landet

barnehage og SFO, og vi styrkjer dei viktige sosiale velferdsordningane. Det å sjå heile landet betyr også kamp mot geografiske forskjellar.

Lokalsamfunn utan fastlandssamband har fått gratis ferje. Det burde også representantar frå partiet Høgre merke seg. Det er viktig for kysten vår. For andre sam band har prisen blitt halvert. Pendlarfrådraget er styrkt, og frå komande anbod blir maksprisen på flybillettar halvert. Eg registrerer at Høgre harselerer med dette og kallar det symbolpolitikk. Gratisferje og halverte flyprisar betyr noko. Det betyr noko for bedriftene langs kysten vår, som har lang og krunglete veg til marknaden. Det betyr noko for alle dei som må til fastlandet eller over fjorden for å rekke fram til arbeidsplassen sin. sin. Tiltaka kan gjerne vere symbol i ordets riktige betydning, nemleg handlingar som betyr noko utover seg sjølv. Slik sett er desse handlingane symbol på ei regjering som ser folk med ulike behov over heile landet. Det er ei regjering som ser storbyane sitt behov for eit godt kollektivtilbod til låge kostnader, men som også ser at i store delar av dette landet så går ikkje trikken, og det går få bussar. Der er fly og ferje avgjerande for folk for å kome seg rundt. Det har vore mange lovord frå mange parti på dette området, men Senterpartiet og Arbeidarpartiet erstattar orda med handling. Grepa som vår regjering tek innanfor desse områda, er dei største endringane på fleire tiår. Vi skal vidare. Arbeidet med Nasjonal transportplan som regjeringa har starta, er eit verktøy for å byggje ned avstandar, effektivisere transporten med nye digitale verktøy og gjere transporten grønare. Eit viktig signal har kome. Vi må ta betre vare på det vi har, enn det som har vore gjort til no. Til dømes opplever mange rundt om i landet, folk og bedrifter, at dei vegane dei ferdast på, er i dårleg forfatning. Mange av vegane er fylkesvegar. Det kan dreie seg om manglande asfaltering, manglande rassikring eller uoversiktlege strekningar. Det er difor veldig viktig at vi ser på korleis vi kan hjelpe fylka med å ta vare på denne viktige infrastrukturen. Eg kunne nemnt fleire døme. Hamner og farleier, som var eitt område som leid under prioriteringane til den førre regjeringa, er viktig å få løfta vidare. Transportplanen kan ikkje berre handle om store vidløftige prosjekt langt fram i tid. Det må handle om tiltak som gjer at folk og næringsliv opplever ein forskjell også på kort sikt.

Vi skal byggje gode vegar. Vi skal byggje klokt. Vi lever i omskiftelege tider. Politiske grep og tiltak må tilpassast tida og tilhøva.

[17:24:30]: Det er flott å høre på Erling Sande, som er overbevist om regjeringens politikk. Nå gjenstår det bare å overbevise velgerne om det samme. samme. Det moderne Norge ble bygget gjennom å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraften har vært, og er fremdeles, bærebjelken i det norske kraftsystemet. I over 100 år har Norge hatt tilgang på rikelig og rimelig fornybar kraft. Det er det slutt på nå. Nå er det en vesentlig større etterspørsel etter kraft enn hva ny kraftproduksjon kan følge opp. Kraftmangelen i dag har gitt oss en stor utfordring. Det gir høye og ustabile priser, det utfordrer eksisterende næringsliv, det svekker grunnlaget for ny næringsetablering, og det er med på å redusere tilliten til samfunnet. Ikke minst kommer kraftmangelen til å umuliggjøre regjeringens klimamålsettinger. Når regjeringen blir utfordret på dette, er løsningen alltid økt kraftproduksjon og raskere etablering av kraftnettet. av kraftnettet. Det kan vi jo i grunnen alle være enige om, men hvilke tiltak er det regjeringen setter inn som fører til økt kraftproduksjon? Jo, de innfører høyprisbidrag, de innfører økt grunnrenteskatt, og de gir ny skatt tilbakevirkende kraft. som vil investere under sånne forhold? For første gang opplever vi å høre om politisk risiko ved å investere i Norge. i Norge. Hvorfor har vi skatt på tobakk i dette landet? Jo, fordi vi ønsker at folk skal røyke mindre. Hvorfor har vi da fått økt skatt på kraftproduksjon? Tror regjeringen virkelig at økt skatt vil gi oss mer kraft? Etter at regjeringen er blitt oppmerksom på hvordan skatt virker, har de kommet med uttalelser om at dette er midlertidige skatter. Da må vi kunne forvente at dette blir ryddet opp i og bekreftet i statsbudsjettet, og at regjeringen gir tydelige tilbakemeldinger på hvordan skatteregimet skal fungere framover. Raskere etablering av nett, bedre utnyttelse av kraftnettet og økt kraftproduksjon er helt avgjørende for at vi på sikt skal kunne tilby næringslivet konkurransedyktige vilkår på både pris og tilgang på kraft. Med et viktig unntak av flere saksbehandlere er det svært vanskelig å få øye på de tiltakene regjeringen vil satse på for å komme disse utfordringene i møte. i møte. I dag er det altså dobbelt så mange kommuner som har meldt sin interesse for å etablere kjernekraft i sin kommune, enn det er kommuner som har meldt interesse for å etablere vind på land. Det er ikke mye som tyder på at kraftproduksjonen kommer til å øke de nærmeste årene, dessverre. Havvind, som regjeringen hele tiden peker på som løsningen, er ikke bare dyrt, det ligger også langt fram i tid. Samtidig tillater regjeringen seg å si nei til økt vannkraft og avviser totalt en gjennomgang av vernede vassdrag, helt uavhengig av om det berører verneverdier eller ikke, eller om det kan forebygge flom. Det vil altså bli fryktelig vanskelig å etablere ny kraftproduksjon framover. Da skulle en gjerne tro at regjeringen var litt tilbakeholden med bruken av tilgjengelig kraft, men den gang ei. Oljeinstallasjoner elektrifiseres som om ingenting har skjedd. Elektrifisering av Melkøya er en katastrofe for hele Nord-Norge, og det viser at regjeringen ikke forstår situasjonen samfunnet står i. Ikke bare kommer søknader om ny aktivitet og arbeidsplasser i nord til å bli avslått, de vil også raskt få oppleve at prisene på kraft vil stige. I den andre enden av landet, på Sør-Vestlandet, opplever næringslivet en mange ganger høyere kraftpris enn hva andre prisregioner har. Det har ført til at bedrifter flytter aktivitet ut av regionen. Det svekker attraktiviteten til regionen for å drive og etablere næringsvirksomhet. Det eneste jeg skal gi regjeringens kraftpolitikk skryt for, er at elendigheten blir jevnt fordelt utover hele landet. På fredag kommer statsbudsjettet. Der har regjeringen den første muligheten til å rydde opp. Mitt råd: Benytt dere av muligheten.

Vi ser klimaendringer som får store konsekvenser, og som folkevalgte står vi med begge beina i en rekke politiske dilemmaer og målkonflikter. Vi skal bevare lave strømpriser inn i framtiden, vi skal satse på nye grønne næringer, vi skal kutte klimagassutslipp, og vi skal ta hensyn til natur, miljø og urfolks rettigheter. Dette er ingen enkel oppgave. NRK meldte tidligere i høst at ungdom har mindre klimaengasjement. Ifølge Opinion skyldes det en følelse av avmakt og apati. Det gjøres ikke nok, raskt nok. På en annen side ser vi at en urovekkende stor andel sier seg enig i påstander om at det grønne skiftet er funnet opp av byråkrater i Brussel, og flere tar også til orde for å bremse opp og stoppe klimapolitikken. Dette må vi ta på alvor. Alt henger sammen med alt, som en klok dame har sagt. Det siste året ser vi at stadig flere opplever tøffere økonomiske tider. Faktisk mener åtte av ti at den økonomiske situasjonen er verre enn for ett år siden,

Alt henger sammen med alt. Arbeiderpartiet er tydelig på at vi skal nå våre klimamål, og at klimapolitikken skal være rettferdig. Derfor er vi nødt til å lykkes med å kutte utslipp og skape jobber på en rettferdig måte. Klimatiltak og grønn omstilling må gå hånd i hånd med velferd, med økonomisk vekst og med arbeidsplasser. Vi har kommet et godt stykke på vei, men det er stadig mer å gjøre, og vi har det travelt. Derfor må vi også snakke åpent om de dilemmaene og krevende spørsmålene som den grønne omstillingen stiller oss overfor. Hvordan unngår vi at prisen for den grønne omstillingen rammer skeivt? Hvordan klarer vi å legge til rette for mer kraftproduksjon på en mest mulig skånsom måte for naturen og sånn at vi sikrer sameksistens med annen næringsaktivitet og samtidig ivaretar urfolks rettigheter? Vi vet at i framtiden vil de tryggeste arbeidsplassene være natur- og klimavennlige. Hele samfunnet skal omstilles. Bedrifter med høye utslipp vil ikke være konkurransedyktige om få år.

og vi er godt i gang. Med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering har vi sørget for en historisk satsing og styrking av energimyndighetene, for raskere bygging av havvind og fornybar energi. Vi har lempet på konsesjonsreglene for lokal energiproduksjon og sol. Vi har lagt fram en handlingsplan for raskere utbygging av nett. Vi er i gang med en massiv satsing på havvind. Handlingsplanen for energieffektivisering kommer med årets statsbudsjett. Vi har gjenåpnet konsesjonsbehandlingen for vindkraft på land etter tre år med stillstand under Solberg-regjeringen, og kommunene som stiller areal til disposisjon, skal sitte igjen med mer av verdiskapingen og også mer makt over vindkraftprosjektene. Regjeringen har også varslet en ytterligere styrking av energimyndighetene i statsbudsjettet for 2024 med 135 mill. kr, som kan gi opp mot 80 nye stillinger. Målet er klart: Vi skal ha ned behandlingstiden på både nett og produksjon. Det betyr økt digitalisering og flere folk. Hele energiforvaltningen skal moderniseres. Som fellesskap skal vi gripe de mulighetene som energiomstillingen gir. Vi trenger en ambisiøs og rettferdig politikk som gjør det enklere for alle å ta klimavennlige valg. Vi må gjøre klimavennlig teknologi lønnsom, og vi må gjøre det dyrere å forurense. La det ikke være noen tvil: Hele landet må tas i bruk når det skal satses på framtidens arbeidsplasser. Vi kan ikke godta andre vilkår for vekst og utvikling nord for Dovre enn vi har i resten av landet. Gjennom gode prosesser må vi finne løs ninger som tar hensyn til natur, til miljø og til urfolks rettigheter. Det finnes ikke enkle løsninger på dagens kriser, på de politiske dilemmaene vi står i, på alle målkonfliktene. Alt henger sammen med alt. Jeg er veldig glad og trygg for at vi har en Arbeiderparti–Senterparti-regjering som klarer å håndtere og se ting i sammenheng, i den krevende verdenen vi lever i.

[17:34:54]: Jeg deler regje- ringas vurdering i trontalen av at vi ikke vet hvordan Russlands brutale krig mot Ukraina kommer til å utvikle seg, jeg mener det er viktig at vi i Norge kunne stå tverrpolitisk sammen om Nansen-programmet, et program som også internasjonalt vekker positiv oppsikt, i den forstand at vi gir en langsiktig forpliktelse som strekker seg over vekslende stortingsflertall og potensielt over vekslende regjeringer. Men det er også noen mørke skyer i horisonten, i den forstand at denne støtten som vi gir, og som andre europeiske land og andre vestlige land gir,

vil også risikoen øke for at Ukraina presses inn i en forhandlingssituasjon før det er reelt grunnlag for det. Den situasjonen vi ser i Europa, påvirker selvfølgelig også våre sikkerhetspolitiske vurderinger. Da forsvarskommisjonen la fram sin rapport 3. mai, ba Høyre om at regjeringa inviterer Stortinget til samtaler, etter modell av Nansen-pakken, før proposisjonen legges fram. Hele poenget med det er at en ny langtidsplan må ha en bred forankring i Stortinget. Den må ha en langsiktighet vi sjelden har sett før, og ikke minst må den ha en forpliktelse som også er der når andre kriser og andre saker tar plass. For å gi et bilde på det: Det er jo ikke nok å gi investeringsmidler eller bevilgninger til nytt militært materiell i ett år eller to. Vi er faktisk nødt til å stå ved den forpliktelsen med personell, med driftsmidler, med vedlikehold i hele materiellets levetid, som ofte vil strekke seg 30–40 år fram i tid. I dag kom det en budsjettlekkasje fra regjeringa om at det skal legges på 15 mrd. kr på forsvarsbudsjettet neste år. Vi får jo se når fredagen kommer. Men spenningsmomentet er selvfølgelig for hvor mye av dette som skal styrke forsvarsevnen i Norge, altså for det norske forsvaret. Det andre spenningsmomentet er hvor stor denne realveksten er. I morgen deltar statsministeren på et møte i Granada i Spania, i European Political Community. Det mener jeg det er bra at statsministeren gjør. Der samles europeiske ledere fra veldig mange land for å diskutere. okt. – Trontaledebatt (første dag) 91 svar, cybersikkerhet, kriseberedskap, konkurransekraft og det indre markedet. Det skulle bare mangle at ikke Norge engasjerer seg i disse spørsmålene i en EU-kontekst. Det jeg derimot stusser over, er at EU og samarbeidet mellom Norge og EU ikke er nevnt med ett ord i trontalen. Ikke engang når det gjelder å vise til støtten til Ukraina, hvor EU har tatt en ledende rolle, nevnes EU med ett ord. med ett ord. Vi samarbeider jo med EU fordi det tjener våre interesser. Utfordringen for Norge framover er at flere og flere områder der vi ønsker å samarbeide, ikke omfattes av EØS-avtalen, og både vi og EU må inn i tidkrevende og kompliserte forhandlinger om hvert enkelt politikkområde. Det er gode grunner til at vi ønsker å delta, og helt uavhengig av hva man måtte mene om norsk EU-medlemskap, er dette en realitet man må ta inn over seg. Båndbredden EU har til å drive forhandlinger med land som ikke som ikke ønsker å være med på alt, men bare på de delene som passer best, blir mindre og mindre. EU går nå også i gang med store diskusjoner om utvidelse. Ukraina har søkt EU-medlemskap, Moldova og andre land kommer også til å søke. Det betyr også at

Vi har helt siden koronakommisjonen kom med sin klare og entydige anbefaling, ment at det er klokt at Norge går med i EUs forsterkede helsesamarbeid. Utenriksministeren har holdt flere redegjørelser om EU- og EØS-saker i Stortinget, og allerede den første hun holdt, i november 2021, omhandlet behovet for å gå inn i dette samarbeidet. Så sent som 28. september i år kan helseministeren si at det fortsatt ikke er igangsatt forhandlinger og samtaler om dette – og dette er tidkrevende og komplisert arbeid. Det viser også at vi må være betydelig mer engasjert i samarbeidet med EU på områder der vi ønsker innpass, og vi kan ikke lenger bare lene oss tilbake og tenke at EØS-avtalen dekker det vi har behov for.

(Sp) [17:40:08]: Vårt samfunn trenger mer senterpartipolitikk i tiden som kommer. Vårt samfunn trenger likere muligheter i hele landet. Uavhengig av hvor du bor eller hva slags bakgrunn du har, skal du få flere muligheter til utdanning, kompetanse og arbeid. Det prioriterer Senterparti– Arbeiderparti-regjeringen. Vi vet at gode tjenester nær folk i hele landet bidrar til verdiskaping, næringsliv og at folk kan leve et godt liv. Spredt bosetning er også en styrke for landet for å kunne utnytte rike naturressurser, men også for å få redusert press på byer og styrket beredskap, som i nord. Tiden vi står i, med alt av utfordringer og omstillingsbehov, må møtes med kunnskap og kompetanse. Vi må løfte hverandre – sammen. Høyres løsninger for samfunnet innebærer i langt større grad spisse albuer, konkurranse, måling og rangering. Høyres velferd er kun for dem med aller, aller størst behov, mens folk flest må betale mer av egen lomme for tjenester. Det er som om Høyre initierer en konkurranse der det er om å gjøre å ha det verst mulig og skrike høyest mulig. Vi vet av forskning at universelle løsninger har større oppslutning og gir større effekt i velferdssamfunnet vi får et varmere samfunn med mer tillit og inkludering. I motsatt ende kan det i Stortinget høres ut som at et blåere samfunn blir et kaldere samfunn. Bedrifter og næringer vil vi ha opp og fram. Skattetrykket må åpne for at folk som vil og kan skape sin egen arbeidsplass, gjør det. Åtte av ti får lik eller lavere skatt sammenlignet med før Senterpartiet kom i regjering i 2021. Noen få har måttet ta i et større tak. Noen ytterst få har flyttet til Sveits, men vi skal ikke adoptere sveitsiske løsninger av den grunn. Å støtte opp om norsk utvikling og vekst krever at man er en del av fellesskapet både i medvind og i motvind. I Norge har vi stor rikdom, der nasjonalstaten har sikkerhetsnettet for oss alle. Den største verdiskapingen er det vi sammen skaper av arbeidskraft, det vi sammen yter. Vi lever av hverandres arbeid, sa Norges finansminister på 1940-tallet. Vi lever også av hverandres kompetanse og evnen vi sammen har til å håndtere det som kommer. En aldrende befolkning, lavere fødetall, krig og økt spenning i verden, klimaendringer og behov for omstilling må møtes med å gi større tilgang på utdanning og kompetanse i hele landet. Senterpartiet prioriterer det. Når Høyre snakker, er det som om markedskreftene vil løse mye for oss. Senterpartiet tror mer på klokt folkestyre, forvaltning og fordeling. Det er eksempelvis fort gjort å glemme at Høyre leflet med ideen om å innføre foretaksmodell for høyere utdanningsinstitusjoner, eller at valgløftet til Oslo Høyre var var enda flere timer i skolen, til tross for at ny forskning peker på at skolen over tiår er utvidet med 1 359 skoletimer uten at skoleresultatene i seg selv har skutt i været. Læring, utvikling og kompetanse skjer kun om elever er trygge og motiverte. Her har Senterpartiet sammen med Arbeiderpartiet begynt å gjøre skolen mer praktisk og variert. Flere skal få gode opplevelser i skolen, og flere skal få tilgang til utdanning og kompetanseheving gjennom hele livet. Det trengs i offentlig og privat sektor, og det trengs for den enkelte. Det må prioriteres politisk, og da trengs det mer senterpartipolitikk i tiden som kommer.

Utdanning skal være et gode alle kan ta større del i – i hele landet. Senterparti–Arbeiderparti-regjeringen prioriterer yrkesfagene og utdanningstilbud og tjenester nær folk. Det blir stadig viktigere framover. Christian

Krigen i Ukraina er grusom, og Russland har eneansvaret for de lidelsene landet utsetter Ukraina for. Det finnes ingen formildende omstendigheter. Et lite pluss nasjonalt er at det har blitt enklere å være en forsvarsvennlig politiker. Jeg har fått mange nye forsvarsvenner. Det er ikke så viktig for meg, men det er viktig for landet. Mens et fåtall kun to år tilbake i tid kjente til begreper som NASAMS, NSM, JSM, ATACMS, AMRAAM, HIMARS eller andre våpensystemer, er de i dag allemannseie. Det er positivt at vi nå slipper venstresidens evige mas om at våpenproduksjon og -eksport bidrar til krigshissing, og at de nå forstår at det ikke blir fred gjennom å lukke øynene og håpe at det går over. La oss også konstatere at mange nasjoner ikke ser på FN som et redskap for å skape global enighet. De ser på FN som et organ for å forsvare aggressiv politikk internt i eget land og mot naboland. Dette må Norge ta inn over seg. Vi kan ikke fortsette å tro at vi kan endre verden. Vårt ansvar er å ta vare på og beskytte vårt eget land. En tydelig felles fiende har gjort samholdet i NATO sterkere. Innholdet i møter mellom allierte har fått et konkret innhold, ikke kun solidaritetserklæringer etterfulgt av gode middager. Men vi ser nå at denne enigheten slår sprekker. Vi har fått et utvidet NATO, men vi har også erfart at enkelte NATO-land ikke er like kategoriske i sin fordømmelse av Russland. Det er også en erfaring vi må ta med oss. Dette skyldes flere forhold: Tyrkia balanserer på en knivsegg, Ungarn ønsker ikke å bidra med våpenhjelp og støtter heller ikke sanksjonene, og valgresultatet i Slovakia vil kunne bety redusert støtte til Ukraina. Men det aller mest dramatiske er at USA etter hvert kan vakle i sin kategoriske støtte til Ukraina, og uten våpenhjelp fra USA vil det ikke være mulig for Ukraina å vinne krigen mot Russland. Men foreløpig står NATO relativt samlet. Samtidig har krigen blottlagt at det ikke finnes en global solidaritet med Ukraina. Det finnes betydningsfulle og folkerike land som ikke vil fordømme, men forklare. Det er noe vi i Vesten ikke har fått med oss. Vestens mange militære intervensjoner i land langt unna har satt dype spor, og Vestens globale kamp mot terror er av mange blitt oppfattet som en nyimperialisme med våpen i hånd. Uansett intensjon er resultatet at Vesten har fått stadig flere fiender i Afrika. Mens vestlige land har hatt som mål å eksportere demokratiske verdier, lukker Kina øynene for menneskerettighetsbrudd og skaper lojalitet og vennskap gjennom bygging av infrastruktur og handel med råvarer. Det er en kamp om globale posisjoner og innflytelse, en kamp mellom demokratiske og autoritære styresett. Mange har tatt for gitt at USA vil forbli den ledende stormakten i verden. Det er den eneste verden vi kjenner, og mange lever fremdeles i illusjonen om at det er Ronald Reagans USA vi har med å gjøre. USAs globale posisjon utfordres, og et utvidet BRICS-samarbeid åpner opp for store endringer. Dollarens posisjon utfordres, amerikansk statsgjeld tynger, amerikansk teknologidominans reduseres, mineraler må importeres, nasjonalt samhold forvitrer grunnet manglende økonomisk vekst og høy innvandring. Det som tidligere var oppfattet som en demokratisk styrke, har i dag ført til økende polarisering mellom uforenlige synspunkter. Mens mange ønsker et amerikansk engasjement internasjonalt, tar sterke krefter til orde for et USA uten internasjonale forpliktelser. Med dette som bakteppe må Norge forberede seg på et nytt sikkerhetspolitisk landskap. En dreining av amerikansk fokus fra Europa til Asia vil gjøre Europa mer sårbart, inkludert Norge. Med USA i limbo vil det være nødvendig at vi tar mer ansvar for vårt eget forsvar. Det vil koste penger – mye penger. Uansett må Stortingets arbeid med den neste langtidsplanen ta utgangspunkt i Forsvarets behov, ikke planøkonomi basert på prosenter. Der deler Fremskrittspartiet forsvarskommisjonens konklusjoner. Store anskaffelser må finansieres direkte fra Statens pensjonsfond, og forsvarsbudsjettet bør brukes til det det er tiltenkt, nemlig å finansiere Forsvarets drift. Moderne krigføring blir stadig mer teknologisk avansert, og det er å håpe at krigen i Ukraina blir den siste skyttergravskrigen. Norge bør være ledende innenfor utvikling av avansert forsvarsteknologi, og vi må spille våre soldater og våre forsvarsbedrifter gode. Derfor må en styrking av Norges forsvar samtidig være en satsing på teknologisk nyvinning. Vi trenger da et FFI som arbeider i parallell med forsvarsindustrien. Fremskrittspartiet har derfor foreslått etablering av et forskningsfond ledet av FFI.

Det er en dårlig avtale, dårlig for Norge og dårlig for norsk sikkerhet. Det er å håpe at regjeringen nå ser dette – det kan komme flere relaterte skandaler fremover – og prøver å annullere denne anskaffelsen. Nå ser jeg på statsråden som kanskje har ansvaret for det. Jeg håper han bidrar til å få det til.

[17:50:18]: Hvis vi lytter, kan vi høre de mange stemmene fra barnehagegulvet som krever bedre bemanning. Det som var en hvisking over år, som steg til en mumling under koronapandemien, er i ferd med å bli et brøl. I år etter år har ansatte i barnehagen beskrevet en hverdag hvor de ikke rekker over alle oppgavene, hvor de må velge om de skal trøste barn eller stoppe slåsskamper. En hverdag som ikke er god nok for barna våre eller for de ansatte, kan heller ikke være god nok for oss. Takk til Kathrine, Chiara, Marit og Anne Birgit for at dere modig fortalte om deres hverdag i Dagsavisen. Jeg håper og forventer at vi alle lytter til stemmene fra barnehagegulvet, fra sandkassa og fra vognskuret, og at budsjetthøsten vil være preget av at vi tar dette på alvor. Pensjon til ansatte er viktig, men dagens ordning for private barnehager, sjablongmessig dekning, fører til både over- og underfinansiering. Det betyr at for noen barnehager er pensjon en kilde til økt inntekt og profitt, mens for andre strekker ikke sjablongen til, og tallene blir røde. Søknadsordningene oppleves som kompliserte. Det er tidkrevende å søke om støtte, og mange barnehager opplever å falle utenfor ordningen. Rødt løfter fagbevegelsens forslag om at pensjonstilskuddet til barnehageansatte kan dekkes krone for krone, og vi ber om at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med et forslag om det. Dette er et praktisk og rettferdig forslag som sikrer at den enkelte barnehage får dekket de utgiftene de har knyttet til pensjon for sine ansatte. ansatte. Dette kommunevalget har ført til at mange kommuner har skiftet fra et rødt til et blått styre. Jeg er bekymret. Jeg er bekymret over hva det vil bety for velferdstjenestene våre, både for dem som trenger dem, og for dem som jobber der. Gjentatte ganger denne valgkampen har Høyre påstått at de kan garantere at privatisering av sykehjem ikke vil gå ut over lønn, pensjon eller arbeidsvilkår for de ansatte. Like mange ganger har det blitt tilbakevist. Sannheten er at når de kommersielle velferdsaktørene skal levere til samme pris og ta ut profitt, ser vi gang på gang at det er de ansatte som betaler prisen. Vi går ikke med på å ofre arbeidsvilkårene til dem som hver dag står på i velferdstjenestene våre, for at investorer skal få tjene seg rike på fellesskapets penger. Høyresiden snakker om private uten å skille mellom ideelle og kommersielle, men det er en fundamental forskjell, og de ideelle taper anbudene i konkurransen mot de store kommersielle konsernene. Noen få store kommersielle aktører har fått stadig større kontroll over vår fellesfinansierte velferd. Skal de små, ideelle fortsatt ha en plass i velferden, må vi kaste de kommersielle aktørene ut og erstatte anbud med langvarige kontrakter med ideelle. Rødt vil samtidig sikre at de kon traktene Høyre-styrte kommuner nå vil inngå med kommersielle velferdsaktører, har en tidsavgrensning som gjør at utviklingen kan snus i neste valgperiode. valgperiode. Velferdsstaten er vår felles skatt og vår felles rikdom. Den er bygd opp av arbeiderbevegelsen og generasjonene før oss som et vern mot sult og fattigdom. Velferdsstaten er samfunnets sikkerhetsnett. Velferdsstaten er arbeidsplass for tusener av folk over hele landet, og velferdsstaten er barnehager og skoler – samfunnets viktigste fellesarenaer. fellesarenaer. Det kostet å bygge opp velferdsstaten. Nå er det vår jobb å sørge for å styrke den, til beste for oss, for de mange. Takk Arbeidarpar- tiet har eit klart mål for samfunnet vårt – eit samfunn med eit sterkare fellesskap som omfordeler og sikrar folk like moglegheiter. Det trengst no, endå meir enn før. meir enn før. Vi står i krevjande tider. Det er krig i Europa. Det er dyrtid for mange, med både høg rente, matprisar som aukar og ei straumrekning som stadig er dyr å betale. For mange er det vanskeleg å få endane til å møtast. Vi må ta ansvar for at vi kjem trygt gjennom den krevjande tida. I vanskelege tider meiner eg sosialdemokratiet trengst meir enn før.

eller som no, når vi står i ei økonomisk krise og brukar fellesskapet til å støtte dei som treng det mest, og til å gje folk tryggleik for jobben og for lommeboka.

Vi gjer barnehagen billigare, slik at fleire ungar kan vere ein del av fellesskapet, barnefamiliane får meir pengar å rutte med, og første- og andreklassingane får gratis kjernetid i SFO, sånn at nokon ungar slepp å gå heim mens andre får bli igjen på skuleplassen. Vi set det breie fellesskapet først. Slik prioriterer vi òg kultur og det frivillige i heile landet. For barn og unge er fellesskap utruleg viktig. Å ha ein plass å høyre heime, å ha venar og ein arena der ein føler ein meistrar – det er alfa og omega. Det er der idretten kjem inn. Det fellesskapet som idretten og fritidsaktivitetar gjev barn og unge, er heilt unikt. For Arbeidarparti–Senterparti-regjeringa har det alltid vore viktig med slike fellesskap, særleg for barn og unge.

Difor har vi prioritert å gje meir pengar til lag og organisasjonar, bl.a. gjennom full momskompensasjon. Det sikrar meir frie pengar til frivillige lag og organisasjonar rundt om i landet til å inkludere fleire barn og unge. Vi senkar terskelen og byggjer ut fellesskapet, slik at det er plass til fleire.

Gjennom eigne bidrag via statsbudsjettet, kloke vedtak rundt i kommunane, initiativ frå ei rekkje idrettslag og ikkje minst mange frivillige får mange barn eigne tilbod i haustferien. Fleire av dei er faktisk heilt gratis. Det viser ein enorm styrke at vi innrettar oss slik i dette samfunnet – at mange gjer mykje for å sikre at barn og unge, uavhengig av bakgrunn, får aktivitet, gode oppvekstmiljø og nye opplevingar. Dette er alltid viktig, men i tider som no, der mange slit økonomisk, vil eg seie det er ekstra viktig. Difor er det vår viktigaste sak å styrkje fellesskapet og inkludere fleire.

Trontalen peker på flere store samfunnsutfordringer som krever handling og langsiktig innsats. Klimakrisen krever grønn omstilling, de demografiske endringene med økte omsorgsbehov krever flere i arbeid og økt verdiskaping, og de geopolitiske utfordringene krever økt satsing på forsvar, beredskap og internasjonalt samarbeid. Utfordringene er sammensatte og har ikke ett svar, men én viktig fellesnevner for å kunne håndtere disse utfordringene framover er kunnskap. Vi må sikre at barn og ungdom får en god utdanning, slik at de kan komme i arbeid, delta og bidra. Vi må sikre at utdanningsinstitusjonene også tilpasses bedriftene og de voksnes behov for å fylle på med kompetanse og omstille seg til nye jobber. vi må sikre at vi investerer mer i forskning og utvikling, slik at vi blir bedre i stand til å håndtere de langsiktige utfordringene. I sitt hovedinnlegg tidligere i dag pekte Høyres leder på at dagens unge betaler en høy pris for regjeringens manglende evne og vilje til å håndtere rente- og prisutfordringene. Uten en større satsing på utdanning og forskning i dag vil regningen som skyves videre til neste generasjon, bli enda større. Mye har gått i riktig retning i skolen. Høyre iverksatte i sin regjeringsperiode en rekke tiltak for å øke kvaliteten i alle ledd av utdanningssystemet, og resultatene kom. Flere fullførte videregående skole, elever med det svakeste utgangspunktet løftet seg mest, fraværet i vide regående skole stupte etter innføring av fraværsgrensen, og frem til 2019 var det god økning i søkningen til lærerutdanningene. Etter pandemien ser vi imidlertid mange bekymringsfulle utviklingstrekk. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at nesten halvparten av elevene på 10. trinn er borte mer enn ti dager i løpet av året, og nesten 10 000 elever på samme trinn er borte mer enn fire uker fra skolen. Det er tydelige tegn til økning i skolevegring, elever som ikke vil gå på skolen. Tall viser at flere elever mobbes i barneskolen. Det har blitt flere ufaglærte lærere, færre ønsker nå å bli lærer, og vi ser en bekymringsfull utvikling i barn og unges leseferdigheter. Mye tyder på at barn og unge betaler en høy pris for pandemien, og at flere av de negative utviklingstrekkene har blitt forsterket eller kommet som en konsekvens av pandemien. Tidlig i 2022 fremmet Høyre med støtte fra de andre borgerlige partiene omfattende forslag for å bidra til at barn og unge kunne ta igjen tapt faglig og sosial læring. Regjeringspartiene stemte imot. Beskjeden fra kunnskapsministeren var at vi måtte vente og se, men barn og unge kan ikke vente og se. Manglende tiltak bidro til at mange tapte mye, og problemene kan ha blitt forsterket. I en tid der skolefraværet øker og vi ser mer skolevegring, er signalet fra Arbeiderpartiet at fraværsgrensen skal skrotes. Det er få signaler som tyder på at regjeringspartiene forstår de store utfordringene som skolen nå møter. Om to dager kommer et nytt budsjett. Skal vi tolke budsjettlekkasjene som har kommet som perler på en snor gjennom hele valgkampen, vil de store pengene også til neste år gå til billigere barnehage til alle framfor økt satsing på innhold, kvalitet og kompetanse. Jeg tror alle er enig i at pris ikke skal være et hinder for å delta i barnehage og skole, men når regjeringen senker prisen også for familiene med god råd, blir det mindre penger til kompetente ansatte i barnehage og skole. Selv om regjeringen ser ut til å ha forlatt sin linje fra i fjor om å bruke mindre oljepenger og prioritere tydeligere, er det likevel en realitet at det fremover ikke vil være penger til alt. Høyres løfte i valgkampen var å prioritere flere kvalifiserte lærere i norske klasserom. Vi vet at en god lærer er det viktigste for å gi barn og unge en god utdanning. Derfor må vi stille krav om lærerutdanning samtidig som vi gir gode muligheter for videreutdanning og faglig fordypning. De store utfordringene som trontalen adresserer, må besvares med konkret politikk og tiltak. Å investere i kunnskap og forskning i dag vil sette oss bedre i stand til å møte grønn omstilling, endringer i demografien og en urolig verden med nye sikkerhetspolitiske utfordringer.

Gahr Støre [18:04:51]: La meg først få takke presidentskapet for å ha gjort det mulig for meg å holde dette innlegget i dag. Statsministeren åpner normalt trontaledebattens dag men i morgen vil jeg altså på vegne av Norge møte i Det europeiske politiske fellesskapet, EPC, som for tredje gang samler hele det demokratiske Europa – foruten Russland og Belarus – på et møte i Spania. Der hører Norge hjemme, og der må Norges stemme høres. høres. Vi lever i en skjebnetid i Europa. Det pågår en fullskala invasjonskrig i Ukraina, der Russland, et fast medlem av FNs sikkerhetsråd, okkuperer land og påfører mennesker enorme lidelser. De angriper kornlagre, elektrisitetsforsyning og annen infrastruktur i en skala vi ikke har sett siden første og annen Norge støtter Ukrainas rettferdige kamp mot invasjon, okkupasjon og ødeleggelse. Nansen-programmet fungerer nå til fulle etter hensikten. Vi bistår Ukraina med støtte til deres forsvarskamp, og vi bidrar til gjenoppbygging, reparasjon og drift av livsnødvendige funksjoner. At et samlet storting står bak Nansen-programmet, og at hjelpen er lovet over fem år, har stor betydning og legges merke til. Flere land og organisasjoner henter inspirasjon fra hva vi har fått til sammen her i Stortinget, og det takker jeg for. Samtidig må politisk og diplomatisk klokskap arbeide for at denne krigen kan avsluttes. I historien finnes eksempler på kriger som bare varer fordi ingen av partene finner en vei ut. Lidelsene forverres, og sikkerheten svekkes for stadig flere. Derfor: Der det er mulig, og om det er mulig, skal også vi, sammen med andre og med respekt for Ukrainas rett til å leve fritt og selvstendig innenfor trygge grenser, bidra til at krigen ikke blir varig og enda mer ødeleggende. ødeleggende. I trontalen ble tiåret vi snart er fire år inne i, oppsummert med pandemi, krig i Europa, energikrise, forverret klima og høy prisvekst. Det er alvorlige budskap. Regjeringens svar i dette tiåret, slik jeg oppsummerer vår politikk, er å ta vare på Norges sikkerhet og skape et tryggere og mer rettferdig samfunn med muligheter over hele landet. Det skal vi gjøre i en tid med store samfunnsendringer, slik trontalen pekte på. Vi blir altså flere eldre. Det vet vi, og det skal vi glede oss over. Det betyr flere med lang livserfaring og ønske om å bidra til samfunnet, men også økt behov for helseog omsorgstjenester. Derfor investerer vi mer i sykehjemsplasser og sykehus, og vi legger til rette for å rekruttere og beholde medarbeidere i vår felles helsetjeneste. Samtidig som vi blir flere eldre, får vi altså færre i arbeidsfør alder og dermed en nedgang i tilgjengelige folk på jobb for første gang i moderne tid. Derfor er vår felles utfordring å gi våre unge kunnskap, kompetanse og trygghet til å delta i samfunnslivet med arbeid, bolig, familie, idrett og kultur. Vi må bidra til at flere som i dag står utenfor arbeidslivet, kan delta og bidra etter evne, og at vi med partene i arbeidslivet utvikler og oppmuntrer til mer heltidsarbeid og nye arbeidsformer. Som vi alltid har gjort i Norge, skal vi være åpne for å ta i bruk ny teknologi. Vi frykter ikke ny teknologi – vi frykter gammel, som det heter i et ordtak. Det er fornuftig bruk av digitaliseringen, en stor mulighet og helt avgjørende for regjeringens videre arbeid. arbeid. Fra tidlig i vår regjeringstid har Norge og landene rundt oss levd med økende prisvekst og press i økonomien. Det får konsekvenser for mange, og det gjør inntrykk. Mange merker at de har fått dårligere økonomi, mange sliter med å få endene til å møtes, og mange har vanskeligheter med å legge planer for framtiden. Til dere vil jeg si: I en tid da renter og prisstigning på matvarer bokstavelig talt forsyner seg av familiebudsjettet, blir politikk viktigere – og hvordan vi prioriterer i politikken, enda viktigere. Trygg økonomisk styring er denne regjeringens hovedoppgave, og politikken gir nå resultater. Vi har blitt sikrere på at vi får til en myk landing i norsk økonomi. Risikoen for et brått tilbakeslag er betydelig lavere nå enn for ett år siden, og tiden med høy prisvekst kan gå mot slutten. Vi må likevel være forberedt på at det vil ta tid før prisveksten er helt nede på målet til Norges Bank. I en tid med høye renter er det ekstra viktig at konkurransen i bankmarkedet fungerer, at kundene er aktive og undersøker vilkårene i bankene, og at det er lav terskel for å bytte bank. Så tar regjeringen egne grep som gjør hverdagsøkonomien litt mindre tung og litt bedre for folk. I skattepolitikken står vi bak et skifte fra skattekutt til dem som tjener mest mest og har mest, til en omfordelende politikk der det brede lag av befolkningen kommer best ut. Åtte av ti får lavere eller samme skatt som tidligere med vårt opplegg. Samtidig styrker vi velferden for alle – et viktig prinsipp i velferdsstaten. Pensjonistene fikk et rekordgodt oppgjør i år fordi vi beregner pensjonen på en annen måte enn før. Småbarnsfamiliene sparer fra 1. august neste år mellom 11 000 kr og 16 500 kr på at barnehageprisen reduseres. I skolefritidsordningen får foreldrene gratis kjernetid på første og annet trinn. Det sparer de over 20 000 kr på i året. Samlet sett er dette blant de største velferdsreformene i nyere tid. Sammen med SV har regjeringen også styrket barnetrygden, utstyrsstipend og borteboerstipend i videregående opplæring og studiestøtten for studenter. Pendlerfradraget og fagforeningsfradraget har økt, og pensjonsopptjening fra første krone er innført. 96 4. okt. – Trontaledebatt (første dag) 2023 reise med fly i Nord-Norge og på Vestlandet. Slik sikrer vi muligheter i hele landet. Strømstøtteordningen er utvidet flere ganger, og fra september dekker vi 90 pst. av strømkostnaden over terskelverdien, målt etter prisen time for time. Samlet sett er dette tiltak som har stor betydning for hverdagsøkonomien til folk i hele landet. Det har stor betydning særlig nå som økonomien kan være vanskelig og rentene koster mer. og rentene koster mer. Velferd i dyrtid handler også om å bygge et sterkere sikkerhetsnett for dem som er aller mest utsatt. Vi har fjernet usosiale kutt fra den forrige regjeringen, som kuttet i brillestøtten til barn og karensåret for arbeidsavklaringspenger. Samtidig har vi økt sosialhjelpssatsene og bostøtten og styrket arbeidslinjen. Tallene viser at arbeidslinjen trolig aldri har stått sterkere – 130 000 flere har kommet i jobb siden denne regjeringen overtok, de aller fleste i små og mellomstore bedrifter i privat sektor. Vi skaper mer i landet nå enn før. Fastlandsbedriftenes investeringer er nå på rekordhøye nivåer. Det samme er eksporten av varer og tjenester fra de samme bedriftene. Også investeringene i industrien er på rekordhøye nivåer, og veksten er fortsatt sterk, ikke minst innen metallindustri, dataindustri, elektrisk utstyrsindustri og bygging av skip. Andelen som står utenfor arbeid og utdanning, går ned i Norge. Flere gjennomfører videregående opplæring, og det siste året har 51 000 personer som tidligere stod utenfor utdanning og arbeid, kommet i aktivitet. Det er svært gledelig. Flere vil bli med som følge av regjeringens ungdomsgaranti, som garanterer unge opplæring, utdanning og arbeid. Fortsatt står 650 000 i arbeidsfør alder utenfor utdanning og arbeid. De som ikke har helse til å jobbe, skal vi være der for, men når så mange ikke er i aktivitet i en tid med knapphet på arbeidskraft, vil jeg understreke viktigheten av to grep denne regjeringen tar. For det første skal vi kunne kombinere ytelser med arbeid for flere i årene som kommer. Vi skal tilrettelegge mer og inkludere flere, ikke minst ukrainske flyktninger som er bosatt og klar for norsk arbeidsliv. Veldig mange av dem har gjennomført et integreringsprogram, som gir dem bedre forutsetninger for å lykkes. For det andre skal vi sørge for at færre blir avhengige av ytelser. Vi inkluderer flere barn i barnehagen enn tidligere og hever kvaliteten på tilbudet. Vi styrker fellesskolen og gjør skoleløpet mer variert og praktisk, samtidig som vi sikrer at alle lærer seg å lese, skrive og regne skikkelig. Fagskolene bygges ut med flere plasser, og høyere utdanning gjøres mer tilgjengelig over hele landet. hele landet. Sammen med resten av Europa skal Norge kutte 55 pst. av våre klimagassutslipp innen 2030. Når jeg vet at vi har fått til alt mulig stort i dette landet i historien, er jeg trygg på at vi også skal klare å ivareta våre klimaforpliktelser. Vi skal nå våre klimamål jeg rekker opp hånden, president. I over 50 år har olje- og gassindustrien forsynt verden med verdifull energi fra Norge. Det har bidratt til å gjøre Norge til et velferdssamfunn med store muligheter. All denne kunnskapen bidrar nå til at vi kan åpne nye kapitler i den norske energihistorien, med fangst og lagring av CO2 – et stort løft for fornybar energiproduksjon. Regjeringen har lyst ut de første områdene for havvind i Norge. Vi utvikler en ny næring på skuldrene til olje- og gassindustrien. På drøye 15 år er ambisjonen å produsere like mye ny fornybar kraft fra havvind som den samlede vannkraften i dag. Vi styrker energimyndighetene kraftig, slik at vi kan få bygget ut kraftproduksjonen og sikre mer nett raskere, ikke minst i nord. Målet er mer kraft, mer nett og mer enøk. Vi setter krav til minst 30 pst. vekting av miljø og klima i offentlige anskaffelser. Det vil vri milliarder av kroner i retning klima- og miljøvennlige produkter og gjøre prisen på grønn teknologi lavere. Vi bruker også statlig kapital i en kombinasjon av garantier, lån og tilskudd til å utløse private investeringer i næringer som er sentrale i det grønne skiftet, som batterier, solkraft, CO2-lagring, hydrogen, havvind, grønn skipsfart og teknologi, for å nevne noen av hovedsatsingene. Til sammen er dette en kombinert klima- og næringspolitikk som gjør det vi sa vi skulle gjøre – skape jobber og kutte utslipp. Norge og landene i verden skal gjennom den kanskje største omstillingen i moderne historie. Uansett hvilke valg vi tar, vil det bli krevende, men vårt land – med små forskjeller, sterkt samhold, solid kompetanse og unike naturressurser – har bedre muligheter enn knapt noen andre. Vår innsats er viktig for Norge, men også for landene rundt oss. Da jeg forrige uke møtte Østerrikes kansler, fortalte han meg at de nå har fulle gasslagre bl.a. takket være norsk gass. Det samme kan andre kollegaer i Europa fortelle, som Tyskland. Vi kan nå slå fast at energisituasjonen i Europa er mer stabil enn da jeg holdt innlegg her i fjor. Strømprisene har falt både i Norge og i landene rundt oss. Denne uken ligger snittprisene i Norge betydelig under prisene i Europa. Den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa understreker også det viktige ansvaret enhver regjering har, nemlig å ta vare på landets sikkerhet. Spenningen øker nå langt utover Ukrainas grenser. Vi har et særlig ansvar i nordområdene, særlig knyttet til havet.

Med statsbudsjettet vi legger fram på fredag, vil regjeringen øke forsvarsbudsjettet med 15 mrd. kr. Budsjettet vil med dette ha vokst med 40 pst siden vi overtok, og vi er nå på god vei, foran skjemaet, mot å bruke 2 pst. av Norges brutto nasjonalprodukt på forsvar innen 2026, i tråd med våre NATO-forpliktelser. Et større, sterkere og mer tidsriktig forsvar er viktig og nødvendig – og krevende å utvikle. Om få dager møter derfor regjeringen alle partiene på Stortinget for en første samtale om arbeidet med den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. forsvarssektoren. I alt vi skal forandre de neste årene, er fellesnevneren likevel å bevare det som gjør Norge til Norge. Vi kommer til å forbli et land av høye fjell og store havområder, men i urolige tider står vi i fare for å miste det vi selv har skapt – de små forskjellene mellom folk og mellom by og land. Derfor vil jeg til slutt understreke trontalens helt sentrale poeng: Vi skal aldri sløse med den viktigste ressursen vi har her i landet, nemlig menneskene. Det er selvfølgelig alltid viktig, men i en urolig tid er tryggheten og mulighetene til hver og en ekstra viktig å beskytte. Regjeringens mål er å skape et tryggere og mer rettferdig Norge med muligheter over hele landet. For å få det til må vi ta større beslutninger enn på lenge, og vi må ta dem raskere enn før. Meningsbrytning og uenighet er en kjærkommen kvalitet i demokratiet, alle har ikke den tryggheten, men det er også evnen og viljen til å stå sammen når det gjelder. Derfor vil jeg si på vegne av regjeringen: Vi vil vise at vi kan følge opp kongens budskap om at vi sammen kan gjøre ansvarsfullt arbeid til gagn for fedrelandet.

[18:19:30]: Midtveis i denne stor- tingsperioden er det grunn til å se på hva hovedlinjene i denne regjeringens politikk

I tillegg til store skatteinntekter har regjeringen altså brukt i overkant av 50 mrd. kr mer av oljepengene i denne perioden, men når vi ser på hva de bruker på vekstfremmende tiltak, så er det negativt – minus 27 mrd. Er det å satse mindre på vekstfremmende tiltak et bevisst valg fra regjeringen? Er det sånn at de mener og bevisst har valgt at ansvar og omstilling skal overføres til neste generasjon? Da Erna Solberg tok over som statsminister, brukte Norge 5,1 pst. av BNP i oljepenger inn i budsjettet. Det vokste til 10,5 pst. i 2021. Nå har vi gått ned til 9,5 pst. Det å bruke oljepenger kan Erna Solberg mye om. Det er også slik at offentlige utgifter i 2013 var på 57 pst. I 2021 var de på over 60 pst. Hun kan også bruke offentlige penger. Hva er det som er vekstfremmende? Jeg tror det er vekstfremmende at vi sikrer barna våre gode muligheter, sikrer alle barn muligheter i barnehagen. En god oppvekst varer gjerne hele livet, så der satser vi tungt. Vi har også et grønt industriløft, nå i versjon 2.0, hvor vi setter av store ressurser på norsk maner – ikke den amerikanske subsidiepolitikken, men en norsk politikk for å støtte et næringsliv som satser på de grønne, nye næringene, så de kan skape jobber og kutte utslipp. Det gir fantastiske resultater. Når vi ser på hvordan det er i dag, med investeringer i industri, fastlandsindustri og næringer, lover det godt for framtiden. Erna

i rammebetingelsene for finanspolitikken og oljepolitikken. Det gjorde man i 2001. Da fastsatte Stortinget, etter en stor debatt, hva som skulle være viktige formål når vi først brukte mer oljepenger inn i norsk økonomi. Det var at man skulle bruke dem til vekstfremmende tiltak, og de var tydelig definert. Når vi måler hvordan regjeringen skårer på det, har ingen regjeringer fått full pott. Alle har brukt mer på velferd i dag, men alle, inntil denne regjeringen, har brukt mer på vekstfremming,

sånn? Høyre er et konservativt parti. Det har jeg respekt for, men nå er de altså bundet i en 2001analyse av hva som er vekstfremmende, hva som er behov. Det var mye klokt i 2001-vedtaket, hvor man snakket om hvordan man skulle bruke oljepenger. Det er kommet en del nye dimensjoner inn i økonomien siden det, bl.a. et klima- og miljømål for 2030 der vi ikke lenger kan skyve på utfordringene. Vi legger nå fram en troverdig plan for at vi kan nå de klimamålene, men vi legger også fram en næringspolitikk med aktivitet fra staten der vi skal støtte utvikling av nye teknologier, som ikke bare skjer fordi man peker på at de er vekst et styrket Enova, en styrket lånegaranti, et styrket opplegg for å støtte forskning og utvikling og å redde Forskningsrådet – som var i ferd med å gå på grunn – slik at de kan drive virksomhet og støtte opp under vekstskapende næringer. Det er vekstfremmende tiltak i 2023. Jeg tror også at klok investering i velferd

til en diskusjon om et radikalt forandret syn på hva som har vært grunnlaget for det vi skal bruke, i tråd med det man normalt ville gjort når man endrer på de store retningslinjene og det som er. Men veldig

bedrifter fremover. Det er en økning i arbeidsgiveravgiften for alle de bedriftene som har høykompetanseansatte, som bidrar til at mange gründerbedrifter opplever dette som vanskelig. Det er en innstramning av eierskapsbeskatningen i Norge, som bidrar til at det er mindre penger til det grønne skiftet. Mitt neste spørsmål er da: Er det en bevisst politikk å bremse privat sektor til fordel for offentlig sektor i regjeringens politikk, siden de bremser den store delen av den private sektoren, både gjennom (presidenten klubber) prøver å halda oss inn- anfor eitt minutt. Statsminister Jonas Gahr Støre [18:25:17]: I dag kom det gledelige nyheter om at vi setter nye rekorder i eksport av sjømat – det er veldig bra. Vi har altså rekorder i fastlandsindustriens investeringer. Vi setter rekorder i eksport. Det er ikke vi som gjør det, det er bedriftene. Det er bedrifter med dyktige ansatte, og det er små og mellomstore bedrifter som er ryggraden. Det er noen lokomotiver, og de jobber, og de får støtte og oppmuntring fra lokalsamfunn og fra sentrale myndigheter. Denne regjeringen gir ikke de store skattekuttene som Erna Solbergs regjering gjorde. Vi kan dermed prioritere også andre tiltak for å støtte opp om lokalsamfunn, støtte opp om skole, støtte opp om forskning og støtte opp om et grønt industriløft. De satsingene vi skal lykkes med innen teknologi nå, gjør seg ikke bare i et marked alene. Alle land i Europa og USA ser det. Det gjør vi på vår måte, og det kommer til å gi resultater. Hvis vi ikke gjør det, kan ikke Norge fortsatt være ledende innenfor disse energinæringene, hvor vi har så unike forutsetninger. Jeg er trygg på at våre satsinger er vekstfremmende, bærekraftige og nødvendige for å nå våre klimamål. Erna Solberg (H) [18:26:22]: Det er helt riktig at re- gjeringen ikke har skattelettelser for å fremme verdiskaping i Norge. De har skatteøkninger for å bremse verdiskaping i Norge. Nesten alle de grønne tiltakene – med litt til og fra – er vi faktisk enige om.

Regje- ringen er bevisst på å forstå den situasjonen vi er i nå. Den største enkeltsatsingen i dette budsjettet har overskriften Ukraina.

det. Vi må satse på folk – oppvekst for barn og ungdom. Det er bevisst, veldig bevisst. En ubevisst holdning er å si at svaret ligger i en 2001analyse som forsto hva vi ville trenge mot 2030. Det ville for meg være en ubevisst tenkning om hvor vi står i dag. dag. Jeg er trygg på at vi må ha god dialog med næringslivet. Vi skal tilpasse våre virkemidler. Vi skal lytte til tilbakemeldinger. Det gjør næringsministeren, finansministeren og jeg. Vi kommer til å fortsette med det for å innrette det på best mulig måte. Jeg er glad for at regjer- ingen nå sier at det er bevisst at de prioriterer velferd i dag, at de ikke prioriterer fremtiden, 99 konseptet for hva som bidrar til at vi skal ha verdiskaping fremover – og at det er med åpne øyne de ser at den store bredden av norsk næringsliv skal betale mye skatt for at en mer spisset del av norsk næringsliv skal være en del av omstillingen. Vi mener at det er andre deler vi mener at vi må ha mye større bredde i norsk næringsliv for å ha en trygg velferd fremover. Jeg er helt enig i at det er viktig at vi prioriterer Ukraina, og da har jeg ett konkret spørsmål helt på slutten. Regjeringen har nå skrytt av utrolig mange milliardløfter som viser seg å bli ganske små. Kan statsministeren, siden han har reklamert for 15 mrd. kr mer til Forsvaret og en 40 pst. økning i forhold til forrige regjering, fortelle hvor stor andel av de pengene som faktisk går til økning av egen forsvarsevne, når det meste går til prisog lønnsstigning og valutaendringer og til Nansen-programmet? Det er klart at 7,5 mrd. kr, halvparten av Nansen-hjelpen, skal gå i Forsvarets retning. Det at vi ordentlig priskompenserer, gjør at vi kan opprettholde et høyt nivå i langtidsplanen, og så legger vi ekstra penger på toppen av det i satsingen for å styrke forsvarsevnen. Erna Solberg har den rare, litt ubehagelige evnen til å legge ord i munnen på folk. – Dermed er det bevist at statsministeren mener, sier hun, og så kommer det en lang rekke av ting som jeg altså ikke mener. Da vil jeg si tilbake igjen, litt med samme mynt: Var det bevisst at Erna Solberg hadde en regjering som ikke prioriterte å legge forholdene til rette for havvind? Var det bevisst at hun knapt hadde folk i departementet som jobbet med havvindsatsing da vi kom inn? Det var nesten ingen. Nå må vi bruke flere hundre millioner kroner på å styrke energimyndighetene så de kan bygge nett, klarere, få ned saksbehandlingstiden. Jeg tror ikke det var ubevisst, men Erna Solberg prioriterte på andre måter. Andre ting var viktigere. Hun forberedte oss ikke på den framtiden som kommer. Det gjør denne regjeringen noe med. [18:30:52]: Kriminaliteten i Sverige er helt ute av kontroll, og den svenske regjeringen vurderer å sette inn forsvaret for å få kontroll på situasjonen. har politiet bekreftet at svenske kriminelle er til stede, og at de opererer i flere fylker. Da jeg reiste til Rinkeby i 2017 for å lære av hva Sverige hadde gjort feil, ble jeg møtt med sterk kritikk, bl.a. fra Arbeiderpartiet. dagens statsminister at jeg dro til Sverige for å skremme. Nå ser vi utviklingen i Sverige. Vi ser at svenske nettverk allerede har etablert seg i Norge. Kan statsministeren innrømme at Fremskrittspartiet hadde rett i 2017, da vi advarte mot svenske tilstander, og mener statsministeren at det er viktig å ta dette på alvor også i Norge, når vi nå ser at smitten allerede har kommet over til oss? Statsminister Jonas Gahr Støre [18:31:51]: Jeg har lyttet til Sylvi Listhaug i dag, og jeg tror hun befinner seg mer i en svensk riksdagsdebatt enn i Stortingets trontaledebatt, men lykke til med det. Det er viktig å forstå det som skjer i Sverige. Det er dypt tragisk. Jeg har kontakt med min svenske kollega, og justisministeren har vært på besøk. Vi samarbeider tett for å forstå dette. Det er svært alvorlig. Sverige regner med at de kan ha rundt 30 000 gjengkriminelle. Jeg tror politiet i Norge vil si at det kanskje er rundt 1 000 i den kategorien i Norge, så det er en helt annen situasjon, men vi har høy beredskap for å følge med på dette fordi våre land er så nære. Derfor har også denne regjeringen styrket arbeidet for mer synlig politi, satsinger mot gjengkriminalitet – 200 mill. kr, som er videreført – og opprettelse av politistasjoner i deler av Oslo, hvor Sylvi Listhaug i Justisdepartementet, en av de åtte justisministerne, la dem ned. Vi følger nøye med på dette, vi bistår Sverige, og vi sørger for at vi kan opprettholde Norge med en helt annen situasjon enn det de nå så tragisk opplever i vårt naboland. I gårsdagens tronta- le, om det som skal være hovedlinjene til denne regjeringen, ble ikke situasjonen i Sverige og smittefaren til Norge nevnt med et eneste ord. Ungdoms- og gjengkriminaliteten har allerede en svært negativ utvikling i flere norske byer. Bare fra januar i år og fram til august har antallet anmeldelser for vold i aldersgruppen 10 år til 17 år økt med 74 pst. i Oslo politidistrikt, sammenlignet med samme periode i fjor. Justisministeren har sagt at hun vil gi skarve 15 mill. kr til Oslo-politiet for å bekjempe ungdoms- og gjengkriminalitet, men det kommer etter at regjeringen først fjernet de 60 millioner kronene som Fremskrittspartiet fikk øremerket da vi satt med en hånd på rattet. I ettermiddag kunne TV 2 avsløre at 9 av 12 politidistrikt har måttet nedbemanne det siste året, og at 290 politistillinger er nedbemannet bare i år. Mener statsministeren at dette er bra nok, (presidenten klubber) når vi ser hvordan svenske kriminelle nettverk etablerer seg i Norge, og at voldssituasjonen eskalerer blant yngre aldersgrupper i flere norske byer?

og tøffe mot årsaken til kriminaliteten. Derfor skal vi være tøffe i den spisse enden, med nok politi og innsats mot gjenger. Vi har knekt gjenger før, og vi kommer til å knekke dem igjen. Vi skal lytte til politiet og gi dem ressursene de trenger til å til å bekjempe kriminalitet på en god måte. Så må vi bekjempe årsakene til kriminalitet, og der har Norge lyktes bedre enn Sverige. Vi sprer bosettingen av innvandrere i hele landet, ikke bare enkelte steder. Vi har en innsats fra tidlig alder gjennom samarbeidet mellom skole, idrett, politi og ordensmyndigheter rundt om i bydeler og kommuner. Vi har en helt annen erfaring, og så har vi en annen måte å snakke om det på enn de har hatt i Sverige. I Sverige har de snakket for lite om utfordringene. I Norge snakker vi om dem på en realistisk og god måte, og det gir oss også muligheter til å utvikle god politikk – rikspolitikk, men også lokalpolitikk. Jeg synes ikke stats- ministeren tar dette på det alvoret det fortjener. På Arbeiderpartiets vakt kommer det nå rapporter om at Norge kan få en fattigdom som vi ikke har opplevd i etterkrigstiden. 150 000 norske husholdninger karakteriseres som å være ille ute økonomisk, og gruppen bare vokser. Dette skjer på tross av at staten aldri har tjent mer penger. Overskuddet på budsjettbalansen første halvår i år er på 458 mrd. kr. Fra regjeringshold sies det at vi må holde igjen på pengebruken, vi må passe på, så vi kan ikke sette ned avgiftene, sånn Så ser vi at det jammen finnes penger likevel. I forrige uke ble det kjent at regjeringspartiene skal gi ytterligere 15 mrd. kr i klimasubsidier, penger som heller kunne gått til å bygge sykehjemsplasser, til å sørge for at folk får mat på bordet, og til å sørge for at vi nå tar hånd om alle dem som sliter. Hvorfor mener statsministeren at det er rettferdig at stadig flere sliter med å få endene til møtes, samtidig som regjeringen finner midler og strør om seg med milliarder til klimasubsidier? Nå må jeg innledningsvis si at de 15 milliardene ikke er penger vi strør om oss med. Det er garantier, startlån, satsinger for å sikre morgendagens arbeidsplasser og nå klimamål, helt avgjørende for vårt samfunn. I den vanskelige tiden vi er i nå – for mange – er det to tilnærminger. Den ene er at regjeringen når sitt mål om å få kontroll på prisveksten, få den ned. Det er vi i ferd med å lykkes med. På det grunnlaget kan vi også sørge for at rentetoppen fra Norges Bank blir nådd, og at den går ned. Det er viktig for alle. Så skal vi være der for sårbare grupper.

komme oss gjennom denne vanskelige tiden, slik at vi får normal økonomi som gir muligheter for alle. arbei- derbevegelsen, har bygd samfunn med sterke fellesskap og med mellom folk. Jeg kunne ikke vært mer enig med statsministeren i viktigheten av å bygge opp nettopp de samfunnene og av å trygge folk gjennom sterke fellesskap, gjennom velferd. Statsministeren snakket også mye om den dyrtiden vi er i, og hvordan man kan dempe virkningen av dyrtiden for folk. Da lurer jeg på hvordan statsministeren vurderer andre grep, som også vår bevegelse har brukt i byggingen av samfunnet og i behovet for å ta politisk styring – demokratisk kontroll over prisene gjennom reguleringer, f.eks. av strøm, mat og bolig. For det første vil jeg si til representanten Bergstø at vi har funnet gode løsninger med SV. SV har gjort gode forslag bedre, og vi har i de statsbudsjetter vi har blitt enige om, gjort viktige ting som letter situasjonen for folk nå, nettopp fordi vi styrker velferden for de mange. Så må vi gjøre kloke valg rundt det med å regulere priser og markeder. Vi må passe på at vi ikke tenker at en regulering i seg selv løser et problem, hvis det gir et større problem på sikt. Vi har f.eks. ment at Fremskrittspartiets gjenganger om å kutte matmomsen eller halvere den egentlig ikke er en støtte til dem som trenger det mest.

i dagligvarekjedene. Det er altså et dårlig forslag. Men det å følge nøye med på at det er konkurranse i viktige næringer, ikke minst i banknæringen, som vi er opptatt av å følge med på – bytt bank om det er problemer – det skal vi gjøre, og å være åpne for å vurdere virkemidler som kan fungere. SV kommer ikke til å bære Fremskrittspartiets løsninger fram. Vi kommer til å legge fram andre forslag for å ta mer demokratisk kontroll, mer politisk styring over bolig, strøm og mat,

Vi vet at det nå er veldig mange av velferdsstatens arbeidere som slår alarm, som er på bristepunktet, som mangler kolleger og opplever at de er for få, og som sliter seg ut i omsorgen på sykehusene og ser sentralisering true fra helseforetakenes side. Jeg lurer på hva som er statsministerens budskap til dem, de som savner flere kolleger, og som trenger mer tillit i arbeidet på bekostning av direktørsjiktet.

noe vi må ta tak i sammen. Det må vedtas her, og det må vedtas i kommunene, og kommunene må ha større innflytelse. Det er veldig viktig politisk å lykkes med det. Så er det politisk bestemt at vi har en strømstøtte som er – vil jeg si – den beste i Europa, 90 pst. over denne satsen, og nå kommer det time for time. Det er politiske tiltak for å kontrollere det, og som sagt har strømprisene nå kommet ned. Jeg er helt enig i at veldig mange i pleie-, helse- og omsorgssektoren mangler kolleger, men da er jeg glad for at vi har en helseminister som er modig til å be om å få en analyse av hva vi kommer til å trenge framover, og si veldig klart fra at her er det en stor utfordring. Helsepersonellkommisjonen viser at vi har en rekrutteringsutfordring. Vi har en tillitsutfordring ute i sektoren som handler om at vi kan stole på folk, og at de da kan løse oppgaver på best mulig nivå. Men dette kommer til å bli en av de store oppgavene framover, og vi må snakke ærlig om den, slik at de som jobber i denne sektoren, har trygge jobber og trygge kolleger. Marie Sneve Martinussen Når Stor- tinget nå åpner, er det dessverre i skyggen av politiske skandaler som er egnet til å svekke tilliten til demokratiet. Jeg tar det opp her i Stortingets plenumssal fordi alle de vanskelige sakene vi skal diskutere her inne – forskjellskrise, klimakrise, krig – blir helt umulige å håndtere hvis ikke folk der ute har bunnsolid tillit til oss Vi har ikke råd til at det kan settes ett eneste spørsmålstegn ved om de folkevalgte faktisk tjener folket og ikke egne eller andres interesser, og vi tåler ikke at mistanken om en politikerklasse med egne regler for seg selv får spre seg. Åpenhet er den viktigste medisinen mot mistillit. Her på Stortinget må vi gjøre mye, men det er to saker som ligger hos regjeringen: Den ene er et aksjonærregister som kan gi oss løpende oversikt over eierskap i norske bedrifter. Det etterlyser jeg fra statsministeren. Den andre er kundelister for lobbyister, altså at de som sitter i regjering, må oppgi hvem de har jobbet for de to siste årene før de kom i regjering. Også der lurer jeg på hva regjeringen og statsministeren Overordnet er det selvfølgelig helt riktig. Folk skal ha tillit til at de som har politiske verv, lederverv, tjener folket og ingen andre. Det må ikke være tvil om det. Det må være innsyn, og det må være regler og trygghet for at de følges og etterfølges, og at de som har politisk ansvar, tar ansvar og ikke skyver ansvaret over på andre. Dersom det er tvil om man er innenfor eller utenfor det som er regelverket, må man legge fram sakene og få det avklart. Det er helt avgjørende, og jeg håper denne høsten kommer til å rydde opp i det også i norsk politikk. De to forslagene representanten nevner, vil jeg ikke uten videre vi er opptatt av at vi ikke løser denne tillitsutfordringen ved å lage flere registre, flere byråkratiske ordninger, for så mye avhenger av at folk er åpne om det de gjør. Nå vet jeg at det pågår en diskusjon i Stortinget om det registeret vi har her. Jeg vet at vi samkjører det også opp mot regjeringen, slik at det blir et veldig tydelig regelverk som er lett å følge. Så er det altså opp til hver eneste representant i regjeringen eller på Stortinget å ta ansvar og vise aktsomhet. [18:44:27]: Jeg vil gjerne følge opp sporet fra Rødts leder. Det er ingen tvil om at året 2023 vil gå inn i historiebøkene som et slags annus horribilis for tilliten til norske politikere, der den ene skandalen har avløst den andre. Jeg tror vi alle er enige om at dette kan svekke demokratiet, og at det er viktig at vi gjenoppretter tilliten, og vi tror jo på mer åpenhet rundt beslutningene for å lykkes med det. Venstre har, i hvert fall, i dag levert ni forslag i et representantforslag for å oppnå dette. Blant annet foreslår vi en gjennomgang av hele offentlighetsloven, med sikte på mer innsyn. Kanskje bør vi utvide lovens virkeområde, slik at flere virksomheter som utfører viktige samfunnsoppgaver, omfattes av loven. Tiden er åpenbart moden for å vurdere disse spørsmålene på nytt. Et annet forslag vi har levert flere ganger her på Stortinget, er et lobbyregister, nettopp for å få mer innsyn i hvem vi politikere snakker med. Det har Arbeiderpartiet gang på gang stemt ned. Mitt spørsmål til statsministeren er om han i likhet med Venstre ser behovet for å sørge for mer åpenhet, og om regjeringen vil støtte våre forslag om en helhetlig gjennomgang av offentlighetsloven, med sikte på mer åpenhet og innsyn.

Men jeg er av den holdning at vi aldri skal si at nok er nok; vi vet hvordan vi gjør det, men vi må også se etter hvordan vi kan forbedre det. Nå har ikke jeg sett Venstres ni forslag som ble levert inn her tidligere i dag. Det kan hende at vi kan ha ulike syn på noe av det, men holdningen må jo veldig klart være at det skal være åpenhet. funksjonell åpenhet. Det skal være mulig å gjøre regjeringsarbeid i vanskelige saker hvor man også må kunne ha diskusjoner internt, på vei til konklusjoner som man så skal legge fram for åpen drøfting. Det er en balanse vi må finne, og jeg har tro på at vi her i denne sal kan enes om brede linjer både for det som er regelverk, og også i den praksis vi viser – i både regjering og storting. [18:46:48]: Nå be- gynner det høye rentenivået å bli tøft for ganske mange, både for vanlige folk og for bedrifter. En veldig underkommunisert grunn til at renten stiger, er at oljeskattepakken som Stortinget vedtok i 2020, har utløst en så voldsom aktivitet i sektoren at Norge nå er det landet som utvikler tredje flest petroleumsfelter. Det er vanskelig for Norges Bank å snu renteutviklingen i en sånn situasjon. I praksis har regjeringen dermed satt hensynet til oljenæringen foran hensynet til vanlige folk, og det mener jeg er uklokt. De Grønne at regjeringen bør dempe presset i oljenæringen, f.eks. med en produksjonsavgift. Først må vi likevel bli enige om premisset, så mitt spørsmål til statsministeren blir derfor: Er han enig i at det er en sammenheng mellom den høye aktiviteten på sokkelen og de høye rentene? Støre [18:47:41]: Det er en sammenheng mellom aktiviteten i økonomien, det vi importerer av prisstigning – for Norge er et veldig åpent land – og hvordan renten settes når Norges Bank skal gjøre sin jobb. Jeg er ikke enig i premisset som settes her. det er aktivitet i energisektoren, i verftene og i leverandørindustrien, er en viktig motor for at norsk økonomi nå går, og det sikrer at vi har høy sysselsetting. I en situasjon med høye renter er det helt avgjørende at folk har jobb. Det virkelig kritiske er hvis folk i stort antall begynner å miste jobber, og det slår inn. Jeg vil mene at Norges Bank har en helhetsvurdering her, og jeg tror ikke det er mulig å si det slik at dette vedtaket om å sikre den sektoren gjennom den krisetiden pandemien var, er det som gir oss høye renter i dag. Vi har høye renter, men vi skiller oss ikke ut fra landene rundt oss som også har høye renter. Dette er et fenomen som nå er kjent i alle landene rundt oss, og som vi også må møte omtrent på samme måte (KrF) [18:48:57]: Jeg er vel- dig enig med avslutningen i trontalen i går, om at menneskene er det viktigste vi har i samfunnet vårt. Det gjelder også den eldre generasjonen, som fortjener noe bedre enn å bli kasteballer mellom partier som bare er opptatt av egne kjepphester. Årets valgkamp har nok en gang handlet om eldreomsorg, og nok en gang er det flere partier som har tatt til orde for et forlik. Vi har klart barnehageforliket, vi klarte Nansen-pakken, det inviteres til et og et forlik om Forsvaret, og jeg mener det er på høy tid at vi får til det samme når det gjelder de eldre. Som en start på dette har Kristelig Folkeparti i dag foreslått at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en sak som danner grunnlaget

det ligger en veldig god ambisjon for både helse, omsorg og eldrepolitikk. Det gjelder prinsipielt i hvordan fellesskapet skal ta ansvar, og det vi kommer til å investere i det. Jeg er av natur veldig for forlik. Jeg synes det er en veldig god idé der det egner seg, men det er avhengig av at det er noen felles innganger som vi er enige om. Jeg synes valgkampen avdekket veldig klare skillelinjer, som jeg har respekt for, i synet på hvordan vi løser denne utfordringen. Jeg tror vi alle her er enige om at vi vil det beste for våre eldre, at de skal ha trygghet, at de som har jobbet og brakt oss til det samfunnet vi har i dag, skal ha trygge eldre dager med mulighet til å få hjelp og støtte til de behovene de måtte ha.

er jeg mer i tvil om, for så mye av ansvaret ligger ute i våre 350 kommuner.

stadig flere. Da er jeg veldig glad for at det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med sin sterkt omfordelende politikk, som styrer landet, og som tar – og har tatt – en rekke grep for å stagge inflasjonen, styrke økonomien til dem som trenger det mest nå, samt demme opp for effekten av at folk har mye mindre å rutte med. Og vi må og skal gjøre mer, bl.a. når det kommer til det å styrke mulighetene for deltakelse i kultur og idrett for barn og unge, for den deltakelsen har gått ned i takt med hvor mye mindre foreldrene har til å bruke på slikt. Det er noe som har fått konsekvenser på mange plan, som folkehelsen og ungdomskriminalitet, men ikke minst for hvert enkelt av de barna og ungdommene som nå ikke får være med i denne typen fellesskap lenger, eller med stolthet kan fortelle om artige opplevelser i helger eller ferier. Faktisk er det slik nå at mer enn ett av tre barn med krevende oppvekstsvilkår står utenfor faste fritidsaktiviteter – og det til tross for at mange, men dessverre ikke alle, organisasjoner og idrettslag gjør en god jobb med å få ned barrierene. er Tøyen Sportsklubb, som jeg besøkte tidligere i dag for å lære mer om hvordan de med sitt gratistilbud evner å aktivisere mange barn og unge i sitt nærmiljø. Det var et inspirerende og nyttig besøk, siden vi i Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå har et stort fokus på at alle barn og unge i hele landet skal få kjenne på den gleden, mestringen og det fellesskapet som finnes i idretten og frivilligheten. Heldigvis har vi allerede innført en rekke ordninger og tiltak med effekt. Før sommeren kom det 125 mill. kr til idretten for å få opp deltakelsen i de områdene med flest lavinntektsfamilier. Idretten har også fått 30 mill. kr og en helt ny støtteordning for et krafttak for mangfold og inkludering. 800 mill. kr har blitt bevilget i strømstøtte til frivilligheten i år, og den ordningen blir videreført i 2024, for å skape trygghet og aktivitet i hele landet. Det kommer også flere hundre millioner kroner til lokale aktivitets- og inkluderingstiltak, som bl.a. går til utstyrssentraler som BUA, til ulike satsinger i fritidsklubbene våre, og til aktivitetskasser som betaler kontingenter og deltakelse på treningsleirer og andre samarbeidsarenaer for dem som trenger det. Regjeringen har også lagt 23 mill. kr ekstra på bordet for å finansiere over 30 nye frivilligsentraler rundt om i landet. Og ikke minst har vi sørget for å innfri frivillighetens hovedkrav siden 2007: Full momskompensasjon på kjøp av varer og tjenester. Dette grepet har mange partier snakket pent om i mange år, men de færreste stemte for det da vi i Senterpartiet fremmet forslag om det ved flere anledninger i forrige periode. Nå innfrir vår regjering. Det betyr at frivilligheten får mer penger til vaffel røre, fotballsko og saksofoner, eller innfører billigere kontingenter.

er hva mer vi kan gjøre framover for folk og for deltakelse, ikke bare vi i regjeringspartiene, men alle her på Stortinget. Jeg ønsker meg en enstemmig støtte til noe av det mest effektive og treffsikre vi kan gjøre for barnefamiliene nå, nemlig regjeringens forslag til neste års statsbudsjett om å sette ned barnehageprisene med 1 000 kr per barn i måneden, og med 1 500 kr i distriktene. Snart kommer også anbefalingene fra regjeringens ekspertutvalg som vurderer hvilke tiltak som har den beste effekten for barn og unge i fattige familier, og hvordan den offentlige innsatsen bør prioriteres. Til våren vil regjeringen fremme en stortingsmelding på dette feltet, og jeg maner til at både mitt eget parti og alle andre partier bretter opp ermene og agerer på foreslåtte tiltak. Senterpartiet og Arbeiderpartiet lanserte også nylig Norges aller første strategi for kulturfrivilligheten, og vi startet en ny tilskuddsordning for korps og orkester og styrket en rekke andre tilskuddsordninger med 70 mill. kr. Der kom det penger, ikke bare ord. Men det er ikke bare penger som gjelder, det handler også om hvordan vi organiserer og hvordan vi sprer ordet. Derfor annonserte kulturministeren og jeg i dag at vi kommer med en ny handlingsplan for deltakelse. Der blir det bred involvering både fra idretten, frivilligheten og fra barn og unge. Når vi har denne typen felles utfordringer, må vi stå sammen for å løse utfordringene.

På områ- det barnevern hører vi stadig vonde historier, historier vi ikke skulle hørt, historier som understreker viktigheten av at hver eneste krone på området brukes riktig – til barns beste. Vi må bli bedre på et barnevern på sårbare barns premisser, der en størst mulig andel av de avgrensede pengene vi faktisk har, går til barna. til barna. Vi må huske på at et godt forebyggende barnevern starter tidlig, allerede i svangerskapet. Gode tverrfaglige oppveksttjenester gagner alle barn og unge, som god svangerskapsoppfølging, med påfølgende trygghet og nok tid i møter på helsestasjonene, gjennom familienes ytterligere møter med første- og andrelinjetjenestene, der man opplever veiledning og oppfølging hvis man har barn med ulike diagnoser eller utfordringer, nom barnehager og skoler med nok ansatte som har tid til å se det enkelte barn. Regjeringens tiltak med billigere barnehage og SFO vil øke muligheten for at flere foreldre og familier velger å benytte dem. Det kan ikke være tvil om at barns deltakelse i barnehage og SFO også medfører at barn og familiers eventuelle utfordringer raskere blir oppdaget, og at de dermed kan få hjelp, utredning og passende tiltak raskere. Regjeringens satsing på billigere barnehage og SFO vil derfor ha ringvirkninger langt inn i andre oppvekstområder, også på området barnevern, fordi gode oppveksttjenester i alle ledd også er et forebyggende barnevern. barnevern. For Arbeiderpartiet og Senterpartiet er det viktig at barnevernet er en støttende tjeneste som samarbeider forebyggende med familiene på en måte som medfører endring, og som ikke minst gir trygghet og mestringsmotivasjon: en barneverntjeneste som har tilgang på en bred tiltaksvifte, og som evner å treffe nødvendige tiltak der det er behov for det – et barnevern der ansatte trives og opplever at de kan bidra med endring og mening et barnevern der foreldre og fosterforeldre føler trygghet og får den hjelpen de trenger – et barnevern der barnas beste står i sentrum, der barn og familier får sine tilbud ut fra behov og individuelle vurderinger, og ikke som et resultat av økonomiske anbud Gode fosterhjem som har den kunnskapen de trenger om barna, ved at barna har fått nødvendig tverrfaglig helsekartlegging slik at de blir forstått riktig, vil på sikt medføre både bedre resultater og mindre flyttinger. flyttinger. Dette kommer ikke av seg selv. Siden 2021 har regjeringen ført en bevisst politikk for å klare dette. Regjeringen har arbeidet for å styrke og omstille det statlige institusjonstilbudet, slik at statlige institusjoner kan ta vare på flere barn. Det er inngått avtaler om flere plasser hos ideelle institusjoner der pengene vi investerer i barnevernet, forblir i barnevernet og ikke tas ut i utbytte, men tvert imot benyttes til barns beste. Videre har regjeringen økt midlene til spesialiserte fosterhjem med over 28 mill. kr, og i juni fikk vi en ny tiltaksplan for fosterhjemsrekruttering. Tiltaksplanen skal bidra til flere fosterhjem, til færre brudd i eksisterende fosterhjem og ikke minst bidra til at flere fosterhjem er positive til å anbefale andre å bli fosterhjem eller selv å ta på seg nye oppdrag. Samtidig bør vi øke vårt engasjement for frivillig arbeid og støtte organisasjoner som arbeider med barn og unge. Disse organisasjonene spiller en uvurderlig rolle i å gi ekstra omsorg og muligheter til dem som trenger det mest. det mest. La oss sammen arbeide for å sikre at barn og unge kan se en lys og lovende framtid foran seg, uavhengig av de ulike prøvelsene de står overfor.

i disse dager kommer nye ordførere på plass, og tusenvis av folkevalgte inntar landets kommunestyresaler. I Høyre gleder vi oss over god fremgang og det faktum at vi øker fra 34 til opp mot 100 ordførere. Vi har fått ordfører i de fleste av landets største kommuner, men også ordfører i mange små og mellomstore kommuner. Vi har ordførere fra nord til sør. Dette viser at Høyre er det vi ønsker det skal være, nemlig et bredt folkeparti som gjør det godt i alle deler av landet, og det er jeg glad for. Prioritering av de svakeste i samfunnet og å ta vare på de eldste og de yngste vil være en gjennomgangsmelodi i de kommunene Høyre nå overtar styringen av. av. Hva er status ved halvgått løp i denne perioden? Jeg tror det kan oppsummeres med to ord: usikkerhet og uro. Velgerne føler at det er usikre tider. Det er krig i vårt nabolag, økonomisk krevende tider, klimautfordringer og utrygghet for framtiden. Her på Stortinget vil Høyre fortsette å jobbe etter tre hovedlinjer: Vi skal være et konstruktivt parti som alltid søker de beste løsningene. – Vi skal være ansvarlige. Forslagene vi fremmer, skal være gjennomførbare, og vi skal være til å stole på. – Vi skal være offensive. Norge står foran mange store og langsiktige utfordringer. Disse kan ikke løses etter innfallsmetoden med kortsiktige tiltak. Krigen i Ukraina går dessverre videre, og jeg er glad for at Stortinget viste et samlet og bredt engasjement ved å gå inn for et langsiktig og omfattende hjelpearbeid: Nansen-programmet. For hver dag som går med lidelser og oppofrelser av det ukrainske folk, er de nærmere en seier over et aggressivt Russland, som trodde de skulle rulle inn, okkupere Kiev og overta styringen på noen uker. Det gleder meg å se Vestens respons, se viljen til å bistå Ukraina og samtidig se den økte viljen til å forsvare egne land og territorier. Sverige nærmer seg NATO-medlemskap, og Finland er allerede inne. Et samlet Norden i NATO vil være et kraftfullt signal til Russland om at deres aggresjon har resultert i det motsatte av hva de ønsket seg, en enhetlig front mot undertrykkelse og barbari. En forsert opptrapping av forsvarsbudsjettet og et bredt forlik for å sikre langsiktighet her i Stortinget vil være et kjærkomment bidrag til NATO-solidariteten. Her hjemme sliter mange med å få endene til å møtes. Økte priser, svak kronekurs og høye renter er i ferd med å gi mange økonomiske bekymringer. Matkøer og inkassosaker er dessverre den nye hverdagen for mange. Da er det viktig at staten prioriterer og ikke bruker penger på å oppfylle punkter i Hurdalsplattformen som ikke bidrar til noe annet en økte offentlige utgifter. I Buskerud er vi f.eks. glad for å få fylkesordfører fra Høyre etter et valg som ga oss over 30 pst. av stemmene. Men vi ville vært like fornøyde om vi hadde vunnet valget i Viken. Da kunne vi brukt flere hundre millioner kroner på formål som hadde gavnet innbyggerne. Politiet melder i dag om at de må nedbemanne med over 290 årsverk. Regjeringen melder at de vil åpne 20 nye politikontorer. Jernbane-Norge er delt i to. Broen i Gudbrandsdalen som ble tatt av flommen, er stengt på ubestemt tid. Ingen plan for gjenoppbygging er presentert – isteden bruker regjeringen tid på å reversere jernbanereformen. Fritt behandlingsvalg for pasienter er fjernet, mens ventelistene for behandling på sykehus øker jevnt og trutt. Praktiske løsninger og handling må erstatte omkamper, og ideologiske kjepphester må settes på stallen. Høyre vil overlate samfunnet til neste generasjon i bedre stand enn da vi overtok det. Når regjeringen svekker næringslivet med vilkårlige og uforutsigbare skatter og bidrar til press på renten, skader det velferdssamfunnets bærekraft, og det blir vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. Vi i Norge er på den grønne gren. Vi har alle forutsetninger for å lykkes, men da må vi satse på kunnskap og verdiskaping og ta alle gode krefter i bruk. I disse dager inntar som sagt tusenvis av folkevalgte landets kommunestyresaler. Det har vært høytid for demokratiet. Folket har sagt fra gjennom frie, demokratiske valg. Vi tar dette for gitt, men vi trenger ikke gå så langt for å se at disse frihetene blir truet. truet. Mange er skeptiske til oss politikere, i hvert fall når man er inne på sosiale medier. Jeg håper dette Stortinget kan vise at sunn debatt ikke er krangling, at ulike forslag til løsninger ikke er kaos, og at politisk meningsbrytning er det demokratiet handler om.

energi. Aldri hadde vi vel trodd at en generalsekretær i FN skulle bruke sterkere ord om den alvorlige situasjonen vi står oppe i, enn noen klimaaktivist hvor som helst i verden. Det hører med til historien at Norge ikke fikk snakke på dette FN-toppmøtet. Her var det kun dem som hadde noe nytt å komme med, som skulle få taletid. Det hadde ikke den norske regjeringen. Situasjonen er svært kritisk, og mer enn noen gang trenger vi håp, og vi trenger tro på at det går an å løse de utfordringene vi står foran, med global oppvarming og tap av natur. Sist uke kom Det internasjonale energibyrået med en rapport som viste at det er mulig. Det er mulig å begrense den globale temperaturøkningen til en og men da kan vi ikke sette i gang ny olje-, kulleller gassproduksjon. Da olje- og energiministeren ble spurt om han sto inne for konklusjonene til Det internasjonale energibyrået, var hans svar at den norske regjeringens politikk var helt i tråd med både anbefalingene fra Det internasjonale energibyrået og 1,5-gradersmålet. Men den er jo ikke det. Vi ser store tildelinger til ny olje- og gassproduksjon. Senest i sommer ble det gitt en rekke tillatelser til å sette i gang nye utbygginger. IEA sier også at hvis vi ikke stopper igangsettelsen av nye fossile prosjekt, må vi hente ut store mengder CO2 fra atmosfæren for å komme under 1,5 graders temperaturøkning. Vi må bygge vanvittig mange karbonfangstanlegg for å fange CO2 og deponere det sikkert under havbunnen. Hva vil det koste? Har regjeringen regnet på kostnadene av det? Har oljeselskapene regnet på kostnadene av en sånn utvikling? Samtidig med klimakrisen ser vi et akselererende tap av natur. En av de tingene som gjør at vi bygger ned mye natur i Norge nå, er nye hyttefelt. Derfor har SV i denne debatten foreslått at klima- og miljøministeren kommer tilbake med et forslag til Stortinget om stans i etableringen av nye felt, som et av de tiltakene Norge skal gjennomføre for å oppfylle den internasjonale naturavtalen som vi undertegnet i Montreal for ikke så veldig lenge siden. Den norske hyttetradisjonen, som var å søke enkel nærhet til naturen, har etter hvert blitt en trussel mot naturen. Vi trenger ambisiøse mål og tiltak for å kutte vårt forbruk av natur, for å kutte vårt ressursforbruk og vårt energiforbruk. Derfor har vi store forventninger

som må vise hvordan vi skal nå de klimamålene vi har satt oss. Fjorårets budsjettforslag inneholdt ikke tilstrekkelige tiltak for å kutte utslippene. Gjennom forhandlingene fikk vi på plass flere tiltak som reduserte utslippene i større grad. Nå håper vi at regjeringen selv er med på å gjøre denne jobben. Hvis de kommer med ambisiøse tiltak på fredag, tror jeg det er rom på neste års talerliste på FNs klimatoppmøte.

Arbeidslinja må forankres i parolen full sysselsetting. Knapphet på arbeidskraft er en styrke. Det er positivt for Norge. Det er ikke et problem. Knapphet på arbeidskraft gjør at ungdom eller folk uten full arbeidsevne lettere får mulighet til å leve av inntekten av sitt eget arbeid. Det gir større verdighet, mer arbeid blir gjort, og det reduserer sosialbudsjettet. Det skal lønne seg å jobbe, ja. Men da er det stortingsflertallets ansvar å legge til rette for et arbeidsliv hvor en kan leve et anstendig liv på inntekten av én – én – vanlig fulltidsjobb. Du skal ikke trenge å slite med ekstra lange dager. Et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et trygt familieliv. Den rød-grønne regjeringa skal også legge til rette for et anstendig liv for dem som ikke har full eller noen arbeidsevne, altså folk som er avhengig av fellesskapets sikkerhetsnett, trygdene. Ikke minst når levekostnadene øker raskt. Da trengs mer enn prosenttillegg på lave trygdesatser. Hvis det bare gis prosenttillegg, øker de økonomiske forskjellene i samfunnet. Mange Mange erfarer større økonomisk utrygghet. Det er meget alvorlig med de økte rentekostnadene. Norges Bank har siden 8. mai 2020 og til nå hevet styringsrenta fra 0 til 4,25 pst. Den europeiske sentralbanken har i samme periode hevet renta fra minus 0,5 pst. til 4,5 pst., altså med 5 pst. Når renta Når renta har vært så lav at det har lønt seg å løpe og låne, noe som Trygve Hegnar har agitert for i en årrekke, har sjølsagt det norske gjeldsnivået for husholdninger blitt ekstremt høyt – ja, over 4 200 mrd. kr. Det er et av de høyeste nivåene i den vestlige verden. Fra mai 2020 til i dag gir en renteøkning på 4,25 pst. netto etter skatt om lag 140 mrd. kr – 140 milliarder – i økte renteutgifter årlig for husholdningene. For en familie med 3 mill. kr i lån gir det en ekstrautgift på om lag 8 000 kr per måned. Den tidligere lavrentepolitikken i Norge, som førte oss ut i denne situasjonen, var et resultat av EU-prinsippet om friest mulig bevegelse av kapital over landegrensene. Da måtte Norges Bank senke rentene uavhengig av realøkonomien i Norge. Norges Bank er i et stort dilemma. De ser sjølsagt konsekvensen av den store renteøkningen, samtidig som lavrentepolitikken, i forhold til euro– og dollarområdet, gir lav kronekurs og tilhørende høy inflasjon når importvarene blir dyrere. Vi må være forsiktige med den videre renteøkningen, men dette er et krevende dilemma. Dog skal vi være klare og glad for at vi har vår egen pengepolitikk, i motsetning til hva Høyre og Erna Solberg har ønsket. En beskjeden andel av matvareprisene er betaling for råvarene. Norske råvarepriser på jordbruksmat er i stor grad politisk styrt gjennom jordbruksavtalen. Dette gir trygghet både for forbruker og for gårdbruker. Jord bruksavtalen for de siste åra har gitt svært små prisøkninger. For melk er det eksempelvis 33 øre per liter.

Det er nesten ingen som snakker om dette når matprisøkningene drøftes. Vårt nasjonale jordbruksmatvaremarked er en styrke og ingen ulempe i en urolig verden. Men siden seks av ti matvarekalorier fra jordbruket importeres, slår økte internasjonale matvarepriser, som følge av krig og klimaødeleggelser, rett ut i den norske handlekurven. er større import, det er større prisstigning – det er situasjonen i dag, noe som Høyre og Fremskrittspartiet systematisk underslår. I en urolig verden trengs sterkere vekt på fellesskapet. Det gir større trygghet for de mange. Markedskreftene må dempes. Det er stortingsflertallets og regjeringas oppdrag fra flertallet i befolkningen. Denne politikken må bli tydeligere for å gjenreise tilliten.

pandemien har satt sitt preg på verdensøkonomien. Prisene har økt i alle land, også her i Norge. Mange merker at de har fått en trangere økonomi, og da er det vår viktigste oppgave å få ned prisstigningen og føre en ansvarlig økonomisk politikk for å trygge norske familier, norske bedrifter og norske arbeidsplasser. Vi fører en aktiv næringspolitikk som gir resultater. Det er nå rekordstore investeringer i norsk fastlandsindustri. Det etableres 6 000 nye bedrifter hver eneste måned. Konkurstallene er fortsatt lavere enn før pandemien. Antall personer i jobb har aldri vært høyere. Det har aldri vært eksportert mer fra fastlandsbedriftene. Det viser at det går godt for store deler av norsk næringsliv, og at den økonomiske politikken til regjeringen virker. Denne regjeringen har fire klare mål for næringspolitikken. Vi skal gjennom en aktiv næringspolitikk legge til rette for å få flere i arbeid, kutte Norges klimagassutslipp, øke fastlandseksporten og øke fastlandsinvesteringene – ja, omstille norsk økonomi. økonomi. Regjeringen er opptatt av både å skape og å dele. Den norske velferdsstaten er på mange måter bygget på dette prinsippet. Verdier må skapes, skal vi sikre en rettferdig fordeling og gode velferdstjenester i framtiden, er vi avhengige av at det norske næringslivet lykkes over hele vårt langstrakte land. Gode, forutsigbare rammebetingelser er derfor en viktig forutsetning for dette. Det handler om tilgang til fornybar kraft, næringsarealer, infrastruktur, råvarer, teknologi, kompetanse og ikke minst kapital. Alt dette står sentralt i regjeringens politikk for næringslivet. landet. Regjeringen har levert mye aktiv næringspolitikk for å spille norske bedrifter gode siden vi tok over makten. I fjor la vi fram et grønt industriløft med 100 konkrete tiltak for norsk industri, Forrige uke la vi fram Grønt industriløft 2.0. Og på ett år har vi satt i gang eller utkvittert 96 av de 100 tiltakene vi presenterte for et år siden. Vi legger nå fram 50 nye tiltak og ytterligere 15 mrd. kr til nye virkemidler for grønn omstilling. Det er en historisk satsing, og det utgjør en viktig forskjell for små, mellomstore og store bedrifter over hele landet vårt. I tillegg til grønt industriløft har vi satt i gang og gjennomført politikk på en lang rekke viktige områder for å styrke norsk næringsliv. Vi har fått fart på havvindsatsingen og har nå en plan om å doble norsk kraftproduksjon fram mot 2040. Vi reformerer hele virkemiddelapparatet gjennom reformen Én vei inn. Vi har styrket våre internasjonale partnerskap med EU, Tyskland, Sverige og USA, og vi jobber aktivt med å få på plass nye handelsavtaler. Vi har lagt fram en ny eierskapspolitikk for et grønnere og mer aktivt statlig eierskap, eierskap, med tydeligere forventninger til de tingene som er viktige for å forberede oss på framtiden. Vi dreier hele virkemiddelapparatet i grønn retning og har innført et prinsipp om at alle prosjekter som får støtte fra staten, skal ha sin plass på veien mot lavutslippssamfunnet innen 2050. Vi har mobilisert rekordmye privat kapital til grønne industriprosjekter i hele Norge. Vi er godt i gang med eksportreformen Hele Norge eksporterer, med mål om å øke norsk fastlandseksport med 50 pst. innen 2030. Vi har lagt fram Norges første batteristrategi, med ti grep som har mobilisert 18 mrd. private kroner i norske industrietableringer. Vi har lagt fram en mineralstrategi, med fem satsingsområder og nesten 50 tiltak for å bidra til at Norge kan utvikle verdens mest bærekraftige og lønnsomme mineralnæring. Vi har lagt fram et veikart for helsenæringen for å løse framtidens utfordringer innen helsevesenet, samtidig som vi kan bygge sterke, lønnsomme eksportnæringer knyttet til norsk helseteknologi. Vi er i gang med å rulle ut norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv. Vi stiller krav om at klima og miljø skal vektes med 30 pst. i alle offentlige anskaffelser, og vi er i ferd med å lage et helt nytt, enklere og mindre byråkratisk anskaffelsesregelverk. Vi har lagt fram forslag om at hvert juridiske kjønn skal være representert med minst 40 pst. i styrene i de mellomstore og store selskapene. Vi foreslår å skrote den utdaterte brukthandelloven, og vi gjennomfører historisk mange tiltak for å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Ikke minst jobber vi med tiltak som skal spare norske bedrifter for 11 mrd. kr i offentlig byråkrati fram til 2030. til 2030. Norge står overfor store oppgaver, men vi står først og fremst overfor store muligheter. Det er næringslivet som går i front. Vi heier på jobbskaperne. Nå er omstillingen godt i gang.

Eg tvilar heller ikkje på – og vi er einige om – at det er viktig med eit sterkt næringsliv for å sikre og skape nye arbeidsplassar og finansiere dei viktige offentlege oppgåvene vi har. Men vi må òg ha ein faktisk politikk som gjer at næringslivet kan stole på og ha tillit til den politiske retorikken som blir ført, og at næringslivet kan vere sikre på at dei faktisk vil ha gode, stabile og føreseielege rammevilkår også i åra framover. Dessverre har vi sett at næringslivet i mindre og mindre grad har tillit til regjeringa sin næringspolitikk. Fleire meiningsmålingar, eit pågåande kystopprør og i går eit utspel frå SMB Norge om politisk risiko viser det.

Det er mange utfordringer norske bedrifter står overfor. Vi har opplevd den største energikrisen på 50 år. Vi har opplevd den største inflasjonen siden jappetiden på Det er krig i Europa og stor usikkerhet om globale forsyningslinjer og verdikjeder. Alt dette slår inn over norsk næringsliv. Da forstår jeg at mange bedrifter opplever uforutsigbarhet og usikkerhet. Det viktigste regjeringen kan gjøre for å skape mest mulig forutsigbarhet i et usikkert farvann, er nettopp å ha kontroll på økonomien. Vi ser nå at denne politikken begynner å virke. Inflasjonen har nå falt flere måneder på rad. Vi nærmer oss sannsynligvis toppen av renteøkningene for denne gangen. Det gjør at bedriftene etter hvert kan puste lettet ut og fokusere på videre vekst og verdiskaping. Eg oppfattar statsråden slik at han meiner manglande tillit skuldast forhold utanfor regjeringa sin kontroll. Det er å undervurdere næringslivet si evne til å forstå samanhengar i samfunnet.

på statsbudsjettet. Da Høyre satt i regjering, var svaret alltid økt oljepengebruk. Det ble satt nye rekorder i oljepengebruk under pandemihåndteringen. Den friheten har ikke denne regjeringen. Derfor innførte vi en situasjonsbestemt økning i arbeidsgiveravgiften for å få kontroll på en urovekkende høy inflasjon. Derfor har vi bedt om at havbruksnæringen kan bidra noe mer til fellesskapet for at mer av verdiskapingen skal komme lokalsamfunnene til gode. For å finansiere den mest omfattende strømstøtteordningen i Europa har vi spurt kraftselskapene om de kan være med på å gi noe mer av overskuddene sine til fellesskapet, slik at vi kan omfordele og betale deler av det ut igjen til det norske folk. Det er rettferdig politikk, som gjør at Norge vil komme styrket ut av de tre krisene vi nå håndterer. Trontalen sa egentlig overraskende lite om næringspolitikk. Det eneste og mest konkrete som ble sagt, var at regjeringen skal føre en aktiv næringspolitikk. Det har vi i og for seg erfaring med fra de siste to årene. Det betyr at det skal konfiskeres mer fra det næringslivet som går godt, og så skal de samme summene rundhåndet deles ut av næringsminister Vestre til næringer som taper penger og har enorme styre- og ledelseshonorarer. Noe hele næringslivet derimot ber om, er tiltak som bidrar til mindre byråkrati i hverdagen. Stortinget har vedtatt et mål om en avbyråkratisering for næringslivet tilsvarende 11 mrd. kr i året, som regjeringen også har nedfelt i sin plattform. Det siste som skjedde før sommeren, var imidlertid at regjeringen la fram et lovforslag om kvotering, som vil øke kostnadene og byråkratiet for næringslivet. Nå er regjeringen halvveis i denne stortingsperioden. Spørsmålet blir: Hvor mange av de 11 mrd. kr har de kuttet for næringslivet så langt? [19:27:32]: Vi kom- mer til å levere på forenklingsmålet. Jeg er opptatt av at det forenklingsmålet skal være en prosess nedenfra og opp. Det er bedriftene som forteller oss hva vi kan forenkle, og hvordan vi skal gjøre det. Derfor har vi fått over 140 ulike forslag fra norske bedrifter, som vi nå gjennomgår. Dette kommer til å bli krevende, men det er mulig og innenfor rekkevidde. Representanten vet at jeg kommer til å holde Stortinget løpende orientert om framdriften i det arbeidet. Når vi skal måles i 2025, skal jeg sørge for at vi har nådd dette målet.

Den utviklingen går altfor sakte. Skal vi løse de store oppgavene vi trenger å løse framover, må vi ta hele samfunnet i bruk – både kvinner og menn, og alle andre for den saks skyld. Derfor er jeg stolt over det forslaget vi har lagt fram, som ikke vil øke byråkratiet. Jeg forstår selv- følgelig at det i enhver regjering vil være sånn at noe trekker i retning av mer byråkrati, og andre ting trekker i retning av mindre byråkrati. Spørsmålet er jo hvordan totalen blir til slutt. Jeg forstår at det er viktig for Vestre og regjeringen å komme med den typen svært inngripende tiltak for norske bedrifter. Det er for så vidt greit, men det kommer jo med en kostnad, det er økt byråkratisering for de bedriftene som blir omfattet av ordningen. Så sier Vestre at han skal holde Stortinget løpende orientert, og det er akkurat det jeg ber om. Jeg ber om en løpende orientering. Hvor langt har man kommet mot målet om å lette administrative kostnader for bedrifter på 11 mrd. kr innen 2025? Nå er vi halvveis til 2025. Hvordan ligger vi an? Christian Vestre [19:29:38]: Vi har bl.a. lansert Én vei inn til virkemiddelapparatet, som er en storstilt reform nettopp for at bedriftene våre skal bruke tid på vekst og verdiskaping og ikke på å fylle ut skjemaer og finne fram i offentlig byråkrati. byråkrati. Vi har gjort grep for å styrke digitaliseringen for næringslivet. Om to dager skal vi legge fram et statsbudsjett, som jeg veldig gjerne skulle kommentert nå, men det kan jeg selvfølgelig ikke gjøre. Der kan det jo tenkes at det også ligger forenklingstiltak, og det kan også hende at det står noe i statsbudsjettet om hvor langt dette har kommet. kommet. Jeg har vært næringsdrivende i ti år. Det at det er kvinner i norske styrerom, påfører altså ikke norsk næringsliv administrative kostnader. Da tror jeg representanten tar ganske feil. Dette er altså et forslag som NHO stiller seg helhjertet bak, nettopp fordi det er et balansert og godt forslag. Vi går gradvis fram, begynner med de store og så de mellomstore selskapene. Det vil bidra til mer mangfold i norsk næringsliv. Mangfold er lønnsomt. Sivert [19:30:44]: Det er jeg helt enig i, og det er jo ikke det å ha kvinner, eller for den saks skyld menn, i styrerommet som bidrar til de økte kostnadene. Nå er det det en stund siden jeg har lest lovproposisjonen fra Vestre, men også der oppgis det jo at det er administrative kostnader for bedriftene knyttet til disse

mot målet om å redusere avbyråkratisering for bedriftene – målet om 11 mrd. kr innen 2025. Hele poenget med å tallfeste et sånt mål – og det tror jeg er grunnen til at regjeringen har tatt

klar med forenklingstiltak som kunne implementeres dagen etter. Jeg har vært næringsminister i fire halvår, tror jeg, sånn om lag. Vi satte i gang dette arbeidet med en gang, men det tar altså noe tid. tid. Vi har fått 140 innspill fra næringslivet, mange av dem berører ganske kompliserte, store spørsmål, og det er viktig å ikke trå feil. Dette skal utredes og kvalitetssikres. Vi skal faktisk også tallfeste og beregne effekten og verdien av forenklingstiltakene, og det kan jeg garantere representanten at vi er veldig godt i gang med. Som jeg sa i mitt første innlegg til representanten, skal vi nå dette målet innen 2025.

Presidenten kan bekrefte at anslaget på fartstid for statsråden er korrekt.

Det er viktig at vi nå klarer å være med på denne utviklingen også her i Norge. Det er mange direktiver som ligger der, og som vi venter på. De jeg kommer på, og nå er jo også klimaministeren her, er både fornybardirektivet, energiøkonomiseringsdirektivet, bygningsdirektivet, Klar for 55pakken fra EU og også REPowerEU. Alt dette skal på plass, og vi trenger å få det på plass også i Norge. Da blir mitt spørsmål til statsråden: Er statsråden enig i at det nå er avgjørende viktig for norsk næringsliv at vi får raske vedtak for å få disse direktivene på plass, og kan vi forvente det? [19:34:03]: Takk for spørsmålet. Det er helt riktig som representanten sier, at det er en rivende regelverksutvikling i Europa. Det skjer en rivende utvikling i USA og blant våre viktige handelspartnere. Det skjer også nå en rivende utvikling i Norge, det skal vi være veldig glade for. Vår tilknytning til EU er basert på EØSavtalen, de fire frihetene og adgangen til det indre marked, og så gjør vi våre egne vurderinger av EØS-relevansen for de rettsaktene som kommer fra EU. Flere av rettsaktene som nå er mest relevante for det grønne skiftet, er fortsatt under utvikling i EU. Innenfor mitt felt gjelder det bl.a. akten som går på industripolitikk, Net Zero Industry Act, og Critical Raw Materials Act. Der er Norge aktive og på i Brussel, bl.a. i regelverksutviklingen, for å være med konstruktivt og proaktivt. Vi skal selvfølgelig også gjøre vurderinger så raskt som mulig når dette er ferdig, om hvordan og eventuelt på hvilken måte det da skal implementeres i norsk lovgivning. Nå går det så fort, og dette er et regelverk for at vi skal nå målene i 2030. Hvis vi da gjør som vanlig, kommer det først et direktiv, så vurderer vi om det er EØS-relevant, så vurderer vi etterpå om det skal gjøres tilpasninger, og så kommer fem eller sju år etter at man har fått det gjennom i EU. Det går ganske enkelt for lang tid. Norsk næringsliv vil ikke få vært med på den utviklingen som skjer i Europa, og vi vil ikke ha virkemidlene for å nå målene som vi er en del Fra Venstres side er det en bekymring at statsråden sitter i en regjering sammen med et parti, Senterpartiet, som er imot hele EØS-avtalen.

viktig spørsmål, og det er implementeringen av EUs karbontoll, altså CBAM, som det også er uavklart om vi skal være en del av. Norsk næringsliv vil vi skal være en del av det. Da blir mitt spørsmål igjen: Kan vi forvente raskere saksbehandling enn slik det har vært tidligere? Nå over- tok denne regjeringen en lang rekke saker og et stort etterslep av EU-saker, og det viser også at dette er et komplisert arbeid. Jeg er enig i det representanten sier, at det er viktig at vi i Norge jobber hurtig, men det er også viktig at vi i Norge ivaretar norske interesser og gjør selvstendige vurderinger av hva som er relevant politikk for Norge. Så er det ikke sånn at vi i påvente av at EU skal ferdigstille sine rettsakter, eller i påvente av at vi skal vurdere EØS-relevansen, ikke gjør noen ting. Ta f.eks. mineralfeltet, der Critical Raw Materials Act fra EU har mye positivt hva gjelder raskere saksbehandling. Parallelt med det, og delvis før det, har denne regjeringen innført systemer for One Stop Shop, som gjør at prosjekter skal kunne henvende seg ett sted og få en samlet saksbehandling,

(A) [19:37:37]: De siste årene har med all tydelighet vist oss at det viktigste i politikken er det viktigste i livet vårt: trygghet trygghet for oss selv og våre nærmeste, trygghet for alle som sliter med økonomien, trygghet for dem som trenger velferdsstaten, og trygghet for landet vårt i urolige tider. Dette har vært, er og vil være Arbeiderpartiets historiske oppgave i norsk politikk, fra kriseforliket i 1935 til NATO-medlemskap og utbygging av velferdsstaten etter andre verdenskrig, og til trygg styring i urolig farvann i nåtid. i nåtid. Nå er tryggheten under press. Stadig flere familier sliter med hverdagsøkonomien. Renteutgiftene har gått i taket, matvareprisene stiger, folk med helt vanlige inntekter sliter med å betale regningene. Utryggheten når også dem som venter på å få en fastlege, den merkes i sykehusene som sliter med ettervirkningene av pandemi og prisvekst, og i eldreomsorgen som må bygges ut når vi blir flere eldre. Vi kjenner også på utrygghet når klimaendringene blir synlige, også her hjemme, når det kommer stadige meldinger om historiske temperaturrekorder. Som et lite land i en urolig verden kjenner vi også på utrygghet når det er krig på vårt eget kontinent, utløst på brutalt vis av vårt eget naboland Russland. I denne utrygghetens tid trenger vi politiske løsninger, og Arbeiderpartiets historiske oppgave med å skape trygghet for folk i Norge er viktigere enn noen gang før. Derfor har vi de to siste årene, sammen med Senterpartiet, endret politikken fra Høyres skattekutt til dem med mest fra før og kutt til dem med minst. Nå tas det kraftfulle grep som omfordeler gjennom skattesystemet og gjennom velferden – gjennom en historisk satsing på fastlegeordningen, som var i krise etter åtte år med helseminister fra Høyre, gjennom styrking av budsjettene til kommuner og sykehus, gjennom tilskudd til heldøgnsomsorgsplasser og gjennom tiltak som går rett inn i lommeboka til folk: økt minstepensjon, som for øvrig Høyre var imot – gratis SFO – Høyre var imot det også – billigere barnehage – Høyre er imot – gratis ferje – av en eller annen grunn er Høyre imot det også Dette er alle tiltak som øker tryggheten i urolige tider, en jobb som fortsetter med uforminsket styrke med statsbudsjettet for 2024, som legges fram på fredag. Der kommer også regjeringens andre grønne bok, en systematisk måte å forplikte oss selv til å nå våre klimamål på. Det er kort tid til 2030, men klarer ikke verden å løse klimakrisen, er konsekvensene enorme, også for vår egen trygghet. trygghet. Forutsetningen for at vi skal kunne utjevne forskjellene og øke tryggheten til folk i Norge, er at landet vårt er trygt. Derfor må vi prioritere Forsvaret tyngre i årene som kommer, og i budsjettet for neste år er styrking av Forsvaret en av de viktigste satsingene. Et sterkt forsvar er på mange måter forsikringspremien vår. Denne forsikringspremien har vært lav lenge, nesten hele min levetid. Nå øker den kraftig. Det går på bekostning av andre satsinger, men tryggheten kommer ikke av seg selv. Tryggheten kommer gjennom trygg økonomisk styring, gjennom en rettferdig og omfordelende velferdsstat og gjennom styrking av forsvaret vårt. Ved oppstarten av denne politiske høsten er dette vakre ordet, «trygghet», en av overskriftene på Arbeiderpartiets arbeid i storting og regjering.

Handlingsrommet i økonomien blir mindre, klimakrisen må løses, vi må få fornybarproduksjonen opp, sånn at vi kan få utslippene ned, vi blir flere eldre, samtidig som det er færre yrkesaktive bak hver pensjonist, og arbeidslivet skriker etter kompetent arbeidskraft, samtidig som altfor mange står utenfor arbeid og utdanning. Det som er fint med det, er at disse store oppgavene kan løses, men det krever faktisk at man tar ansvar for å løse dem. For Høyre er det viktig at vi skaper et samfunn som er minst like godt for våre barn og barnebarn som det har vært for oss. Fram til nå har det jevnt over blitt bedre generasjon for generasjon. Mange av oss har hatt gleden av å få lov til å leve fra starten av 1990-tallet til nå, en periode som har vært preget av stor vekst og utvikling både for Norge og for enkeltmennesker. Nå er vi inne i en periode hvor flere opplever at det blir trangere, den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer spent, og migrasjonen i verden øker. Den veksten og de demokratiske framskrittene vi har sett de siste 30 årene, er kanskje ikke lenger like selvsagte som de har vært fram til nå. Når vi står i store oppgaver, som vi gjør nå, må vi også sørge for at vi setter inn tiltak som gjør det bedre på lang sikt. Langsiktige utfordringer krever langsiktige tiltak, og vi må sørge for at det ikke bare er generasjonene som kommer etter oss, som plukker opp regningen. Da er det også feil at regjeringen bruker tid og penger på revers og kortsiktige tiltak. Høyre vil ta ansvar for at vi skaper et samfunn som er bedre i morgen enn det er i dag.

når renten går opp. Når regjeringen ikke tar ansvar for prioriteringene, er det altså enkeltmennesker som må gjøre det. Derfor må vi også investere mer i det vi skal leve av i framtiden, det som handler om at alle barn må lære seg å lese, skrive og regne skikkelig, at vi forsker mer, sånn at vi får skapt nye, lønnsomme og bærekraftige arbeidsplasser, og at vi gjør det lettere for næringslivet å trygge arbeidsplassene, ikke vanskeligere, gjennom å øke skattene dramatisk over natten. Derfor har vi også foreslått en rekke tiltak for å få kraftproduksjonen i Norge opp. Får vi produksjonen av ny fornybar kraft opp, kan vi også få klimagassutslippene og strømprisene ned. i denne stortingsperioden, i denne regjeringsperioden, og i løpet av de to årene som har gått, har vi sett en regjering som ikke tar ansvar for å løse de store utfordringene og de store oppgavene for framtiden. Det vi ser, er at de lar unge i etableringsfasen plukke opp regningen når renten øker. Vi ser det når de er mer opptatt av å lage flere kommuner og fylkeskommuner enn å løse de store oppgavene. Faktisk fremmer også en regjering som sier at den er veldig opptatt av lokaldemokratiet, lovforslag om at vi i denne salen eller regjeringen skal kunne overkjøre kommuner som selv ikke ønsker en folkeavstemning. Vi ser det også når man over natten innfører skatter og avgifter som truer arbeidsplasser, framfor å legge til rette for nye. I motsetning til regjeringen vil Høyre ta ansvar for at de store oppgavene vi har foran oss, blir tatt tak i og blir løst. Da holder det ikke med kortsiktige tiltak, vi er nødt til å sørge for at vi kommer bedre ut av denne krisen enn det var da vi gikk inn i den, og vi er nødt til å investere i framtiden gjennom forskning og innovasjon for å trygge jobbene og bidra til økt verdiskaping i Norge også i framtiden.

[19:46:19]: Et samfunn med små forskjeller, høy tillit og sterke fellesskap har alltid vært målet for Arbeiderpartiet. I helsepolitikken handler det om å ta politiske valg som sikrer at man får hjelp når man trenger det, uavhengig av pengeboken eller hvor man bor. De store utfordringene og oppgavene løser vi aller best i fellesskap. Det skal være trygt og godt å bli gammel i Norge. Når det blir flere eldre, må vi tenke nytt om eldrepolitikken.

Vårt mål er å gjøre det bedre å bli og være eldre i Norge. Vi skal bygge gode og aldersvennlige lokalsam funn, sånn at alle kan leve et godt liv fylt med mening, og vi skal ta tak i ensomheten, som er en utfordring for mange. for mange. Vi trenger boliger bygd til ulike behov. Alle skal kunne bo trygt hjemme så lenge som mulig. Derfor har vi foreslått et eget eldreboligprogram, gjennom Husbanken, som skal bidra til det. vi må også bygge flere heldøgns omsorgsplasser, sånn at de med behov for det får plass når de trenger det. Derfor kommer det penger til 1 500 nye heldøgns omsorgsplasser i dette budsjettet. Samtidig må vi styrke demensomsorgen, ta vare på de pårørende på en enda bedre måte og inkludere frivilligheten. Skal vi få gitt alle den omsorgen og helsehjelpen som trengs, er vi avhengig av fagfolkene. Vi vet at det er tungt for mange at det mangler kollegaer å dele arbeid og ansvar med. Det skal være fint og meningsfylt å jobbe i vår felles helsetjeneste. Da må vi få grunnbemanningen opp, sikre hele, faste stillinger, utdanne fagfolk i by og i bygd, sørge for en god deling av oppgavene og bidra til påfyll av kompetanse. For mange unge strever med psykiske helseutfordringer. Det meldes i økende grad om bekymringer, stress og press som leder til bl.a. søvnløshet, angst og nedstemthet. For mange kan det være starten på mer langvarige og alvorlige utfordringer. Andelen barn og unge som blir diagnostisert med en psykisk lidelse, har økt de siste ti årene. Særlig bekymringsfull er utviklingen for jenter og unge kvinner. Det er dramatisk for dem det gjelder, for deres foreldre og for hele samfunnet. Jeg ser fram til at vi nå skal behandle en forpliktende opptrappingsplan for psykisk helse. Det er starten på et taktskifte for psykisk helse i Norge. Noe av det aller viktigste for Arbeiderpartiet er å sikre at alle får riktig hjelp på rett sted, når de trenger det. Vi vil sikre at alle skal ha tilgang på et lavterskeltilbud av høy kvalitet, uavhengig av hvor de bor, som gir dem hjelp uten henvisning, og at spesialisthelsetjenesten har kapasitet når plager blir til lidelser og behandling blir nødvendig. Helse-Norge har mange oppgaver å løse, ikke minst etter en tid med pandemi, prisstigning og mangel på fagfolk. Vi må fortsette jobben med å sikre fastlege til alle, rekruttere, utdanne og beholde den viktigste ressursen av alle, nemlig helsepersonellet. Vi må gjøre noe med kapasitetsutfordringene på sykehusene og det økende behovet for et bedre psykisk helsetilbud. Den forrige regjeringens, høyreregjeringens, favorittløsning, privatisering, har ikke løst et eneste av disse problemene, snarere tvert imot. Da er det ganske spesielt å sitte i denne salen

ha mer tillit til og dialog med fagfolkene. Vi må evne å tenke nytt, stille spørsmål ved om alt vi har gjort før, er riktig å gjøre framover. Så må tanken om at mer marked og logo, oppstykking av tjenesten og privatisering skal løse det, legges bort. Det er totalt feil medisin, for framover er det personell, ikke penger som avgjør hva slags tjenester og hjelp vi er i stand til å gi. Vi vet at vi har store oppgaver å løse om vi skal sikre helsetjenesten for dagens og framtidens pasienter.

Når man hø- rer på regjeringen i denne trontaledebatten, skulle man tro at alt går på skinner. Det er bare et problem: Folk opplever det ikke sånn. Høyre ble største parti i valget vi har lagt bak oss. I Innlandet ble flere kommuner politisk malt blå for første gang noensinne. I det verdiskapende Vestlandet ønsker man mer Høyre-politikk, og høyrebølgen var særlig sterk i mitt eget fylke, Det nedslående resultatet for regjeringspartiene skyldtes bl.a. regjeringens politikk. Den påstanden er ikke min, den kommer fra lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som møtte velgerne i valgkampen. Det er tydelig at regjeringen ikke vil ta innover seg det entydige signalet fra velgerne, fra folket i dette landet. I en økonomisk krevende tid har regjeringen valgt å angripe Høyre for en politikk hvor folk skal sitte igjen med mer av det de tjener. Skattebombene fra regjeringen kommer tett: økt straffeskatt på norsk eierskap, som formuesskatten på arbeidende kapital faktisk er, økt arbeidsgiveravgift, som rammer familiebedrifter, reiseliv og gründere, og det er skattebomber på kraftsektoren, som går ut over industri og kraftkommuner. Det er feil politikk, og det er ikke rart at folk reagerer og ønsker en ny kurs. kurs. Det er også et større bilde. Den krevende økonomiske situasjon skyldes også forhold utenfor våre grenser og utenfor regjeringens kontroll. Men av det man kan gjøre noe med, gjøres det dessverre noen store strategiske feilgrep. I en tid hvor strømprisene stiger til værs, industrien mangler kraft og vi trenger mer fornybart for å nå klimamålene, setter regjeringen en stopper for hele kraftsektoren.

Investorer ser seg nå rundt etter andre land de kan investere i, hvor det er stabile politiske rammevilkår. Det skal satses på havvind, sies det – bare ikke i Nord-Norge. For utlysningsrunden i 2025 inkluderes ikke ett eneste felt nord for Stad. Det gir en enorm konkurranseulempe for halve landet og er rett og slett uakseptabelt. Statsministeren skryter av alle de europeiske statslederne han har snakket med, som priser seg lykkelige over norske gassleveranser. Støre sier neppe til dem at han har latt seg presse av Sosialistisk Venstreparti til å ikke lete etter gass i nye områder i Barentshavet i hele regjeringsperioden. Europa har respondert kraftigere og stått mer sammen enn noen gang i møte med energikrisen og Putins brutale og uprovoserte angrep på Ukraina. De største lovpakkene i Europas historie rulles nå ut i EU for å gjøre oss uavhengig av russisk gass, kinesiske mineraler og for å lede an i konkurransen med de andre stormaktene i den nye grønne økonomien – ja, unntatt ett land, unntatt Norge. Senterpartiet og Arbeiderpartiet står i en dyp spagat i Europa-politikken, så dyp at buksene revner. EUs karbontoll baner vei for dyptpløyende og varige endringer i verdens handelssystem, til fordel for grønnere industri av den typen som Norge er ledende på. LO og NHO sier at vi må slutte oss til dette systemet, men i regjeringen diskuterer Vedum og Støre på kammerset og finner ikke ut av det. Dessverre er dette bare ett av mange eksempler. er det selvfølgelig bra at regjeringen selv i alle fall er fornøyd med egen innsats, men det er ikke folk og velgere. Norge taper posisjon internasjonalt på strategiske feilgrep i en krevende og farligere verden. For Høyres del er vi klare til å ta ansvar. Oppgavene er store, men de kan løses med en annen politikk.

Difor er det viktig at me hegnar om demokratiet vårt, rettsstaten og velferdssamfunnet. Det handlar om både vår ytre og vår indre tryggleik. Me lever i ei uroleg tid – ei uroleg og omskifteleg tid på fleire område. Det er storkrig i Europa. Vårt naboland Sverige opplever ei valdsbølgje utan sidestykke. Klimaendringane er ikkje noko som kjem i framtida – dei er ein realitet. I år har to viktige kommisjonar levert sine rapportar: totalberedskapskommisjonen og forsvarskommisjonen. For Arbeidarpartiet vert oppfølginga av desse to kommisjonsrapportane heilt vesentleg for å byggje den beredskapen som må til for å vareta den grunnleggjande tryggleiken me forventar at staten sørgjer for.

energi. Det er likevel sånn at me i vårt land er i ein situasjon der me lever i fred. Då er det politiet som i det alt vesentlege har ansvaret for å handtere det som måtte kome av truslar og hendingar. Sånn er det i fredstid. Politiet er vår viktigaste beredskapsressurs. Difor vert fortsett satsing på politiet viktig i tida framover. Det gjeld både politiet som operativ beredskapsorganisasjon – eller den spisse enden, som nokre seier og politiets evne til å førebyggje, etterforske og påtale straffbare forhold. Difor vil me i det vidare fokusere på gjengkriminalitet, etterforskingsløft og kamp mot vald i nære relasjonar, som er viktige saker for Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Kommunane er ein annan grunnstein i norsk beredskap. Det fekk me bl.a. grundig dokumentert gjennom pandemien og no sist sommar under ekstremvêret «Hans». Eit betydeleg kommunalt område er ansvaret for brann- og redningstenesta. Før sommaren la utvalet som har hatt ein heilskapleg gjennomgang av brann- og redningstenesta, fram sin rapport. Denne rapporten vil leggje grunnlag for ei melding til Stortinget. Rapporten reiser spørsmål og problemstillingar som må finne si avklaring. Klargjering av ansvar og oppgåvefordeling vil vere viktig for både kommunane og statleg sektor, samtidig som nye utdanningskrav, som allereie er innførte, vil heve nivået ytterlegare på brann- og redningstenesta.

Dette er ein stor ressurs for det norske samfunnet, og det er godt beskrive av totalberedskapskommisjonen. For Arbeidarpartiet vil det framleis vere viktig å stimulere til at frivillig innsats er ein viktig del av den norske totalberedskapen. Me får mykje beredskap med høg kvalitet og kompetanse frå frivillig sektor. For Arbeidarpartiet og Senterpartiet vil kriminalomsorga framleis vere eit fokusområde. Rapportar frå Riksrevisjonen og frå Sivilombodet er veldig tydelege. Her trengst det vidare satsing. I tillegg har Rambøll nyleg lagt fram ein rapport om kartlegging av psykiske belastningsreaksjonar i kriminalomsorga. Rapporten gjev grunn til uro og må følgjast opp.

Eg innleidde med at me lever i ei uroleg tid. Ho er ikkje berre uroleg, men også vanskeleg for mange. Regjeringa svarer på dette og styrkjer velferdsstaten i denne vanskelege tida. styrkjer viktige velferdsordningar og sørgjer for meir omfordeling. Me tryggjar og gjer befolkninga meir robust samtidig som me no går i gang med framleis å styrkje vår beredskapsevne og forsvarsevne. Som sagt: Det handlar om demokratiet, rettsstaten og velferdssamfunnet. Stensland (H) [20:01:30]: Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året. Etter å ha hørt årets trontale er det åpenbart at domstolene, kriminalomsorgen og politiet ikke er å anse som en del av regjeringens hovedprioritet. Alt som nevnes i talen, er: «Det er nødvendig å styrke nasjonal sikkerhet og beredskap. Regjeringen vil følge opp totalberedskapskommisjonen og forsvarskommisjonen.» Det er ikke vanskelig å stille seg bak det. Det ville vært oppsiktsvekkende om ikke de to kommisjonenes viktige arbeid blir fulgt opp, og det er et arbeid vi vil bidra konstruktivt til og allerede har invitert oss selv med på. Det er i grunnen slående hvordan regjeringen her totalt overser den krevende situasjonen vi ser innen justisfeltet. Vi får stadig saker som viser at det innen alle deler av sektoren er krevende forhold. Kriminalitetsbildet drar seg til. Det er en kraftig økning i ungdoms- og gjengkriminaliteten. Politiet rapporterer selv om nedgang i antall politiansatte i distriktene. Senest i dag forteller flere politimestere til TV 2 om en situasjon de selv ser mørkt på. Flere hundre politistillinger nedbemannes. «Vi kommer til å bruke lengre tid på saker, være mindre til stede og bruke lengre tid før vi kommer», sier en politileder til TV 2 i dag. NRK melder at Sør-Vest politidistrikts Spiderweb-gruppe, som arbeider målrettet mot nettovergrep, blir lagt ned. Dette begrunnes i ressurssituasjonen. I Øst politidistrikt hører vi at enhet mot gjengkriminalitet ribbes for ressurser, og i Vest politidistrikt legges enheten for gjengangerkriminelle ned. Ja, det er stort sett negative nyheter for politiet for tiden. Og hvordan svarer regjeringen? Jo, de fortsetter å reversere politireformen med opprettelse av flere politikontorer svært få har bedt om – en naiv tro på at flere kontoransatte på dagtid gir bedre politiberedskap,

I en annen sak ble departementet advart mot å bryte loven i sin iver etter å overstyre Økokrims råd om etablering av ny bedragerienhet. Denne etableringen er, ifølge justisministeren selv, estimert til å øke etableringskostnadene med om lag 15 mill. kr, de årlige leiekostnadene med om lag 1,5–2 mill. kr, og tiden for etablering blir utsatt med minst ett år. Etter at Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen trosset politifaglige råd og ga Gjøvik Økokrims nye bedragerienhet, sa Rita Ottervik: «Senterpartiet kan få seire for meg, men det er helt feil i denne saken. Arbeidet som skal gjøres mot økonomisk kriminalitet er viktig for hele landet og antallet arbeidsplasser er ikke stort, men det er viktig at det legges et sted med riktig kompetanse.» Jeg sier meg helt enig med Arbeiderparti-veteranen i denne saken. Midt oppi dette kan vi glede oss over at det i trontalen ikke kom noe frempek om reversering av domstolene, selv om jeg frykter at gleden blir kortvarig. Også her er historien den samme: Regjering henger fast i fortiden og nekter å ta innover seg at verden er i endring, og at justisfeltet må endre seg med den. For Høyre er det et viktig mål at alle landets innbyggere skal være trygge, uavhengig av hvor de kommer fra og hvor de bor. Når samfunnet og kriminalitetsbildet endrer seg, må også politiet endre seg. En stadig større andel av kriminaliteten skjer på digitale flater. Det gjelder særlig seksuelle overgrep og økonomisk kriminalitet. Antallet bedragerier og svindelsaker går opp. Det truer tilliten i samfunnet. I byene ser vi en skremmende trend med økning i volds- og vinningskriminaliteten blant unge helt ned i 12-årsalderen. Det er gjerne ungdommer som står i fare for å bli rekruttert til gjengmiljøer. Situasjonen i Norge er heldigvis ikke i nærheten av det Sverige nå opplever. Det skyldes mange forhold, bl.a. at vi har ført en restriktiv innvandringspolitikk, lyktes bedre med integrering og satset på politiet. Samtidig ser vi tendenser til forverring i Norge. Det må vi ta på det største alvor. Det kriminelle nettverket Foxtrot har vært aktivt i 11 av 12 politidistrikt i Norge. For å løse disse utfordringene er det helt grunnleggende at vi har nok politifolk i hele landet. Det var grunnen til at Høyre i regjering satte mål om to politifolk per 1 000 innbyggere, noe som ble nådd i 2020. Dessverre ser ikke regjeringen ut til å forstå betydningen av nok politifolk for å forebygge, etterforske og utføre samfunnskritiske beredskapsoppgaver. I løpet av de siste to årene har det blitt 382 færre politifolk i distriktene. Fortsetter utviklingen slik, er vi under to per 1 000 allerede over nyttår. Det er en dramatisk svekkelse av politiberedskapen i Norge.

[20:06:40]: Dette skulle være stor- tingsperioden hvor en rød-grønn regjering skulle få bukt med familiefattigdommen og sørge for at alle barn fikk en god oppvekst. SV har i opposisjon på Stortinget flyttet på historisk mye penger fra de rikeste til dem som har minst, men utfordringene står i kø i en tid hvor alt har blitt dyrere og stadig flere står i matkø. Sivilsamfunnet med de humanitære organisasjonene gjør en heltemodig innsats, men de roper også et høyt varsko om utviklingen, og at midlene ikke strekker til. Denne uken gikk fem helseorganisasjoner ut og krevde 250 mill. kr i en barnepakke for å bedre barns oppvekstsvilkår. De peker på fysisk aktivitet, skolemat og frivillighet. Helseorganisasjonenes krav til regjeringen er gode, men det er langt fra nok. Når anslagsvis 164 000 husholdninger sliter med å forsørge barna sine, viser det at velferdsstatens sikkerhetsnett er for svakt og har for mange hull. De offentlige ytelsene holder ikke tritt med dyrtidens utgiftsøkninger, det er behov for kraftfulle grep. Barna i disse familiene har bare én oppvekst. Deres helse, mulighet for en god oppvekst, læring og lek, og for å få en bedre framtid avgjøres nå. nå. Vi må ikke bare lappe hullene i sikkerhetsnettet så ingen faller utenfor; vi må sørge for å gjøre det om til en trampoline som barna kan ta sats på, og hoppe til en bedre sosioøkonomisk plattform. Gratis skolemat er innført i flere kommuner og fylker hvor SV har vært med å styre, og vi ser at det virker. Nå er mange bekymret for at skolemat blir en salderingspost i kommuner hvor høyresiden har overtatt makten. Fysisk aktivitet i skolen er uten tvil bra for barn – barn som får mat og aktivitet trives bedre og lærer bedre, og de får sannsynligvis bedre helse. Alle barn skal ha muligheten til å delta på en fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Da må vi satse på tiltak som treffer bredt. Idretten må få midler til å bekjempe økonomi som barriere i alle idrettskretser, kommunene må ha økonomi til fritidsklubber og billigere kulturskole, vi må satse mer på folkebibliotekene som gratis åpne møteplasser, og vi må støtte opp om barne- og ungdomsfrivilligheten. Disse gode tiltakene gjør ikke familiene mindre fattige, men de sørger for at barna får bedre næring og opplever læring, aktivitet og fellesskap. Helseorganisasjonene peker med rette på at det viktigste nå er å øke barnetrygden og familienes stønader SV har i forhandlinger med regjeringen etter valget i 2021 bl.a. sørget for at barnetrygden ikke skal regnes som inntekt ved beregning av sosialstønad. Det gir mer i lommeboken til de barnefamiliene som har minst. Vi klarte i 2023-budsjettet for første gang på mange år å prisjustere barnetrygden, og vi fikk til en betydelig økning i barnetrygd for enslige forsørgere. I revidert budsjett i år økte vi sosialhjelpssatsene med 10 pst. Vi er godt i gang med en SFO-reform, hvor alle barn på 1. og 2. trinn fra i høst får gratis halvdagsplass i SFO, og hvor målet er gratis SFO for alle barn, så alle barn får være med på leken. I Oslo og Stavanger, hvor SV har vært med på å innføre gratis SFO og AKS, ser vi at deltakelsen har økt betydelig. I tillegg har vi sørget for mer penger til LNU for å styrke barne- og ungdomsfrivilligheten og til BUA for å sørge for fritidsutstyr til alle som ikke kan kjøpe det. Regjeringen har varslet et stramt budsjett, og sentralbanken varsler renteøkning. Stadig flere familier som før klarte seg greit, sliter nå med å betale. For mange er det ikke lenger nok med helt vanlige inntekter. SV jobber målrettet for å gi mer kjøpekraft til dem med svakest økonomi, men det koster milliarder, ikke millioner. Alle organisasjoner som jobber med fattigdomsproblematikk, ser det, og vi ser det. Det er krise i en dyrtid som spiser opp det meste av inntektsøkningen til familiene. Vi trenger nå et nivå på ytelser som sørger for at folk kan leve, ikke bare overleve. Det er helt avgjørende for de barna som vokser opp i fattige familier i dag, og det er helt avgjørende for deres framtid, for at de skal kunne vokse opp med god næring, lek og læring. Det er helt avgjørende for at barna ikke skal falle gjennom hullene i et for svakt sikkerhetsnett, men skal kunne ta sats på trampolinen og hoppe inn i en bedre sosial og økonomisk tryggere hverdag.

[20:11:43]: Et av kjenneteg- nene ved det norske demokratiet er tillit – tilliten vi har til hverandre, tilliten til institusjonene og ikke minst tilliten vi har til dem som styrer på vegne av fellesskapet. Denne tilliten gjør at flere tar del i demokratiet vårt. Tillit gjør samfunnet vårt mer produktivt, åpent og tolerant. Tillit er det som gjør Norge til Norge. Samtidig er det naivt å tro at tillit er en selvfølge og noe som kommer av seg selv. Vi vet at valgdeltakelsen har stått på stedet hvil eller gått ned i Norge ved de siste valgene. Det gir grunn til bekymring. For å øke valgdeltakelsen, for å øke samfunnsengasjementet og for å få flere til å ta del i de demokratiske prosessene er tillit en avgjørende faktor, for vi lever i dag i en verden preget av mistillit. I USA og Europa ser vi hvordan tilliten til institusjonene og demokratiet svekkes. Fellesskap har blitt til polarisering, «vi» har blitt til «oss» og «dem». Selv om dette nok kan virke fjernt for mange i Norge, er det realiteten hos mange av våre nærmeste allierte og handelspartnere. Vi må derfor aldri ta vårt tillitsbaserte samfunn for gitt. Men la meg være klar: Vi har også utfordringer i Norge. De siste årene har vi hatt flere saker som setter tilliten til oss som styrer på vegne av fellesskapet, under press. Saker om reiseregninger, pendlerboliger og habilitet bidrar til en tillitsforvitring i samfunnet. I høst skal kontroll- og konstitusjonskomiteen behandle habilitetssakene, som har vært mye omtalt, og som berører både nåværende og forrige regjering. Vi i Arbeiderpartiet har vært tydelige. Vi skal ha full åpenhet, vi skal stille alle de spørsmålene som er nødvendig for å belyse sakene på en måte som fremmer tillit. Men selv om håndteringen av habilitetssakene blir viktig for tilliten folk har til politikere, er det ikke først og fremst i kontrollhøringer tillit skapes. Tillit skaper vi gjennom politikken vi fører, en politikk som folk forstår, en politikk som reduserer forskjeller og gir muligheter til folk. til folk. Det er flere ting som virker inn på folks tillit. Vi ser at tilliten til samfunnet er lavere blant dem som står utenfor arbeidslivet. Derfor er det viktig at vi jobber for at alle skal ha en jobb å gå til. Med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering har vi Europas laveste arbeidsledighet, og 130 000 flere har kommet seg ut i jobb. Vi også gjort arbeidslivet tryggere, gjennom å stramme inn på bruk av innleie, fjerne den generelle adgangen til midlertidighet i arbeidsmiljøloven og stille krav om norsk lønn i norsk farvann. Tilliten er også lavere blant den yngre delen av befolkningen. Mange unge kjenner i dag på utenforskap. Da er det viktig at vi i Arbeiderpartiet har innført en ungdomsgaranti, som gjør at flere unge kommer seg ut i arbeid eller utdanning. Mange unge sliter også psykisk, særlig etter en pandemi som la store begrensinger på deres frihet og muligheter. Derfor ønsker Arbeiderpartiet en opptrappingsplan for psykisk helse. Det er en viktig prioritering for denne regjeringen å styrke det psykiske helsetilbudet for dem som har behov for hjelp, og sørge for tjenester der folk bor. folk bor. Tilliten er lavere blant dem med svakere økonomi. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kuttet drastisk i prisene på barnehage og SFO, noe som gjør at mange barnefamilier sparer titusenvis av kroner årlig. Vi har økt barnetrygden, hevet minstepensjonen og hevet minstesatsen til uføre, og vi har kuttet i skattene for vanlige folk. Arbeiderpartiet og Senterpartiet fører en politikk som får ned forskjellene, som skaper muligheter til flere, og som med det også bygger tillit.

som kommer. Jeg kjenner meg trygg på at vi kan lykkes, men det forutsetter nå at vi prioriterer, at vi bygger fellesskap og tillit. På den måten gjør vi oss ikke bare bedre rustet til å møte framtiden, men vi gjør også demokratiet vårt sterkere. Per

men for mange andre har dette vært en helt vanlig arbeidsdag. Bonden har tatt fjøsstellet, verftsarbeideren har tatt skiftet, og sykepleieren har tatt runden i hjemmesykepleien. Norge er et av verdens beste land å bo i. Grunnen er at vi har sørget for at folk har en jobb å gå til, at folk som har en jobb å gå til, skal kunne leve av den jobben, at de har trygghet for at hvis ungene trenger å gå på skole, skal de få lov til det, at hvis du blir syk, skal du få komme på sykehus, og at noen stiller opp for deg hvis du skulle miste jobben. jobben. Det er kjernen i Arbeiderpartiets og Senterpartiets politikk, og det er også kjernen i næringspolitikken. Jeg registrerer at Høyre og Fremskrittspartiet forsøker å kritisere Arbeiderpartiets og Senterpartiets næringspolitikk i debatten. Aftenpostens kommentator Kjetil B. Alstadheim skrev en gang at Høyres kritikk av regjeringen kunne oppsummeres i følgende setning: De tar Norge i feil retning, og det går så altfor sakte. Vel, Høyre er seg selv lik, men Høyre tar ikke bare feil, Høyre tar dobbelt feil. For det går i rett retning, og tempoet er skyhøyt. styrte i åtte år. I den perioden sank eksporten ut av Norge jevnt og trutt helt til 2020, da Norge, for første gang på flere tiår, endte med en negativ handelsbalanse, selv om vi regner inn nesten 400 mrd. kr i olje- og gassinntekter. Det var arven etter Erna i næringspolitikken. Det var derfor Arbeiderpartiet og Senterpartiet sa at vi ville øke fastlandseksporten med 50 pst. til 2030. Det var derfor næringsminister Vestre lanserte reformen Hele Norge eksporterer, og det var derfor fem ulike næringer så langt ble plukket ut til nasjonale eksportsatsinger. Nå er også situasjonen en helt annen i handelsbalansen. Én ting er at olje- og gassinntektene har økt, men også fastlandseksporten har økt, med over 25 pst. på to år. I fjor lanserte Vestre et veikart for et grønt industriløft, med hele 60 mrd. kr avsatt i stortingsperioden og 100 konkrete tiltak. 96 av de tiltakene er allerede igangsatt eller kvittert ut, og nå er nettopp et grønt industriløft 2.0 lansert, med nye 15 mrd. kr avsatt og nesten 50 nye tiltak. Forskjellen er dramatisk i retning og tempo fra forrige regjering – heldigvis. Det har vært helt nødvendig. Einar Gerhardsen sa at det er resultatene som teller i politikken, resultatene i næringspolitikken taler for seg: over 25 pst. økning i fastlandseksporten, investeringsrekord i næringslivet, over 100 000 flere i jobb bare i offentlig sektor,

Tenk hvor mye det betyr å ha en jobb å kunne gå til. Det finnes ikke mye i et liv som er viktigere. Vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet jobber hver dag for at Norge fortsatt skal være et av verdens beste land å bo i, også når ungene våre har blitt voksne. Målet vårt er at når de som kommer etter oss her på Stortinget, har trontaledebatt, vil det også være en høytidelig dag på Stortinget, men samtidig en helt vanlig dag i landet, der bonden har tatt fjøsstellet, verftsarbeideren har startet skiftet, og sykepleieren er på runden i hjemmesykepleien. Vårt mål er et samfunn der våre barn og våre barnebarn skal ha en jobb, der alle skal kunne leve godt av jobben sin, og der alle vet at samfunnet stiller opp for dem når det trengs. Nils Kristen Sandtrøen

(A) [20:21:43]: Jeg lyttet med interesse til innlegget fra representanten Erna Solberg. Der var det lite politikk, men mye kritikk. Hun hevdet bl.a. at Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen ikke gjør nok for framtiden, at det var for lite for unge i etableringsfasen, og at vår regjering ikke har tydelige nok prioriteringer innenfor offentlig sektor. La oss da gå gjennom disse påstandene opp mot det som er en av de store satsingene i dette statsbudsjettet, nemlig å sørge for at alle småbarnsfamilier har mulighet og råd til å la alle sine unger gå i barnehagen. Det handler i høyeste grad om framtid. Det er absolutt et tiltak for folk som akkurat har vært i etableringsfasen, det er en så tydelig prioritering at vår regjering vil bruke 3 mrd. kr i året i statsbudsjettene framover for å sørge for nettopp dette. 20 000 kr årlig vil en småbarnsfamilie kunne spare på denne tydelige prioriteringen. Velferdsstaten på sitt beste, sier forsker Christian Poppe, som har studert de følgene som dyrtiden nå får for småbarnsfamilier. Han begrunner det med at dette er et treffsikkert virkemiddel i en målgruppe som nå har det tøft, og han understreker at det ikke bare gjelder de familiene som har lav inntekt. Det handler om hele småbarnsfamiliesegmentet vi har i Norge, fordi mange også har høy gjeld, og han understreker at det er sosialt utjevnende for alle ungene våre i tillegg. Det er mange barnefamilier som gir uttrykk for at de har dårlig råd, sier lederen ved Ilabekken barnehager i Trondheim og forteller at det er en del av foreldrene som oppgir til henne at de nå sliter med å betale regningene.

Det handler nettopp om å takle noen av de største utfordringene vi står i: dyrtid, men også optimisme for framtiden. Derfor tar vi et tydelig standpunkt til fordel for barnehager der Høyre er mer ulne i sitt syn på den integreringshemmende kontantstøtten.

Det er som kjent slik at vi mener det er helt riktig for landet vårt, både for rettferdigheten og for framtiden, at noen av de som har mest penger, bl.a. i oppdrettsnæringen, bidrar litt mer til fellesskapet. Derfor har vi råd til denne satsingen. Det minte meg om et sitat fra en av de tidligere nasjonale strategene, en tidligere motstandsmann, industriminister og styreleder i Statoil, Finn Han understreket at det er en strid i alle samfunn – også det norske – mellom dem som vektlegger fellesskapet og dem som er mer opptatt av personlig vinning. Jeg tror det er vanskelig å se for seg et like tydelig eksempel i dagens situasjon, hvor Arbeiderpartiet på den ene siden tar et djervt valg – som riktig nok har fått mye kritikk, men det står vi i – ved å innføre grunnrenteskatten, fordi vi ser de positive effektene for landet vårt på lang sikt. Der er det noen som har høy personlig vinning – vi sier at det er greit, vi skal ha næringsvirksomheten, men man skal også bidra til fellesskapet og bl.a. sørge for at vi kan ha flere unger i dette landet, og at alle får den samme, jevnbyrdige starten. starten. Som man merker: Vi er oppriktig engasjert i dette og stolte over retningen fordi den er så klar. Vi gleder oss over alle de ungene som nå kan være i barnehagen, og så gleder vi oss over at alle sammen kan få muligheten til å lære seg norsk godt og tidlig. Når vi i tillegg treffer en del av befolkningen som nå sliter økonomisk, er dette en satsing som gjør oss stolte og rørte, når da Erna Solberg sier at det ikke er noe her om framtid, noen tydelige prioriteringer eller noe for unge folk i etableringsfasen, sier vi at det er greit at hun mener det, men vi er trygge på at dette trenger landet vårt, velferdsstaten og fellesskapet.

En god start er noe av det viktigste vi i fellesskap kan gi ungene våre. Denne høsten har jeg fulgt ei spent jente til skolen for første gang. Fra brevet kom i postkassa fra Sarpsborg kommune, som inviterte til en bli kjent-dag, har det vært nedtelling: Hvor lenge er det til jeg skal på skolen?

skolen – og hun er på ingen måte alene. Det har vært mange spennende og innholdsrike dager og uker for mange skolestartere nå i høst. Men selv om man løper inn porten som seksåring, vet vi at det skjer noe med engasjementet til elevene våre allerede fra 5. klasse. Motivasjonen synker, og det når sitt bunnpunkt på ungdomsskolen. Jeg er oppriktig bekymret over de fortellingene vi hører fra skolen – fra elevene, fra lærerne og fra foreldrene. Tall fra Elevundersøkelsen viser en økning av elever som blir mobbet. Vi ser rapporter om fravær, om skolevegring, og om unge som forteller om psykiske plager, om stress og om press. Skolen vår skal være et godt sted å være. Den skal ruste barn og unge til det livet som ligger foran dem, enten det er motgang eller medgang, eller om det er et arbeidsliv langt der fremme. fremme. Jeg mener at de signalene vi får, må vi ta på største alvor. Jeg tror ikke at svaret på de utfordringene som vi har i skolen i dag, er mer av det samme. Høyre Høyre har sine svar på de utfordringene vi nå har i skolen, for i Høyres ungdomsskolereform er det foreslått det man kaller en «bacheloroppgave» i ungdomsskolen. Høyres svar på mangelen på kvalifiserte lærere flere steder i landet er avskilting

har i dag. Dette viser at Høyre ikke er i takt med den tiden vi lever i, og at man har resignert i skolepolitikken. Dette er feilslått politikk. Høyre har tidligere i dag kritisert oss for å være tilbakelente og ikke ha ambisjoner for skolen – det er helt feil. Vi vet at barn og unge som mestrer skolen, er barn og unge som trives. Da må vi også ta barn og unges utfordringer på alvor.

er helt feil. Vi trenger å svare på de utfordringene som barn og unge opplever i dag. Da trenger vi ikke mer av det samme, da trenger vi ny politikk. I en I en tid der mange opplever økende rente og en stram familieøkonomi, leverer denne regjeringen viktig politikk for å trygge folks hverdag.

Vi inkluderer flere barn og unge i disse fellesskapene, nettopp fordi vi vet at det er avgjørende for barn og unges liv. Vi vet at det er mange som har det tøft og som er preget av usikre tider. Nettopp derfor prioriterer vi vanlige folks økonomi. Vi satser stort

Høsten 2022 vedtok det rød-grønne stortingsflertallet å avvikle ordningen fritt behandlingsvalg, som ble innført av Solberg-regjeringen i 2015, og som 95 000 pasienter fikk anledning til å benytte seg av. I praksis betyr denne avviklingen at private og ideelle aktører ikke lenger kan regne med å få godkjenning til å levere spesialisthelsetjenester som vil bli refundert av staten. Vi ser allerede nå negative konsekvenser av dette vedtaket. 1. juni måtte f.eks. den velrenommerte rusbehandlingsinstitusjonen Vangseter, som har hjulpet tusenvis av alkohol- og medikamentavhengige gjennom 36 år, legge ned sin døgnbehandling. Tidligere i år meldte direktøren ved den anerkjente ideelle stiftelsen Modum Bad at de i inneværende år må redusere kapasiteten med 3 000 liggedøgn fordi ordningen med fritt behandlingsvalg ble avsluttet. Der pasientene før kunne velge det behandlingsstedet og den behandlingen som passet best for dem, innen både rus, psykiatri og somatikk, er det nå opp til helseforetakene å behandle eller henvise disse pasientene videre. I 2021 utgjorde for øvrig fritt behandlingsvalg kun 0,3 pst. av sykehusenes totale utgifter. I realiteten har stortingsflertallet nå gjeninnført et todelt helsevesen hvor det er tykkelsen på lommeboka som i mange tilfeller vil avgjøre om man har anledning til å skaffe seg den behandlingen man mener er best for en selv. Vi ser nå – ikke overraskende – at sykehuskøene og ventetidene for å få behandling øker måned for måned, i motsetning til under Solberg-regjeringen hvor ventetidene ble kortere. Gjennom fritt behandlingsvalg kom pasientene raskere til behandling. Det å komme raskt tilbake i arbeid er selvfølgelig viktig for den enkelte, samtidig som det er god samfunnsøkonomi. Høyre mener at vi må ta alle gode krefter i bruk for å løse de økende utfordringene innen helse- og omsorgstjenestene. 80 pst. av respondentene etterlyser mer samarbeid mellom offentlig og privat helsetjeneste, ifølge Kantars helsepolitiske barometer for 2023. Vi kan allerede nå slå fast at regjeringen med avviklingen av fritt behandlingsvalg har gjennomført en betydelig svekkelse av pasienters rettigheter, noe som særlig rammer sår bare pasienter innen både rus og psykiatri. Vi har dessverre mer i vente, for regjeringen har nedsatt et utvalg som skal fase ut enda flere private fra å levere velferdstjenester. Signalene fra regjeringen i trontalen understreker det.

Antall unge i utenforskap og unge uføre er for høyt, og vi har just fått dramatiske sjokktall fra universitetene og høyskolene. På videregående har skolevegring blitt en stadig større utfordring, og yngre barn er voldelige eller utfører kriminalitet. Og i barnehagen rapporteres det om utagering og barn som oppleves som mindre robuste. Samtidig har behovet for arbeidskraft i Norge bare økt, og vi trenger at ungdommene våre er i arbeidslivet og ikke i utenforskap. utenforskap. Det er ikke barna og ungdommene våre som er problemet, det er samfunnet rundt. Hvis vi hadde satt 80tallsgenerasjonen til å vokse opp i dagens samfunn, er jeg sikker på at vi ville sett nøyaktig den samme statistikken. For å få til endring trenger vi politisk vilje. Vi må evne å sette inn målrettede tiltak, samtidig som vi løfter blikket og ser på de store linjene i samfunnet. Vi trenger de gode tiltakene som regjeringen satte i gang, med opptrappingsplan for psykisk helse og ungdomsgarantien i Nav. Dette er dessverre helt nødvendige tiltak. Ser tiltak. Ser vi igjen på statistikken, ser vi at det er hos de minste barna vi har størst potensial. Hvis vi klarer å ruste de minste barna til å håndtere de utfordringer og muligheter som samfunnet har å by på, ja, da har vi investert pengene våre godt. våre godt. Når jeg hører om barnehageansatte som forteller om hverdager hvor barn blir levert i pyjamas og med klær i hånden fordi foreldrene ikke orker å ta kampen hjemme, eller om barn som utagerer når de får et nei fra voksne, da får jeg vondt i magen. For det er nettopp disse barna som skal ut i den store verden, og hvis vi som samfunn ikke klarer å forberede dem, er vi med på å sende dem ut i utenforskapet. Heldigvis prioriterer denne regjeringen å legge til rette for at flere skal mestre skoleløpet og bli kvalifisert for arbeid og utdanning. Når regjeringen kommer med meldinger om grunnskolen, om sosial mobilitet og sosial utjevning og om profesjonsutdanningene, da skal vi i Stortinget være klare. klare. Jeg har troen på barna våre. Det er vi som politikere, som foreldre og som samfunn som er ansvarlige. Seher

(R) [20:38:06]: De økonomiske for- skjellene fortsetter å vokse. Folk gruer seg til å trekke kortet i betalingsautomaten, enten det er på butikken eller på sykehuset.

be om hjelp fra Nav eller stille seg i kø for å få gratis mat. Disse folkene kan ikke betale regningen hos tannlegen. De må velge mellom mat og medisiner. Ifølge en undersøkelse Opinion har gjort for Frelsesarmeen, dropper nær én av fire å oppsøke helsehjelp, eller utsetter dette, på grunn av egen økonomi. Én av Det understreker at det haster å innføre tiltak mot forskjellskrisen. Økonomisk usikkerhet betyr noe for helsen til befolkningen. Det må også bety noe for helsepolitikken vi fører. Folk med dårlig råd bor dårligere, de har mindre stabile oppvekstvilkår, spiser dårligere, har tøffere arbeidshverdager eller kan kanskje ikke jobbe lenger. De opplever mer stress. I tillegg har de dårligere tilgang på helsehjelp. Denne regjeringen snakker mye om å utjevne forskjellene, men vi kan ikke bare håpe at det skjer av seg selv. Det er ikke mulig å snakke om å utjevne helseforskjeller uten å snakke om penger. Høyreregjeringen og denne regjeringen har noe til felles: økte andeler og dyrere medisiner på blå resept. Høyre er heldigvis ute av regjeringskontorene, det må også Høyre-politikken. Mens ventelistene vokser i det offentlige på grunn av underfinansiering og mangel på helsepersonell, har de kommersielle aktørene eksplodert. Nå kan de som har råd til det, få helsehjelp på dagen, mens de som trenger det mest, må vente. Så sent som i fjor fant SSB at økonomiske problemer er en av de livsbetingelsene som henger mest sammen med svekket psykisk helse. Likevel har regjeringen levert en opptrappingsplan for psykisk helse som er helt blind for at økonomiske at økonomiske problemer og uhåndterlig gjeld er en alvorlig psykisk belastning. Fattigdom gjør oss syke. Kampen mot Forskjells-Norge er også en kamp for helse, levekår og livskvalitet. For å redusere sosial ulikhet i helse må vi redusere økonomiske forskjeller i samfunnet vårt. Nå er det på tide at regningen sendes til de aller rikeste i samfunnet, ikke til de sykeste. Folk med dårlig råd har både dårlig helse og dårligere tilgang på helsetjenester. Derfor er styrking av fellesskapsløsninger helt avgjørende for å styrke vilkårene for god helse. Det er veien å gå framover. [20:41:15]: Oslofjorden er en naturperle som strekker seg fra svenskegrensen i Østfold via Oslo og helt til Skagerrak. Det er en fjord som byr på fengslende historier og spennende kystkultur. Naturen og landskapet er usedvanlig vakre, og langs fjorden ligger det små og store lokalsamfunn som byr på mange attraksjoner og severdigheter med sterke og historiske bånd til Oslofjorden. Oslofjorden. Vår dyrebare Oslofjord er imidlertid alvorlig syk, og det har den vært en god stund. Vi ser det ikke på overflaten, men faktum er at Oslofjorden er i en økologisk krise. Den blir sykere og sykere for hver eneste dag som går. En gang tiden kunne vi oppleve en fjord rik på torsk, kveite, sild og brisling – ja, til og med den legendariske makrellstørjen har vi hatt i fjorden vår. Nå ser vi at bunnlivet dør ut, at oksygenet i fjorden svekkes, blåskjell og ålegress, som jo er havets egne renseanlegg, sakte, men sikkert dør ut. Det er utslipp fra landbruk og kloakk, overfiske, klimaendringer og utbygging i strandsonen som er noen av de aller største årsakene til at livet i fjorden forsvinner. Samtidig bidrar økt nedbør og mer styrtregn til at enda mer gjødsel, jord og annen avrenning følger bekker og elver og renner ut i Oslofjorden. Oslofjorden. Spørsmålet mange stiller seg, er om vi har råd til å iverksette tiltak for å redde Oslofjorden. Spørsmålet vi burde stille oss, er: Har vi egentlig råd til å la være? Arbeiderpartiet mener det haster med å følge opp tiltakene i handlingsplanen for Oslofjorden. Vi vet at et pålegg om nitrogenrensing for de kommunale renseanleggene vil koste, men samtidig vil dette være helt avgjørende for å redde Oslofjorden. Kommunene har fått et tydelig signal om at nitrogenrensing kommer, og at de må starte planleggingen for dette nå. Fra regjeringens side skal det ses på hvordan den kan bidra med å kompensere for rentene på lån til investeringer i nye renseanlegg, og andre tiltak som ikke som ikke bryter med selvkostprinsippet. Målet for Arbeiderpartiet er at Oslofjorden skal vær en ren, rik og tilgjengelig fjord for alle. Vi vil jobbe målrettet med ulike tiltak og sikre bedre koordinering og samarbeid mellom kommuner, fylke og stat for å redde fjorden.

Kommu- nene står overfor økende press på IT- og cybersikkerhet. Det er spesielt små kommuner som melder om utfordringer i å håndtere kravene til sikkerhet. En undersøkelse fra SSB i år avslører en kritisk mangel på kompetanse i Kommune-Norge, og denne kompetanseutfordringen har forverret seg de siste årene. I 2018 sa 40 pst. av kommunene at kompetansemangel hindret utviklingen av digitale tjenester, mens i 2022 var tallet økt til 50 pst. Rekruttering av ansatte med IKT- og IT-kompetanse har også blitt betydelig vanskeligere. 72 pst. av kommunene rapporterer om rekrutteringsproblemer i 2023. I 2018 var det 32 pst. Arbeiderpartiets ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen, ble intervjuet av NRK nå i september og sa at det hun opplevde som et dataangrep på sin kommune, senere viste seg å være et angrep rettet mot flere kommuner. En undersøkelse NRK har gjort blant nordnorske kommuner, har vist at flere av kommunene mangler kontroll over interne systemer og har opplevd dataangrep det siste året. Når kommunene i mange tilfeller ikke selv sitter på kompetansen, må de løse sikkerhetsutfordringene ved å benytte eksterne leverandører. Tall fra Kommunal Rapport viser at kommunene brukte ca. 6 mrd. kr på eksterne IKT-tjenester i 2021. Det er selvsagt ikke noe galt i at kommunene leier inn den kompetansen de trenger, tvert imot, men det kan gjøre det vanskelig å foreta egenkontroll av underleverandører når kommunen i utgangspunktet mangler kompetansen selv. NRKs undersøkelse viser dessverre også at få kommuner stiller krav til IKT-sikkerhet i anbud og kontrakter, og at de sjelden sjekker underleverandører. Det er allikevel noe positivt å trekke fram. Fokuset på IT-sikkerhet i norske kommuner har økt betraktelig de seneste årene. SSB viser til at det har vært en markant økning i antallet kommuner som har forsøkt å rekruttere ansatte med høy IT- og IKT-kompetanse. Men økt fokus er dessverre ikke nok når kommunene ikke lykkes med å rekruttere den kompetansen de har behov for. Mens regjeringen bruker tid og ressurser på å lage flere kommuner, mener Høyre det er viktig å oppfordre kommunene til å etablere større, robuste fagmiljø mer samarbeid på tvers. Koordineringen mellom ulike aktører må styrkes, og IKT og IT og digitalisering må bli prioritert i utdanning og etterutdanning og ikke minst i kommunenes arbeid med kompetansebygging. Dette mener vi er noe av det som må til for å gjøre kommunene i stand til å fortsette å ta det ansvaret kommunene har for vår nasjonale sikkerhet. I tron- talen i går slo Kongen fast at det er nødvendig å styrkje nasjonal sikkerheit og beredskap. Kva inneber eigentleg nasjonal sikkerheit og beredskap? I rapporten frå totalberedskapskommisjonen står det: «Helseberedskap er en avgjørende del av innsatsen for å håndtere de fleste typer Flere av de mest alvorlige krisescenarioene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har til felles at krisen kan innebære et stort antall døde og alvorlige skadde og syke.» I Noreg har me éi samla offentleg helseteneste. Helseberedskapen byggjer på den daglege drifta i den sivile helsetenesta. alt som svekkjer den offentlege helsetenesta, svekkjer beredskapen vår når me treng han for å redde liv. Nedlegging av akutte tenester, private helsetenester som veks slik at det går ut over dei offentlege, sentralisering av tilbod og helsepersonell som sluttar å jobbe som helsepersonell, er eksempel på det. Dette må me kjempe imot med alt me har. Det offentlege helsevesenet er for verdifullt til å ikkje gjere det. Handteringa gjennom koronapandemien er eit godt eksempel på kor verdifullt det offentlege helsevesenet er. Me gjekk langt for å unngå at helsevesenet skulle kollapse, sånn me såg i andre land. Helseberedskapen handlar bl.a. om evna til å mobilisere og omdisponere ressursar i kriser. Den viktigaste ressursen vår er folk. Befolkningsgrunnlaget er difor ein viktig faktor for beredskapen. Difor må me jobbe for at det bur folk over heile Noreg. Me har sikra gratis ferjer til alle øysamfunn i Noreg. Det blir billegare barnehage for alle, men mest for dei som bur minst sentralt. Det har blitt lågare skatt for pendlarar. Det har blitt fleire desentraliserte studieplassar og ei halvering av maksprisen på FOT-rutene, og før 2025 skal me byggje breiband til alle husstandar i Noreg. Me skal ha tenester nær folk i heile Noreg. Det er ikkje berre eit slagord, det handlar om så mykje meir. Det handlar om gode liv i heile landet. Det handlar om å få hjelp når me treng det. Det handlar om å kunne nytte kompetansen vår i heile landet og å byggje på kompetansen vår der me bur. Det handlar om å ha dyktige, kompetente og lokalkjende menneske over heile landet. Me står overfor vanskelege val, viktige val og ikkje minst sikkerheits- og forsvarspolitiske vegval og prioriteringar Noreg må ta for å ta vare på norsk sikkerheit. Ein stor del av den norske beredskapen og Forsvaret er nemleg den sivile beredskapen: helseberedskapen.

Vi er ikke der vi kan, bør og skal være. Ulikheten øker, og selv om noen tjener godt på den tiden vi nå er inne i – som matvarekjedene, fondsforvalterne og bankene – kjenner stadig flere på kroppen de økende utgiftene til det mest nødvendige: bolig, varme og et sosialt liv. Økende forskjeller er gift for et samfunn. Når vi får et klassedelt skolevesen, et klassedelt helsevesen og barn som vokser opp i helt ulike virkeligheter, får vi et samfunn som ikke har felles forståelse av verden, og som da heller ikke har felles mål. Det må vi ta på alvor, og vi må bruke de politiske og økonomiske virkemidlene vi har, for å snu denne utviklingen. Vi må sørge for at alle har de mest grunnleggende behov dekket. Det er ikke verdig at man i rike Norge har stadig flere som ikke får månedsregnskapet til å gå opp – det er med på å skape nettopp det Forskjells-Norge vi overhodet ikke ønsker oss.

Det er ordninger som går på bekostning av gode felleskapsordninger, felleskapsgoder der de som trenger det mest, får først, ikke de som har mest penger eller innflytelse. innflytelse. En god barndom varer hele livet, sies det, og nettopp det bør vi legge til grunn for den politikken og de prioriteringene vi nå foretar. Skolen er på et vis vår siste virkelige fellesarena. Det er stedet for læring, men også stedet for sosiale ferdigheter og mestringsopplevelser. Skolen har en avgjørende oppgave med å bidra til at vi utjevner forskjellene. Alle har ulike forutsetninger, og hvilket utdanningsnivå og hvilken bakgrunn foreldrene har, spiller en stor rolle når det gjelder muligheter og resultater. Derfor må man fjerne ordninger og praksis som ga mening i forrige generasjon, men som nå begrenser skolens mulighet til å virke utjevnende. Hjemmelekser er ikke utjevnende tvert imot, de øker forskjellene. Mulighetene for å ha en egnet lekseplass i ro og fred er ulike, og mulighetene for å få den hjelpen man trenger hjemme, slår veldig urettferdig ut. I tillegg er det en unødvendig belastning for mange småbarnsfamilier. SV fremmet derfor i dag et forslag om å legge til rette for skolelekser, og at man gjør dette i tett dialog med lærere, elever og skoleeiere. Vi kan se til f.eks. Moss, der man selv etter veldig kort tid nå ser hvilke positive erfaringer man har gjort seg. Jeg oppfordrer derfor til å stemme for et forslag i morgen som gjør skolene utjevnende, og ikke til et sted som skaper økt ulikhet. Det er ikke det vi trenger i Norge i dag. Tiden for nye vel- ferdsreformer og å utbygge vår felles velferd er ikke over, selv om Høyre mange ganger varsler dette. Når tidene er usikre, når ting er tøft, trengs fellesskapet mer enn noen gang. Denne regjeringens prosjekt er ambisiøst. De sosiale, de geografiske og de økonomiske forskjellene skal bygges ned. Folk skal kunne leve sitt liv over hele landet. Vi skal stille krav, men vi skal også stille opp. Det krever aktiv politikk – og det krever handling. Kanskje noe av det viktigste vi gjør da, er at vi satser på like muligheter til god utdanning for alle. Barn, uansett hvor de bor og hvilken bakgrunn de har, skal ha like muligheter. I usikre tider som dem vi lever i nå, er dette mer avgjørende enn noen gang, og en god oppvekst varer livet ut.

Det betyr enda mer for dem som sliter med renten og med prisveksten, og det betyr helt klart mest for dem som før ikke hadde råd til å ha barna sine i barnehagen. Sammen med SV har vi også gjort kjernetiden gratis for første- og andreklassingene. Regjeringen satser på fellesskolen; vi skaper en mer praktisk skole som er mer tilpasset hver enkelt elev. Vi gir sterkere muligheter til å fullføre videregående, vi øker borteboerstipendet og utstyrsstipendet, som har stått helt stille i borgerlig tid, og vi gjør en historisk økning i studiestøtten – den største økningen på 15 år. år. Alt dette handler om én ting: å gjøre utdanning og kunnskap tilgjengelig for alle. Det er en investering i framtiden, og det er det viktigste vi gjør for at alle skal kunne leve det livet de ønsker, og oppnå sine drømmer. Det er også det vi må gjøre for å finansiere velferden vår, også i framtiden. Utdanning gir arbeid og kompetansen vi sårt trenger i dette samfunnet. Det er en trygg retning som gir større muligheter i samfunnet for alle, ikke mer makt til de heldige få.

(H) [20:56:12]: Utfordringene Norge står overfor, vil kreve mye av oss alle. Også store utfordringer kan løses, men de krever kunnskap. Både den grønne og den digitale omstillingen krever realfagskunnskap. Vekst og utvikling av industrien og tilstrekkelig rekruttering til helsefagene krever også realfaglig kompetanse og forståelse på ulike nivå. Dette forstår samfunnet. NHO roper varsko, og universitetene våre er tydelige: Vi har en realfagskrise. Høyre har store ambisjoner på vegne av kunnskapsnasjonen Norge. Vi vet at med riktige satsinger kan dagens barn og unge løse morgendagens utfordringer, til beste for oss alle. Velgerne har vist oss at de ser utfordringene og har tro på Høyres løsninger. Ved høstens valg er det Høyres skolepolitikk, våre ambisjoner på elevenes vegne og vår satsing på realfag som har fått gjennomslag. Inngangsbilletten til det grønne skiftet er tilstrekkelig realfaglig kompetanse til å knekke kodene i blå og grønn sektor, ellers lykkes vi ikke med å realisere våre naturlige fortrinn, som naturressurser. Det må et omfattende digitaliserings- og teknologisk løft til for at vi skal kunne levere helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det i årene som kommer. Det klarer vi kun med realister som elsker å løse kompliserte utfordringer. Noen av dem står kanskje utenfor arbeidslivet i dag, fordi dagens regjering gjør veiene inn til arbeidslivet færre og smalere, selv om det er det motsatte vi trenger: lekbasert læring av høy kvalitet i barnehagen, nysgjerrighetsdreven utforsking av naturen fra tidlig alder, videreutdanning i matematikk for lærere i småskolen, økt antall naturfagstimer i ungdomsskolen, hovedfokus på at alle elever skal lære å lese, skrive og regne skikkelig før de går ut av 10. klasse, (første dag) 2023 verset åpner seg, mer praktisk og variert undervisning, systematisk samarbeid og økt satsing på vitensentrene og flere Newton-rom. Det er bare eksempler på det vi vet virker: tidlig innsats og målrettet satsing på realfag fra barnehage, gjennom grunnskolen og over i videregående skole. Det aller viktigste vi kan bidra med, er å øke rekrutteringsgrunnlaget til realfagene på videregående skole og i høyere utdanning. Dersom elevene ikke er motivert eller kvalifisert til videre studier i realfag, hjelper det ikke hvor mange studieplasser det er, eller hvilken kompetanse arbeidslivet skriker etter. Lykkes vi ikke med økt rekruttering til realfag må vi importere kompetansen. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det klokt å sørge for at vi har norsk kompetanse tilgjengelig.

Samfunnsoppdraget til jordbruket er å sikre Norges befolkning nok og trygg mat produsert på norske ressurser. Derfor er vi avhengige av å kunne produsere mat til egen befolkning i både gode og dårlige tider. Vi kan med andre ord ikke gjøre oss avhengige av import fra omverdenen, men må sikre våre ressurser for egen matproduksjon. Det er viktig for bonden og landbruket, men aller mest viktig for den norske forbrukeren. forbrukeren. Senterpartiet i regjering leverte umiddelbart på forventningene da Landbruks- og matdepartementets kontorer ble inntatt i oktober 2021. Vi er i gang med å etablere beredskapslagre av korn. To solide jordbruksoppgjør er vedtatt. Strømstøtte, investeringsstøtte og ikke minst etablering av Bionova skal nevnes – og det til tross for protester fra Høyre og Fremskrittspartiet, som foreslo å redusere jordbruksavtalen med 1,2 mrd. og til alt overmål stemte imot en framforhandlet jordbruksavtale og en skjerpet jordvernstrategi. Høyres og Fremskrittspartiets alternative politikk er i sum lavere inntekter og høyere utgifter til den norske bonden. Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering prioriterer norsk landbruk. Vi er kommet langt, men er ikke i mål. Det betyr f.eks. at et nytt tallgrunnlag med opptrappingsplan skal leveres, men vi minner om at det er i de årlige jordbruksforhandlingene at detaljene legges. Årets store utfordringer har handlet om tørke og flom, afrikansk svinepest, fugleinfluensa og rovdyr. Vår landbruks- og matminister har tatt aktive grep og lansert tiltak som skal kunne bidra i krevende tider. Jeg har selv vært på reise og opplevd store ødeleggelser med avlinger som har stått under vann, og møtt matprodusenter som er fortvilet. De ønsker å opprettholde sin produksjon, men synes det er svært krevende når fem årsflommer blir årlige, og oversvømmelser ødelegger store verdier. Det foreslås å heve viktige vegstrekninger som tiltak for å sikre infrastruktur, men det kan virke som om livsviktig matjord i enkelte dalfører er blitt en buffersone for flom. Sånn kan vi ikke ha det. ha det. Jeg er glad for at vi har en regjering som tar norsk landbruk på alvor, og som har evne til å reagere og ta grep når situasjoner som truer norsk matsikkerhet og beredskap oppstår.

(PF) [21:02:32]: I går sa kongen i sin tale til oss at vår felles helsetjeneste skal sikre at vi alle får helsehjelp av høy kvalitet. Det var veldig fint å høre. Men det var noe som skurret. I en tid der vårt naboland Russland er i krig med Ukraina, har både forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen pekt på at det er viktig for Norge at det bor folk i vårt nordligste fylke, og at det er et stabilt sivilsamfunn i landsdelen. Begge kommisjonene mener at det er på tide å styrke beredskapen i nordområdene og gi folk i nord trygghet i hverdagen. Dette er også noe statsministeren og utenriksministeren har sagt tidligere. Totalberedskapskommisjonen sier det slik i kapittel 9: «Utfordringsbildet i nord skiller seg ut sammenliknet med andre deler av landet. Været er dårligere og farligere og klimaendringene merkes raskere og tydeligere i polare strøk.» Totalberedskapskommisjonen legger til grunn at befolkningen i nordområdene lever med lange avstander, spredt bosetning og en krevende demografisk utvikling som preges av aldring, sentralisering og fraflytting fra Nord-Norge, Svalbard og Finnmark spesielt, og at dette er et sikkerhetspolitisk anliggende. Dette betyr «at offentlige arbeidsplasser, sengeplasser på sykehusene og flyruter, har nasjonal betydning». Både sykehusutvalget og helsepersonellkommisjonen viser til at behovet for en ny vurdering av sykehusstrukturen grunnet store geografiske variasjoner i spesialisthelsetjenestetilbudet er på sin plass. Helselovgivningen forplikter til et likeverdig – ikke likt, men likeverdig helsetilbud til hele befolkningen uansett bosted. Det må jo også gjelde folk som bor i Kautokeino, Alta, Loppa, Kirkenes og Øst-Finnmark for øvrig. Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport gir storting og regjering klar beskjed om å sette i gang arbeidet med å bygge tillit og skape forsoning i møte med Finnmarks flerkulturelle befolkning.

Finnmark. Mandag hadde Helse Nord møte med Nord-Norgebenken. Det er til stor bekymring for oss i Finnmark og i Nord-Norge for øvrig når vi hører hva Helse Nord utreder. Kongen snakket i går om en felles helsetjeneste av høy kvalitet. For å skape et stabilt sivilsamfunn i NordNorge må vi ta totalberedskapen i Nord på høyeste alvor. Da kan vi ikke akseptere at fødeavdelinger og akuttberedskap i vår nordligste landsdel vurderes lagt ned. Det håper jeg regjeringen

Lunde (H) [21:05:50]: Vi velger ikke selv tiden vi lever i, men vi kan velge hvordan vi møter den. Da må vi, med Trygve Brattelis ord, forstå tiden vi lever i, og gi svar folk tror på. Klimakrise, kraftkrise og krigen i Ukraina ville vært krevende for enhver regjering, men én ting er de krisene man må stå i, noe annet er krisene man skaper selv. Vi har lærermangel og for mange ukvalifiserte lærere i skolen. Regjeringens svar er å opprettholde mange skoler som ikke kan forsvares av elevtallet, gjennom et grendeskoletilskudd. Barnefattigdom er mest utbredt i de store byene. Regjeringens svar er gratis barnehage i Finnmark og NordTroms. Politiet sliter med å rekruttere studenter med innvandrerbakgrunn. Regjeringens svar er å opprette politiutdanning i Alta. Politiet trenger flere politifolk. Regjeringen åpner politikontorer politiet sier de ikke trenger. Privat næringsliv sier at mangelen på kvalifisert arbeidskraft hindrer vekst og verdiskaping. Regjeringen innfører en ekstra arbeidsgiveravgift og øker veksten i offentlig sektor. Helsekøene øker, og vi mangler helsepersonell. Regjeringen slutter å bruke kapasiteten hos private og innfører etableringskontroll med private helsetjenester, sånn at det blir mer kø, færre karriereveier og mindre attraktivt å jobbe innen helse. Matkøene øker, og folk sliter med høye matvarepriser. Regjeringens svar er jordbruksoppgjør som gir folk høyere matvarepriser og bøndene høyere inntektsvekst enn andre arbeidstakere. Vi mangler kompetanse for å digitalisere og omstille Norge, for å kompensere for mangel på arbeidskraft og bruke ressursene bedre. Regjeringen kutter i antall IKTstudieplasser og i bruk av kompetente konsulenter. Vi trenger investeringer i framtidens arbeidsplasser for å sikre framtidens økonomiske og sosiale bærekraft. Regjeringens svar er økt politisk risiko og skatteøkninger som setter næringslivet i sparemodus istedenfor vekst modus, svekker mulighetene for omstilling og driver kompetent kapital ut av landet. Når det innføres en grunnrenteskatt på havbruk, innrettes den slik at den oppfordrer til skatteplanlegging gjennom omstrukturering til mindre selskaper med lavere inntjening. Da har jeg ikke begynt på reverseringen av domstolreformen, oppløsningen av Viken, milliardoppkjøpet av Meraker Brug og innføringen av gratis fergetilbud, som til alt overmål har gitt færre avganger og dårligere tilbud. tilbud. Vi velger ikke selv tiden vi lever i, men vi kan velge hvordan vi møter den. Vi har en regjering der noen ønsker reformer for å gå framover, og noen ønsker reverseringer for å gå tilbake. Resultatet er at Norge blir stående stille i en tid der vi trenger å omstille oss raskere. Om det er en rød tråd i denne trontaledebatten, er det regjeringspartienes representanter som sier at sånn kan vi ikke ha det.

Nå er det for få som har den muligheten. For mange sliter, for mange gruer seg til neste regning. Da skal vi som fellesskap stille opp. Den beste ressursen vi har, er folkene som bor i landet vårt. Da er det godt å se at mye går i riktig retning. Til tross for krig, energikrise og dyrtid var andelen av befolkningen som var i arbeid i fjor, den høyeste på 14 år. Sysselsettingen blant unge under 25 år var den høyeste på 22 år. Som kongen sa i trontalen: «Antall personer i jobb har aldri vært høyere.» Det betyr at mange flere får muligheten til å bygge seg et godt liv selv. Om en har fått jobb innenfor helse, i kassen på lokalbutikken, i en industribedrift eller som leder i en kommune, er ikke det viktigste. Det viktigste er at en har en trygg jobb og en lønn å leve av. Det gir frihet, og det gir grunnlag for et godt liv. Arbeid til alle vil alltid være Arbeiderpartiets viktigste sak.

Bare i Innlandet, der jeg bor, har det blitt nesten 6 700 nye lønnstakere de siste årene. Vi har en regjering som har satt en ny retning, en retning som går framover. går framover. I motsetning til da Høyre styrte, har vi nå en nærings- og distriktsvennlig regjering som fører en mer rettferdig politikk, fordi flere får ta del i fellesskapet. fellesskapet. Det er mye som er bra, men vi har større ambisjoner. Derfor må vi fortsatt sikre trygg økonomisk styring, samtidig som vi tar nye og kraftfulle politiske grep for framtiden.

sikrer rettferdig fordeling og sørger for at flere kommer i arbeid. Resultatet blir at flere kan leve et godt liv i både by og land.

(H) [21:12:09]: Jeg tenkte jeg skulle starte med å takke velgerne som har deltatt i kommune- og fylkestingsvalget, for jeg har sett hva som var i det blå skapet, nemlig mannskap, lederskap og budskap.

Verden er her, og vi er en del av den. Krigen i Ukraina gjør at Norge påvirkes, både i lokalpolitikken og i nasjonalpolitikken. Her hjemme skal vi – og må vi – løfte både forsvar, beredskap og sikkerhet.

ikke levert på å gi PST tilgang til åpen kildelagring, ikke levert en oppdatering av sikkerhetsloven, særlig det som går på eierskapsbestemmelser, og ikke levert kunnskapsoverføring innen eksportregelverket. Det høres vanskelig ut, men det handler om at land vi ikke selger missiler til, heller ikke skal kunne tilegne seg kunnskap om missilteknologi ved norske universiteter. universiteter. Regjeringen har nedsatt et utvalg for å vurdere erfaringer med EØS-avtalen. Mandatet ser bakover, og Norge trenger faktisk at vi skal se framover, hvordan vi best ivaretar vårt samarbeid med EU i årene framover. Trontalen sa null. blottet for det perspektivet. Det er store utfordringer i Norge, og regjeringen svarer med bl.a. flere lensmannskontorer. Jeg tror man må være fra Senterpartiet for å tro at dagens kriminalitet løses fra et deltidskontor i Rakkestad. Høyre vil ta ansvar for framtiden og dagens utfordringer. Regjeringen gjør ikke dette på en del områder som er helt sentrale i sikkerhetspolitikken,

[21:15:25]: Det å ha plass i stortingssalen, se kong Harald lese trontalen i går og føle fellesskap på tvers av partigrenser i demokratibygningen Stortinget, er et stort ansvar. Demokrati i praksis er beredskap. Under 30 pst. i verden bor i demokratier. Antallet er dessverre synkende. Vi må ta vare på vårt. Beredskap er viktig for Senterpartiet. Beredskap er alt fra forsvar, samferdsel, bredbånd og mobildekning, utdanning, medisin og mat til politi, rettsvesen, integrering og frivillig arbeid. Jeg vil snakke om mat, for matberedskap er mer enn mange tror. Alt blir uvesentlig om vi ikke får mat. Vi trenger mer rettferdig fordeling av maten som finnes. Vi må kaste mindre mat, men også produsere mer. Ethvert land har rett og plikt til å produsere mest mulig mat til egen befolkning. Derfor er matproduksjon en naturlig del av totalberedskapskommisjonens rapport. Innhøstningen i år viser at matproduksjon er sårbart, også i vårt land. I en usikker verden med store klimaendringer er norsk matproduksjon beredskap. Da blir kloke jordbruksoppgjør, beredskapslager for korn og fortsatt satsing på matprodusenter med forutsigbar inntekt beredskap. beredskap. Å lage sunn og god mat er en av de viktigste kunnskapene et menneske kan ha. Det gir gode liv og god helse. Forrige lørdag deltok jeg da Geitmyra matkultursenter Tønsberg åpnet i Vestfold. Matkunnskap for barn er beredskap når barn lærer å lage sunn mat, teste nye smaker og forstår hvordan mat produseres. Matfagene i videregående skole er beredskap. Norge trenger mange flere engasjerte og entusiastiske matfagarbeidere i årene som kommer. Skolemat er beredskap. Skolemåltid gir bedre læringsmuligheter utjevner sosiale forskjeller. Det bidrar til integrering og forebygger mobbing. Det er mye god folkehelse i riktig sammensatt skolemat, med brød, frukt, grønt, kjøtt og fisk. Jordvern er beredskap. Enhver jordflekk som dyrkes, er beredskap. Nedbygging av matjord er et ran fra framtidas brødfat. Derfor har Senterpartiet i regjering lagt fram en ny jordvernstrategi med enda strengere krav til nedbygging. Nasjonal matproduksjon er beredskap og viktig for kultur, bosetting og verdiskaping. Det er levebrød for noen – matsikkerhet for mange. Senterpartiet står opp for norsk matproduksjon, arbeidsplasser og tryggheten for tilgang på nok næringsrik mat. Husk at mat er mer enn å mette. (A) [21:18:45]: Et samfunn med små forskjeller, høy tillit og sterke fellesskap er selve målet for Arbeiderpartiet.

I dag er det ikke sånn. Mange sliter økonomisk og får det ikke til å gå opp. Det er i gode tider vi skal rigge oss for de dårlige tider. Representanten Erna Solberg sa i sitt innlegg at vår regjering øker sitt offentlige forbruk. Det skulle da bare mangle. Etter åtte år med reduserte midler til vår felles velferdstjeneste og skattelette til dem som har mest, er det mye å rette opp i for å nå våre mål. Vi vet at Norge ikke var rigget for krisen. Nå traff inflasjon og krig i nærområdet umiddelbart etter pandemien. Vi må lære av den krisen vi nå står i. Vi kan ikke kutte i sikkerhetsnettet til folk selv om vi kaller det avbyråkratisering. Noe av sikkerhetsnettet har vi styrket, noe forrige regjering kuttet i. Det er arbeidsavklaringspenger, feriepenger på arbeidsledighetstrygd, bostøtte, tiltaksplasser og økonomisk sosialhjelp. I tillegg har vi økt satsingen på Husbanken og på pensjon, redusert utgifter på barnehage og SFO og økt studiestøtten, for å nevne noe. Dette gjør vi samtidig som vi skal hjelpe flyktninger fra krigen i Ukraina og øke forsvarsevnen vår. Samtidig skal vi ha en trygg økonomisk styring for å redusere renteøkning og prisvekst. Det viktigste prosjektet vårt er allikevel å få flere i jobb, og det har vi lyktes med. Hele 51 000 flere har nå kommet i jobb. Men det er mye igjen for å nå målet vårt om et samfunn med små forskjeller,

Tryggleik for passasjerar vil verte sett i fokus framover. Til stadigheit har vi sett at passasjerar vert ståande igjen mens dei ventar på drosjer som skal ta dei til eit sjukehus, til eit legekontor eller frå eit sjukehus. Årsakene er samansette, men den største gjengangaren er at dei offentlege anboda pressar prisane på turane så mykje at dei seriøse aktørane, med døgntilgjengeleg beredskap og solid lokalkunnskap,

eit anbodsregime som i for stor grad vektlegg pris og tek for lite omsyn til kvalitet og lokalkunnskap. Uansett er utfallet ofte at drosjesjåførane heller ventar på andre turar til ordinær marknadspris.

etter anbod, der pris er eit viktig tildelingskriterium. Etter frisleppet i marknaden har talet på løyve meir enn dobla seg, men den totale omsetninga har ikkje gått opp samanlikna med 2019.

ho som har for låg løn til å greie å kjøpe sin eigen bustad, læraren som synest det er krevjande å skulle ta vare på alle i ei altfor stor klasse, men som jubla over gratis SFO, som SV fekk forhandla inn i budsjettet, ho som gjerne skulle hatt fleire yrkesgrupper med for å hjelpe skulevegrarane og traumatiserte flyktningbarn til å oppleve livsglede og meistring. Det var han som fortalde korleis det var å vere barn i ein familie som mista alt i dyrtida på 1930-talet, lokalsamfunnet som kjempar for sin barnehage og skule, og bonden som kan få øydelagd næringsgrunnlaget fordi kommunen vil ekspropriere jorda til byggjeformål. innvandraren og ressurspersonen eg møtte på Sula, som brukte mykje tid på å forklare sine medflyktningar kva demokrati og eit val er. Han møtte blikket mitt og sa med djupt alvor: Vi vil ikkje ha sosialhjelp, vi vil vise kva vi kan. Vi vil forsørgje oss sjølve og betale skatt slik som andre, men det er vanskeleg for ein ung mann som ikkje har eit norsk namn, å få jobb, og det er vanskeleg å kome i kontakt med nordmenn. nordmenn. Noreg må vise internasjonal solidaritet og ta imot kvoteflyktningar, som er den einaste lovlege ruta for menneske som er på desperat flukt frå krig for å berge livet. Frivillige organisasjonar på inkluderingsområdet må få meir føreseielege rammevilkår og søkbare ordningar med klare kriterium for det viktige arbeidet dei gjer med å hjelpe folk som kjem til landet, med å forstå det norske samfunnet og finne sin plass i fellesskapen, slik at dei kan bidra med sine ressursar.

Statsministeren var oppteken av at vi ikkje skal sløse med det viktigaste, menneska, og då tenkjer eg at å setje inn meir ressursar tidleg er viktig. SIFOundersøkinga syner alvoret i dyrtida når over 150 000 familiar er ille ute, og hushald slit. Dette er alvorleg, og det krev at vi handlar raskt og sikrar at alle har ein trygg plass å bu, at dei ikkje mistar bustaden sin, og at dei har pengar til mat på bordet. bordet. Det er for folk sitt liv og sin kvardag vi skal lage budsjett og vedta lover, ikkje for å tilfredsstille internasjonale konsern med styremedlemer i skatteparadis. Det er for demokratiet og rettstryggleiken si skuld vi skal forvente at regjeringa får avslutta det pågåande menneskerettsbrotet på Fosen. Stortinget må sjå til at det ikkje skjer nye brot i jakta på nye naturressursar på land og hav. No er tida komen for å fylgje opp sannings- og forsoningskommisjonens rapport med budsjett og politikk. politikk. Eg ser fram til eit nytt arbeidsår med å utvikle politikk for folk sine behov, for trygge liv og for arbeidsplassar. I partileiar- debatten i Arendal var Jonas Gahr Støre den einaste partileiaren som rekte opp handa

Noreg har som mange andre land underteikna Parisavtalen, ein forpliktande avtale som set mål og krav om utsleppskutt. Om Noreg ikkje følgjer avtalen, vil det få økonomiske konsekvensar for Noreg og norsk industri. Me må nok erkjenna at eit samla politisk Noreg ikkje har klart å skapa god nok forståing hos befolkninga om Parisavtalen og kvifor me skal gjera tiltak som krev meir straum, og at det hastar. Hovudårsaka til at me skal elektrifisere det norske samfunnet, er nettopp å kutta i menneskeskapte klimautslepp. Hadde me ikkje hatt dette problemet å løysa, kunne me ha halde fram i nøyaktig same tempo som før.

Det er det Høgre no gjer til industrien og Noregs befolkning: sår tvil om verkemiddelet og om måloppnåinga. Me har forplikta oss til å nå mål, og som Gro Harlem Brundtland sa det: «Det er typisk norsk å være god.» Den sjølvtilliten treng me inn i den enorme omstillinga me skal gjennom som land. Me må ha stø kurs og klare mål. Innan 2030 skal Noreg redusera dei menneskeskapte klimautsleppa med minst 55 pst. Det er denne gene rasjonen som for fullt merkar klimaendringane i kvardagen, med ekstremtørke og storflaum. Me ser helseutfordringar på grunn av forureining i form av kreft og hjarte- og lungesjukdomar. Dette er problem me må snakka om og løysa. Samfunnet vårt skal gjennom endringar, og endringar kan skape utryggleik. Det er vår jobb å skape føreseielegheit, tillit og rettferd i omstillinga. Arbeidarpartiet tek dette oppdraget på alvor. Me innfører tiltak for næringslivet, slik at industrien og bedriftene kan omstilla seg. Dette sørgjer for økonomisk tryggleik og moglegheit for vanlege folk i by og land. og land. Me er nok den siste generasjonen som har ei reell moglegheit til å gjera endringar. Difor rekkjer Arbeidarpartiet opp handa og handlar no. [21:31:24]: I trontaledebatten i 2018 var jeg bekymret over Arbeiderpartiets svartmaling av norsk arbeidsliv. Jeg advarte bedriftsledere om å være på vakt mot at denne «virkelighetsbeskrivelsen» skulle bli utgangspunktet for utforming av regelverk, for det ville være en manglende tillit til norske arbeidsgivere. I dag har vi fasiten. Nå melder bedrifter over hele landet at de velger å ikke ansette på grunn av økt arbeidsgiveravgift, og at de ikke tar nye oppdrag på grunn av innstramminger i innleieregelverket. Norske bedrifter ber om forutsigbarhet, regjeringen svarer med økte skatter og økte utgifter for staten. Politisk risiko har blitt en reell utfordring for norske bedrifter, og halvveis inn i regjeringsperioden mangler regjeringen svar på hvordan de store oppgavene skal løses. De bruker tid og penger på å gå bakover for å tilfredsstille Senterpartiets mange valgløfter, på tross av at mye tyder på at det ikke er et skrikende behov for å innfri disse løftene, heller ikke i egne rekker. Reversering og manglende omstilling skaper ikke trygghet for framtiden. Vi har nok folk, penger og kapital til å lykkes med den grønne omstillingen, men vi må forvalte dette klokt. Omstillingen av Norge kan ikke utelukkende skje gjennom statlige virkemidler, hvor private skal ta en stadig større del av regningen. Det må først og fremst lønne seg å skape arbeidsplasser, gjennom et skatte- og avgiftsnivå som bidrar til utvikling og verdiskaping. Skal vi ta ansvar for framtiden, må vi ha jobbskaperne med på laget, for det skaper muligheter for flere. Valgene vi tar i dag, er avgjørende for framtiden og kommende generasjoner. Grunnlaget for nødvendig omstilling og ivaretakelsen av et godt velferdssamfunn skapes gjennom en god skole, et produktivt næringsliv og en sterk offentlig sektor. Kompetansebehovsutvalget viser til at nesten 30 pst. av norske 15-åringer har for dårlige kunnskaper i noe som kan svekke evnen til livslang læring og omstilling. Regjeringen avviser en egen strategi for realfag, på tross av at næringsliv og akademia varsler om en realfagskrise. Regjeringen har videre fjernet den eneste karriereveien som var i norsk skole, hvor lærere bl.a. kunne utvikle undervisningskompetansen sin i begynneropplæringen. For AS Norge er det helt avgjørende at ungene lærer seg å lese, skrive og regne, for det forhindrer utenforskap. Det er dessverre for mange veier ut av arbeidslivet. I 2018 sa jeg at forutsetningen for å inkludere flere er arbeidsgivere som tar ansettelsesrisiko, skaper arbeidsplasser og senker terskelen for dem som står utenfor arbeidslivet. Regjeringen har gjort veien inn til arbeid smalere, og de svekker grunnlaget for den nødvendige omstillingen som skal sikre velferden for kommende generasjoner. Det må lønne seg å skape jobber. Det gjør det dessverre ikke med denne regjeringen.

[21:34:40]: Krig i Ukrai- na, et stadig mer polarisert verdensbilde, økonomisk ustabilitet et sårbart energisystem har gitt oss høye energipriser, galopperende prisvekst og kraftige renteøkninger. Der arbeidsfolk tidligere kunne leve et relativt godt liv med et visst økonomisk handlingsrom, er det nå mange som strever med å få endene til å møtes. Mange har omprioritert, strammet inn livreimen, men opplever likevel at lønningsposen er tom før neste lønning. Å få bukt med den usikkerheten som mange nå føler på kroppen, er Arbeiderparti–Senterparti-regjeringens fremste jobb. Det gjøres gjennom en ansvarlig økonomisk politikk og ansvarlig budsjettering for å få prisveksten ned og renten under kontroll. Det er mange usikkerhetsfaktorer nå, men likevel ser vi – i motsetning til Høyre, som prøver å tegne et dystert bilde av næringslivet og at alt er satt over styr styr – at næringslivet jevnt over går godt og søker etter folk. Mange virksomheter sliter faktisk med å finne folk til arbeidsplassene de har. Sysselsettingen er på et så høyt nivå at vi må tilbake til 2008 for å finne høyere tall. I andre kvartal i år var det 47 000 flere i jobb enn på samme tid i fjor. I løpet av denne regjeringens første regjeringsår ble det skapt flere jobber enn under de åtte årene At folk har jobb, står i jobb, og at nye folk får jobb, er bra, både for den enkelte, for husholdningene og for samfunnet. Dette viser noe annet enn det bildet Høyre forsøker å tegne her i kveld. Det bildet er et falskneri. Det er ikke sant at næringslivet og jobbskaperne generelt er pålagt massive skatteøkninger under denne regjeringen. Det som er sant, er at den kraftbransjen som har tjent gode penger på høye strømpriser, har fått økt skatt for å finan siere en strømkompensasjonsordning for familiene. Det er bare rett og rimelig. Det som også er sant, er at det er innført en grunnrenteskatt på havbruk, en eventyrlig næring som har skapt sine verdier i våre felles fjorder, og som vil komme til å fortsette å bidra med utvikling og arbeidsplasser langs kysten. De De grepene regjeringen har tatt, har vært riktige og helt nødvendige for å kunne prioritere dem med lave og middels inntekter, pensjonister og barnefamilier. Så har regjeringen vært opptatt av å redusere enkelte skatter og avgifter også for næringslivet, for å stimulere til verdiskaping – verdiskaping som bygger hele Norge og gir grunnlag for sosial og geografisk omfordeling. Denne regjeringens prosjekt er å bygge videre på et Samholds-Norge gjennom økonomisk ansvarlighet, mer verdiskaping og gjennom å redusere forskjellene på folk. Det gjør vi ikke med høyresidens frislipp, men gjennom politisk styring. På NRK i dag kan vi lese at vi har fulle vannmagasiner, deriblant Blåsjø, det største vannmagasinet i Norge, som ligger i det prisområdet som ofte omtales som NO2. Likevel har det samme prisområdet, som strekker seg fra Sunnhordland i vest til Buskerud i øst, høye strømpriser gjennom hele sommeren. La oss derfor slå fast i denne salen at årsaken til at de høye strømprisene i NO2 har vært som de har vært, slett ikke er kraftmangel. Tvert imot har Sør-Vestlandet hatt et stort kraftoverskudd på minst 3,6 TWh fra juni til nå, og på over 10 TWh fra året startet. For mange tall og fakta? Ja, egentlig, men det må tydeligvis hamres inn, for jeg er mektig lei av å sitte i kraftdebatt etter kraftdebatt der svaret på de høye strømprisene er å bygge ned naturen med enda mer vindkraft. Jeg hører det fra regjeringen, og jeg hører det kanskje kanskje enda oftere fra partiet Høyre. Rødt mener at vi har fått en vindkraftdebatt som baserer seg på feilaktige premisser. Hvis det er lavere strømpriser som er målet, er ikke svaret å bygge mer kraft i et uregulert marked. Så lenge vi er koblet til et stort europeisk marked, vil vi ikke klare å matche tilbudet med etterspørselen. Det er den berømte proppen som må settes på plass før vi begynner å fylle badekaret med vann – eller det varme, lille huset som fort blir kaldt hvis vi lukker opp vinduet midt på vinteren. vinteren. I året som kommer, håper jeg at vi får en diskusjon om de virkemidlene som faktisk virker, om prioritering av kraften og om politisk kontroll, styring og regulering av eksport, forbruk og pris. Dette er langt mer demokratisk enn å overlate kraftpolitikken til ren markedstvang. Med dagens markedsregime risikerer vi nemlig to ting: for det første å ofre naturen fordi presset på å bygge ut og bygge ned blir for stort, (første dag) 2023 enes konkurransefortrinn med billig fornybar vannkraft. Resultatet av det siste er at vi reduserer Norge til en råvareprodusent. At dette skal være mer solidarisk eller klimavennlig enn å bruke den kortreiste kraften til foredling og verdiskaping her hjemme, går jeg ikke med på. Jeg håper regjeringen vil jobbe for mindre marked og mer demokratisk kontroll i kraftpolitikken framover heller enn å styre mot teppelegging av norsk natur med ustabil vindkraft.

den dagen dei treng hjelp, skal dei møta ei velferdsteneste med høg kvalitet, med velkvalifiserte tilsette. Det handlar om tryggleik – tryggleik for ein god alderdom og tryggleik for at fellesskapet stiller opp.

Aktivitetar er avgjerande for at ein skal oppleva meistring og livskvalitet. Då treng ein å møta faste, trygge, kompetente tilsette som kjenner livshistoria di. Me må hindra inaktivitet og einsemd. Difor prioriterer regjeringa ein nasjonal aktivitetsgaranti, og her speler frivilligheita ei heilt avgjerande rolle. Dei pårørande gjer ein formidabel innsats. Det må me verdsetja høgt. Å vera pårørande er meir krevjande enn me er klar over, og dei yter like mykje hjelp som det offentlege. Dei må difor òg kjenna på tryggleik – tryggleik for at deira næraste får god, personsentrert omsorg, og ikkje minst at pårørande får avlasting når dei treng det. Saman – saman med den demenssjuke, dei pårørande, det offentlege og frivilligheita – skaper me verdig heit, livskvalitet og meistring. Det er tryggleik for at fellesskapet stiller opp. Ivar

Norge er et trygt og godt land å bo i, men også et sårbart land. Vi er et land med få folk og store avstander – med ganske så ulike hverdager. I denne salen har vi et ansvar for å sørge for at vi også om 20 år kan starte innlegg i trontaledebatten med å slå fast at Norge er et trygt land. Men det forplikter. Gjør vi ikke noe eller bare lar det skure og gå, vil tryggheten over tid forfalle. over tid forfalle. Noe av det første Senterpartiet gjorde i regjering, var derfor å sette ned en totalberedskapskommisjon og en forsvarskommisjon. Kommisjonene har levert sine rapporter, og selv om rapportene knapt har rukket å være på høring, har arbeidet med å styrke beredskapen vår begynt for lengst. Allerede det første året med Senterpartiet og Arbeiderpartiet ved roret styrket vi den sivile beredskapen med 700 mill. kr. Det ga mer trening, bedre utstyr og mer folk, som er klare den dagen krisen inntreffer. Vi har også prioritert tilstedeværelse i nord, både ved økt etterretning og ikke minst ved å satse på distriktspolitiske virkemidler for å opprettholde og øke bosettingen i nord. livskraftige lokalsamfunn i hele landet er en vesentlig del av den samlede beredskapen. Det er avgjørende for vår felles trygghet i hele landet. landet. En av hovedanbefalingene fra totalberedskapskommisjonen er å videreutvikle grunnberedskapen. Kommisjonen er også opptatt av å bygge gode rammer for samarbeid på tvers av sektorer og forbedre den nasjonale beredskapsledelsen. Senterpartiet har alltid vært opptatt av at beredskapen må forankres og bygges lokalt. Skal vi styrke grunnberedskapen i Norge, forutsetter det at det finnes folk med trening og utstyr i hele landet. Det er vi faktisk ganske enige om i denne salen. Det vi derimot ikke er like enige om, og der vi i Senterpartiet skiller lag med bl.a. Høyre og Fremskrittspartiet, er at den lokale beredskapen også må omfatte statens ressurser. Det kan ikke bare være opp til kommuner og frivillige organisasjoner å opprettholde grunnberedskapen rundt om i våre lokalsamfunn. Vi må ha politifolk, ambulanser, lokalsykehus og et sivilforsvar, som sammen med kommuner med bl.a. brann- og redningstjeneste og frivillige organisasjoners kapasiteter, gir den nødvendige grunnberedskapen for folk i hele landet. Det er samspillet mellom frivillige, kommunene og staten som sikrer en bred og god grunnberedskap.

I det arbeidet skal vi aldri miste «det nære» av syne, for det er det det handler om. Hårek Elvenes

væpnet konflikt mellom europeiske land. I dag vet vi hva situasjonen er: Russland har påført sitt nabofolk ufattelige lidelser. Russland er også vår nabo. Det framgår av trontalen at regjeringen vil følge opp forsvarskommisjonen. Det framgår av rapporten om rikets tilstand

Forsvarskommisjonen og det fagmilitære rådets konklusjoner er entydige: Vi må ta større ansvar for vår egen nasjonale sikkerhet, og vårt nasjonale forsvar må styrkes. styrkes. Det krever kriseforståelse, og det krever handling. Militær støtte til Ukraina må ikke tas til inntekt for en oppbygging av vårt eget nasjonale forsvar. Ren sikkerhetspolitisk henger det sammen, men det er to forskjellige forhold. forhold. Vi må ikke forledes til å tro at en midlertidig militær svekkelse av Russland vil føre til en indirekte økt trygghet for Norge. Det var på sett og vis tankesettet etter Murens fall, da kommunismen forsvant som en trussel. Nå – 30 år etterpå – ser vi at det tankesettet kom til kort. Troen på at Russland skulle utvikle seg som et liberalt demokrati og kanskje bli medlem av NATO, slo dessverre helt feil. feil. Gjennomgangsmelodien i denne trontaledebatten har vært velferd – og enda mer velferd. Da tror jeg det er grunn til at vi i Stortinget må minne oss selv på at forutsetningen for all velferd og all annen politikk er at vi opprettholder vår egen suverenitet og vår egen frihet. Til slutt: Opposisjonen har Opposisjonen har gjentatte ganger bedt regjeringen om å ta et initiativ overfor Stortinget om et forlik i Stortinget. Det ser det ut som om regjeringen nå ønsker å følge opp. Det er i nasjonens interesse at man klarer å framforhandle en langtidsplan som kan stå seg over flere stortingsperioder, slik at man faktisk får til den oppbyggingen av Forsvaret som nasjonen trenger.

Kim Larsen sier noe veldig viktig. Han sier: «Jeg kan ikke forstå, hvad en regering skal gøre godt for, hvis det ikke er for at hjælpe de svage. De stærke skal s’gu nok klare sig.». Eller oversatt til norsk, hvis man ikke forsto dansken min: Jeg kan ikke forstå hensikten med en regjering hvis det ikke er for å hjelpe de svake.

Nå har vi diskutert i tolv timer, vi skal fortsette i morgen, og det er ikke overraskende om mange begynner å bli trøtte eller gå lei. Men da synes jeg vi skal minne oss selv og hverandre på hva som er hensikten med det vi gjør. Politikk trengs ikke for dem som er friske, rike og mektige fra før. Politikk trengs for de syke, de lavtlønte, de gamle og de arbeidsløse kort sagt alle de menneskene som ikke har noen andre sedler i livet å handle med enn den stemmeseddelen som de legger i urnen annet hvert år. hvert år. Hvis vi spør oss selv om vi har tatt den oppgaven på alvor her inne – om å bry oss mest om dem som har minst – er jeg redd for at svaret på det dessverre foreløpig må være nei. Vi har matkøer som vokser i norske byer, vi setter nye fattigdomsrekorder hver uke og hver måned. To store satsinger har blitt lansert den siste tiden:

ut av fattigdom. Og hvor er de 15 milliardene blitt av? Hvor er den storsatsingen blitt av når det renner milliarder ut av regjering og storting på denne måten? måten? Jeg håper og tror at alle representantene her inne vil være med meg på følgende løfte: Jeg lover at hver dag jeg kommer inn i denne salen, skal jeg tenke først på dem som har minst.

skal sløse bort tid på denne talerstolen på å gjøre de mektige mektigere og de rike rikere. [21:53:45]: Vi har behov for at folk flytter ut av byer og tettbygde strøk til distriktene. I den sikkerhetspolitiske tiden vi lever i i dag, er det viktigere enn noen gang, særlig i nordområdene. Over tid har de fleste sykehusene slitt økonomisk, men i vår nordlige landsdel faktisk bekymret for å miste nærsykehuset sitt – og «nær» blir fort et relativt begrep i denne sammenhengen. Her sørpå kjenner vi ikke til hva avstander er.

Dette gjør at sykehusene i Nord-Norge har en helt spesiell og viktig rolle i totalberedskapen vår. Vi blir stadig minnet om at vi vil gå tom for folk før vi går

Det er derfor viktig at parallelt med å opprettholde en allerede eksisterende og besluttet sykehusstruktur, må vi iverksette en rekke kraftfulle tiltak for å beholde helsepersonellet vårt – tiltak som vil få de helseutdannede tilbake. Altfor mange opplever en arbeidshverdag der de ikke strekker til, og mange unge anser ikke verken sykehus eller kommunehelsetjenesten som en attraktiv arbeidsplass. I tillegg må vi umiddelbart legge til rette for at helsepersonell, etter særaldersgrense for pensjon, kan vinne økonomisk på å tilby sin restarbeidsevne. Her er det altså snakk om at flere tiltak i sum vil gi oss en forsterket tilgang på helsepersonell, som vi trenger for å opprettholde sykehusstrukturen som vi har i dag. dag. Uten tjenester nær folk blir heller ikke folk boende – og ingen vil flytte dit. Jeg har til gode å se noen gode eksempler på sparte kostnader som følge av sentralisering. Målet er å skape helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og sikre en desentralisert helsetjeneste. Slik skal den offentlige helsetjenesten sørge for beredskap og trygghet i hverdagen vår.

Den største verdi- en vi har i samfunnet, er verdien av menneskene som bor her. Norge er et rikt land, folk er en knapphetsressurs i dag, og utfordringen vil bli større i årene som kommer, særlig i distriktene. skal regjeringen endre retning? Politikken den fører nå, forsterker flere av de store utfordringene vi har. Utgangspunktet må være at vi til enhver tid forvalter ressursene våre klokt.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 den bruker enorme summer på oppløsning av fylkes kommuner, og det på tross av at de er skoleeiere og ansvarlig for videregående opplæring. Fullført og bestått videregående opplæring er nøkkelen til et godt med aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Det er mangel på kompetanse. Likevel sørger altså regjeringen for at skoleeiere forvitrer, og penger brukes på reversering framfor kompetanse. Det er uansvarlig.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 gjør store endringer i skattesystemet og skaper utrygghet og uforutsigbarhet. Det er ugreit. Hele Norge trenger barnefamilier, og barnefamilier trenger barnehager. Derfor bør det være enkelt og attraktivt å drive barnehager. Men hva gjør regjeringen? Den skaper utrygghet og uforutsigbarhet for private barnehager. Det bidrar ikke til bolyst. Reiselivsnæringen er viktig for distriktene. Selv om det kommer turister året rundt, er sesongvariasjonene store. Det trengs fleksible løsninger med tanke på ansettelsesforhold som tar høyde for sesongvariasjoner og ulike behov. Men hva gjør regjeringen? Den fjerner muligheten til innleie og stikker kjepper i hjulene for alle dem som har satset stort på sesongturisme. Jeg vil minne om at de som driver med sesongturisme, også bidrar med skattekroner, og det er faktisk viktig. Regjeringen har glemt at de store oppgavene løser vi best sammen. Regjeringen fortrenger at offentlige og private sammen er løsningen for helse, omsorg og arbeidsinkludering. Vi har ikke råd til ikke å verdsette mangfold, valgfrihet og private helsetjenester. Vår nasjon trenger en regjering som bidrar til attraktivitet og framtidstro i hele Norge. Det har vi ikke nå.